Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu IX istungjärgu 1. töönädala kolmapäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soovi üle anda eelnõusid või arupärimisi? Ei ole soovi. Siis saame minna kohe kohaloleku kontrolli juurde. Palun!

Kohalolijaks registreeris ennast 74 Riigikogu liiget, puudub 27. Tänases päevakorras on meil 12 punkti. Läheme esimese päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 623 kolmas lugemine, mis vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Head kolleegid, kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Jah, Kalle Laanet, palun, Reformierakonna fraktsiooni nimel!

Viimaste aegade Kaitseväge puudutavad, Eesti riigikaitset puudutavad seaduseelnõud, mida me siin saalis oleme arutanud, on ju eelkõige tingitud sellest, et meil käib Euroopas viimaste aastakümnete suurim agressioon, sõda.Ja nagu me kasutame riigikaitses väljendit, et iga okas loeb, siis me selle seaduseelnõuga just nimelt

kuidas noored ajateenistusse liiguvad, kuidas nad tervisekontrolle peavad läbima, et nad ei peaks seda tegema bürokraatlikult, tervishoiuressurssi raisates, et see oleks kiire ja efektiivne;

Ja kõige tähtsam on loomulikult selle juures see, et kõik riigisaladusest tulenevad aspektid oleks kõigil meie riigi kaitsjatel selged ja nad teaksid, mida ja kus kohas millist riigisaladust nad hoidma peavad. Ja nagu Abraham Lincoln on öelnud: hääletamine on püssikuulidest tugevam. Teeme selle hääletuse ära ja teeme selle kaudu ka Eesti kaitsmise tugevamaks! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Sellega on läbirääkimised lõppenud ja me saame minna lõpphääletuse juurde.

Eelnõu poolt hääletas 81 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 700 teine lugemine. Ma palun ettekandjaks keskkonnakomisjoni aseesimehe Merry Aarti!

Aitäh! On meeldiv, et vaheaeg on lõppenud. Räägin siis biotsiidiseadusest, aga kuna selle [esimesest lugemisest] on tükk aega möödas, siis ma teen väikese kokkuvõtte sellest [eelnõust]. Ja et me saaksime kõik aru, millest me räägime, siis ma ütlen, et biotsiid on toode, mis sisaldab toimeainena kemikaali või mikroorganismi, mis hävitab, tõrjub või muudab kahjutuks inimesele kahjulikke organisme. Puhtfüüsilise või mehaanilise toimega tooted ei ole biotsiidid.Nüüd, enamus selle seaduse muudatusi on tehnilist laadi ehk see puudutab õigusaktide ajakohastamist. Samuti täpsustatakse järelevalve korraldust ja kaasajastatakse riigilõivusid. Puudutatakse ka kanepit ja eesti keeles öeldes, aga ei puudutata narkootilist poolt nendes ainetes, vaid ajakohastatakse kohaldatavate nõuete paragrahve.

Tahaksin veel öelda, et riigilõivud on osaliselt väga suured. Siin on kaks poolt. [Seaduse] sihtrühm on sisuliselt kahesuunaline. Üks sihtrühm on need, kes kes näiteks kaubanduskeskuses käivad ja desinfitseerivad käsi. Neid on hästi palju, neid väga need riigilõivud ei puuduta. Küll aga need suured riigilõivud puudutavad üksikuid firmasid, kes tulevad turule uute toodetega. Uute toodetega turule tulemine võtab väga pikalt aega, see nõuab väga-väga palju ekspertiise ja ressursside kaasamist. Ja sellega on veel see asi, et tegelikult Eesti turule võivad tulla ka Euroopa Liidu firmad. firmad. Kui need meie riigilõivud oleksid väga väikesed, siis see tähendaks seda, et Euroopa Liidust kasutataks seda ära ja tuldaks meie turule. Nii et see on natuke sellega seotud. Nüüd, kui protokolli juurde siis esimene lugemine lõpetati 16. novembril, nagu te kõik hästi mäletate. Muudatusettepanekute tähtajaks oli 30. november, selleks päevaks ettepanekuid ei esitatud. Komisjon küsis arvamust ka sotsiaalkomisjonilt, aga sotsiaalkomisjon ei pidanud oluliseks oma arvamust avaldada. Tehti neli muudatusettepanekut, mis tegelikult on kõik natukene sellist normitehnilist laadi.

Muudatus nr 3 on normitehnilist ja keelelist laadi. Ja neljas muudatusettepanek on keelelist laadi. Komisjon tegi menetlusotsused. Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11. jaanuaril.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 Aitäh! Auväärt ettekandja, teile on ka küsimusi. Andrus Seeme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Äkki hästi lühidalt, see puudutab natukene põllumajanduslikku kanepit: kas kanepitootjatel läheb lihtsamaks, keerulisemaks või selgemaks? Aitäh, Otseselt kanepitootjaid see ei puuduta. Kanepi valda ka mitte.

Aitäh! Riigikogu liikmetel rohkem küsimusi ei ole. Kas kolleegidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu kohta on esitatud neli muudatusettepanekut ja vaatame need läbi. Esimene muudatusettepanek, selle on esitanud keskkonnakomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek, samuti keskkonnakomisjonilt, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Kolmas muudatusettepanek, keskkonnakomisjonilt, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Ja samamoodi neljas muudatusettepanek, keskkonnakomisjoni esitatud, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Nii. Muudatusettepanekud on läbi vaadatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 700 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja teine päevakorrapunkt on ka läbitud. Läheme edasi! Tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE) teine lugemine. Ja ma palun ettekandjaks väliskomisjoni esimehe Andres Suti. hea juhataja! Head kolleegid! See on väga lühike eelnõu, aga ma siiski tuletan meelde, millest see räägib. Nimelt, eelnõu kohaselt täiendatakse välissuhtlemisseadust ja nähakse Vabariigi Valitsusele või tema volitatud ministrile ette võimalus volitada halduslepinguga haldusülesannet täitma riigi sihtasutust või riigi osalusel asutatud sihtasutust, et saaks kasutada Euroopa Liidu toetust ja välisabi. Eelnõu esimene lugemine Eelnõu esimene lugemine lõpetati 14. detsembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 29. detsembriks ühtegi ettepanekut ei esitatud. Riigikogu väliskomisjonis arutasime eelnõu ettevalmistamist teiseks lugemiseks 9. jaanuari istungil. Istungil komisjoni liige Henn Põlluaas teatas, et ta ei poolda selle seaduse vastuvõtmist, kuna sellisel kujul Vabariigi Valitsuse poolt haldusülesannete edasi volitamine teeb selle protsessi veelgi aeganõudvamaks ja läbipaistmatumaks. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu teine lugemine lõpetada ja kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks täiskogu päevakorda 18. jaanuaril ning viia läbi lõpphääletus. Otsuse poolt oli 6 liiget ja vastu 1 komisjoni liige, Henn Põlluaas. Aitäh!

kes sellega võiksid olla nagu seostatud või seostatavad? Aitäh! No me räägime põhimõtteliselt kolmest sihtasutusest: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Maaelu Edendamise Sihtasutus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Aitäh! Aitäh, auväärt ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Kas kolleegidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Muudatusettepanekuid eelnõu kohta ka esitatud ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 714 teine lugemine lõpetada. Sellega on teine lugemine lõpetatud ja meie kolmas päevakorrapunkt läbitud. Ja me saame edasi minna. Tänane neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kohtuekspertiisiseaduse eelnõu teine lugemine. Eelnõu 644. Selle ettekandja on õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof. Eelnõu kohta on 13 muudatusettepanekut esitatud. Nii et, head kolleegid, kes ei ole jõudnud veel tutvuda muudatusettepanekutega, olge head,

sisust. Ma palungi ettekandjaks õiguskomisjoni esimehe Heljo Pikhofi. Aitäh, ma väga tänan! Võib-olla ma siis tutvustan menetlust juhtivkomisjonis esimese ja teise lugemise vahel. Kohtuekspertiisiseaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 2022. aasta 6. juulil. Eelnõu eesmärk on lahendada kohtuekspertiisi valdkonnas üles kerkinud praktilised probleemid. Viimasel ajal on arenenud nii teadus kui ka tehnika ja muutunud ekspertiiside tellimise vajadus. Seega tuleb ajakohastada ka kohtuekspertiisi puudutavaid õigusakte. Uue regulatsiooni üks eesmärk on kohtuekspertiisi valdkonna senisest suurem paindlikkus. Paindlikkus tagab eelkõige parema ja kiirema menetluse, mis sisaldab endiselt kõrge kvaliteediga ja teaduslikult põhjendatud eksperdiarvamust, mis võib aga vastavalt vajadusele olla vormistatud kas lühemalt või pikemalt. Ühtlasi luuakse kohtuekspertiisi valdkonna õiguslik valmisolek üleminekuks täisdigitaalsele kohtumenetlusele. Eelnõu 644 esimene lugemine lõpetati 12. oktoobril eelmisel aastal

Eesti Advokatuurilt, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudilt, Harju Maakohtult, Pärnu Maakohtult, Riigikohtult, Tallinna Ringkonnakohtult, Tartu Maakohtult, Tartu Ringkonnakohtult, Tartu Ülikooli õigusteaduskonnalt, Viru Maakohtult ja Õiguskantsleri Kantseleilt. Oma arvamuse eelnõu kohta esitasid ka Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit, Riigikohus, Tartu Ülikool ja Viru Maakohus. Eesti Kohtuekspertiisi Instituudil täiendavaid ettepanekuid ei olnud. Justiitsministeerium saatis käesoleva aasta 16. novembril kirja, milles esitas ettepanekud eelnõu muutmiseks. Komisjon arutas eelnõu teise lugemise ettevalmistamiseks oma 2022. aasta 6. detsembri istungil. Istungil osalesid Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Andreas Kangur ja nõunik Anne Kruusement, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu esindaja, kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog Mari-Liis Mägi. Komisjon kuulas ära nende kõikide seisukohad. Nüüd, tähelepanekud puudutasid kohtuekspertiisiseaduse eelnõu lisas 1 toodud Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärust. Toodi välja vajadus täpsustada psühholoogi pädevust, et välistada olukord, kus igaüks, kes nimetab ennast psühholoogiks, saaks olla kaasatud kohtupsühhiaatriliste ja -psühholoogiliste kompleksekspertiiside tegemisse. Juhiti tähelepanu kompleksekspertiiside kontekstis psühhiaatrite ja kliiniliste psühholoogide ning kohtupsühhiaatria ekspertide ja kohtupsühholoogia ekspertide tasu erinevusele, mis ei ole põhjendatud. Mõlemal juhul on tegemist valdkonna tippspetsialistidega ja mõlemal juhul kestab väljaõpe ligi kümme aastat. Justiitsministeeriumi esindaja selgitas, et rakendusakti täpsustamisega tegeldakse ning kaasatakse asjaosalisi, arvestades nende esitatud ettepanekuid. Justiitsministeeriumi esindajad selgitasid ka ministeeriumi kirjas toodud ettepanekuid. Muudatusettepanekud on eelkõige seotud digitaalsele menetlusele üleminekuga. Osa kohtuekspertiisiga seonduvaid nõndanimetatud digisätteid oli kavandatud kriminaalmenetlusõiguse revisjoni eelnõusse, kuid sätete olulisust arvestades on vaja neid menetleda ja jõustada need koos kohtuekspertiisiseadusega. See oli Justiitsministeeriumi palve neid koos menetleda. Ja nagu juba lugupeetud juhataja ütles, on 13 muudatusettepanekut esitatud. Need on tulnud kõik juhtivkomisjonilt ja lähtuvalt Justiitsministeeriumist tulnud ettepanekutest. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas kolleegidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole.Siis me saame minna muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Esimene muudatusettepanek, õiguskomisjonilt, arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek, ka õiguskomisjonilt, arvestada täielikult. Kolmas muudatusettepanek muudatusettepanek on väga pikk –, õiguskomisjonilt, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Neljas muudatusettepanek, õiguskomisjonilt, arvestada täielikult. Viies muudatusettepanek, ka õiguskomisjonilt, arvestada täielikult. Kuues muudatusettepanek, õiguskomisjonilt,

Muudatusettepanekud on läbi vaadatud. Juhtivkomisjoni seisukoht ja ettepanek on eelnõu 644 teine lugemine lõpetada. Sellega on teine lugemine lõpetatud. Me saame minna edasi viienda päevakorrapunkti menetlemise juurde, milleks on õiguskomisjoni algatatud relvaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 627 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks õiguskomisjoni liikme Urve Tiiduse.

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Relvaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algatas õiguskomisjon [mullu] 17. mail. Novembri keskel tegi Siseministeerium õiguskomisjonile ettepaneku täiendada algse nimega relvaseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu. Niisiis, menetlusprotsess jätkus komisjonis novembris ja detsembris ja ka veel sel nädalal. Nüüd on see eelnõu lõpuks teie ees, lugupeetud parlamendi liikmed, ja selle täpsustatud nimi on relvaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.Relvaseaduse regulatsioonide täpsustamine on suuresti tingitud muutunud geopoliitilisest ja julgeolekuolukorrast, nagu me kõik väga hästi teame. Relvade käitlemist ja omamist puudutavad reeglid on Eestis küll juba suhteliselt ranged, kuid on aspekte, mida saab veel paremaks muuta. Nendeks on suures plaanis politsei eelkontrolli ja järelevalve tõhustamine turvalisuse suurendamiseks, aga ka relvaseaduse põhimõtteliste nõuete muutmine.Ja nüüd siis kokkuvõtlikult, mis muutub, mida tahetakse muuta. Muudatused puudutavad kuut seadust: need on relvaseadus, karistusregistri seadus, korrakaitseseadus, riigikaitseseadus, julgeolekuasutuste seadus ja erakorralise seisukorra seadus. Sellest tuleneb ka seaduse nimetuse muutmine. Relvade käitlemist ja lubade väljastamist puudutava regulatsiooni muutmisel on suures plaanis neli eesmärki: täiendavate piirangute seadmine relvalubade taotlemisel välismaalastele, Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja talumise hüvitise maksmise võimaldamisega seotud vajalikud muudatused, PPA ja kapo võimekuse tõstmine ohtude tõrjumiseks ja ennetamiseks ning samuti soovitakse laiendada jahipidamisel helisummuti kasutamise võimalust.Ma peatun lühidalt relvaloa taotlemisega seotud muudatustel. Kõigepealt piiratakse isikute ringi, kellel on Eestis relvaloa saamise ning relvade ja laskemoona käitlemise võimalus. Eestis võivad relvaloa saada edaspidi, kui seadus jõustub, vaid Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanikud, kellel on Eesti elamisluba või kes elavad Eestis elamisõiguse alusel. Niisiis jääks õigus saada Eestis relvaluba järgmiste riikide kodanikele: Euroopa Liidu 27 liikmesriiki, Liechtenstein, Norra, Šveits ja NATO liikmesriikide kodanikud, pluss USA, Kanada, Suurbritannia, Island ja Türgi. See käib nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute kohta.Loomulikult tõusetub kohe küsimus, kuidas mõjutab seaduse muutmine neid, kes selle nimistu tingimustele ei vasta, kuid kel relvaluba juba on. Rakendussätetes nähakse ette, et määratlemata kodakondsusega isikutele väljastatud load kehtivad loal märgitud kuupäevani ja teiste välismaalaste load kehtivad veel ühe aasta. Üleminekuaeg jätab võimaluse muutustega kohaneda, oma relvad võõrandada, osa neist laskekõlbmatuks muuta või astuda samme kodakondsuse muutmiseks. neil, kellel relvaluba pole, kuid kes soovivad seda taotleda, tuleb arvestada ka keelenõude muutmisega. Pärast seaduse vastuvõtmist saab relvaluba taotleda vaid eesti keelt heal tasemel valdav välismaalane, sest relvaeksam on eelnõu järgi edaspidi täies mahus eestikeelne.Relvaseaduse eestikeelne.Relvaseaduse ja karistusregistri seaduse muudatused – sellest ka mõned sõnad. Täieneb relvaseaduse loetelu süütegudest, mille toimepanemine välistab karistuse kehtimise ajal relva omanikuks olemise. Näiteks lisanduvad sellesse karistusseadustikus sätestatud kuriteokoosseisud, välisriigi agressiooniaktiga liitumine ja selles osalemine. Sellega on niimoodi, et kui karistusandmed registrist kustutatakse, see tähendab, et karistus on kantud, siis on õigus jälle relvaluba taotleda. Aga ühtlasi pikeneb relvaseaduse loetelu süütegudest, mis välistavad alatiseks relva omanikuks saamise, need on näiteks tapmine ja mõrv. Sellega seoses antakse Politsei- ja Piirivalveametile ning Kaitseliidule õigus vaadata karistusregistri arhiivist, kas isikut on kunagi nende tegude eest süüdi mõistetud. Selline õigus lisandub.Relvadega Relvadega on muidugi seotud veel muud load, need on kollektsioneerimisload, juriidilise isiku relvaload, relvakandmisload, turvateenistujate tegevusload, samuti relvakaupmeestel. Ka nende lubade väljastamisel lähevad nõuded rangemaks. Siin on kavas samuti kehtestada kodakondsuspiirang. Nagu muudetavate seaduste nimekirjas juba öeldud, tõepoolest, mõned muudatused puudutavad PPA-d ja kapot. Näiteks täpsustatakse korrakaitseseaduses lahingumoona mõistet ja selle käitlemise õigust. Täpsemalt, relvaseaduses on Siseministeeriumi valitsemisala asutustel see õigus küll juba praegu olemas, kuid korrakaitseseaduses on veel vastavad muudatused tegemata. Samuti antakse eelnõuga Politsei- ja Piirivalveametile ning Kaitsepolitseiametile lõhkematerjali käitlemise õigus ja laiendatakse nende kasutatavat relvastust. PPA, Kaitsevägi ja kapo saavad õiguse kasutada kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal sõjarelvi, et tõsta ohu tõrjumise, süütegude ennetamise ja tõkestamise võimekust. Muudatus võimaldab neil näiteks terrorirünnaku puhul kasutada ka granaate. Veel lisatakse relvaseadusesse säte, mis võimaldab maksta Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja talumise eest hüvitist. Seda hüvitist saab maksta kohaliku omavalitsuse üksusele. Õigupoolest annab see säte volitusnormi, millega luuakse juriidiline alus harjutusväljade arendamise ja kasutamisega seotud olulise mõju hüvitamiseks. Seda raha saab kasutada kohaliku elu huvides, kas ehitada kergliiklusteid, müratõkkeid või midagi muud. jahimeestele on muudatuste paketis huvipakkuvat, näiteks kindlasti helisummuti kasutamise võimaluste laiendamine, mis jahikaugetele inimestele tuleks tõlkida niimoodi lahti, et jahi käigus ühest piirkonnast teise liikudes ei pea

Komisjonis toimus arutelu selle eelnõu teemal mitu korda. Need algasid juba 21. novembril ja ettevalmistus esimeseks lugemiseks toimus veel ka detsembris ja isegi selle nädala esmaspäeval. 21. novembril osales õiguskomisjoni istungil ka siseminister Lauri Läänemets. Ma markeerin mõningaid teemasid ja mõningaid küsimusi. Täiesti võimatu on seda kõike siia tuua, kuna arutelud olid pikad ja huvitavad, aga need protokollid on kõik kättesaadavad. 21. novembril oli siseminister Lauri Läänemets komisjonis ja ta tutvustas Vabariigi Valitsuse esitatud muudatusettepanekuid, mis tulid peale algatamist. Kõige olulisem ettepanek puudutab mittekodanikelt relvade äravõtmist. Relva omamise õigus oleks edaspidi Eestis vaid nendel, kes on Eesti, Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanikud. Eelnõuga nähakse ette kaks ajavahemikku, mis aja jooksul relvad tuleks loovutada. Välismaalaste osas oleks ette nähtud üheaastane periood, mille jooksul peaks relvadest loobuma või siis soovi korral vahetama kodakondsust. Määratlemata kodakondsusega isikute puhul Vabariigi Valitsuse ettepanekul neile väljastatud lubade kehtivusaja lõpus lubasid ei uuendata ega uusi ei väljastata. Siseminister märkis, et on olnud küsimusi, miks seda ei tehta kiiremini, ja selgitas, et viimase paari aasta jooksul on PPA teinud põhjalikke julgeolekukontrolle

Komisjoni liikmetel oli erinevaid küsimusi. Küsiti, kas Eestis on kõik relvad korralikult arvel. Kommussaar vastas, et arvel on kõik isikud, kellele on relvaluba antud ja relvad väljastatud. Samas on inimesed võimelised ka ebaseaduslikult relvi hankima. Ennekõike saame rääkida organiseeritud kuritegelikest rühmitustest,

tuleb edaspidine seaduse sõnastus. Ja ka teistes riikides ei ole praktikat, et kõik riigis elavad inimesed peavad saama relva kanda. Asekantsler selgitas, et põhiseadusega vastuolu küsimusi on arutatud ja piirangutega kaasnevat mõju on ka hinnatud. Ta ütles, et põhiseadusega oleks vastuolus selline olukord, kui relvaluba antaks vaid kindlale inimrühmale. Kuid ettepaneku sõnastuse kohaselt ütleb Eesti riik, kellele relvaluba antakse: lisaks Eesti kodanikele on seal ka Euroopa Liidu ja NATO kodanikud ja veel Muidugi oli juttu ka sellest, et Ukraina sõja mõjudest tulenevalt on võrreldes kevadega tänaseks järeldusi tehtud ja ettepanekuid on muudetud. Kevadel oli küsimus pigem selles, et sooviti kiiresti ülevaadet saada, kellele on relvaload antud. Aga see eelnõu on ennetav ja tulevikku vaatav, et Eesti riik ei peaks tegelema tagajärgedega, mida oleks saanud ära hoida. hoida. Meie hea kolleeg Marek Jürgenson küsis naaberriigi Läti kohta, kuidas nemad on need relvadega seotud küsimused lahendanud, arvestades, et seal on venekeelse elanikkonna osakaal oluliselt suurem kui Eestis. Asekantsler selgitas, et ta oskab Läti ja Leedu kohta öelda seda, et seal on Venemaa ja Valgevene kodanikel üldiselt vähem relvi kui Eestis, ning seda erinevatel põhjustel, kuigi võimalus relva omada on. Leedus on samasugune seadusmuudatus, nagu meie siin praegu menetleme, praegu ettevalmistamisel. Leedus on niisugune relvakultuur, et mittekodanikel pigem ei ole relvi, nad ei osta endale relvi.

See tähendab seda, et need muudatusettepanekud läksid eelnõusse sisse. Ühtlasi otsustati, et seda arutelu jätkatakse

talituse] juhataja nõunik Einar Hillep, Keskkonnaministeeriumist metsaosakonna jahinduse nõunik Tõnu Traks ja Kaitseministeeriumist valdkonnajuht Guido Pääsuke. Nendega koos sai komisjon arutada kõiki neid punkte. Arutelu peamiseks teemaks kujunes Siseministeeriumi ettepanek, mis puudutab praktilist politsei igapäevatööd, sealhulgas elektrišoki kasutamist ja lõhkematerjali käitlemist. Istungil osalenud asekantsler Kommusaar tõi näiteks elektrišokirelva kasutamise õiguse, mille kohta uuriti ka suhtumist Euroopa Liidu liikmesriikidelt. Vastustest selgus, et liikmesriikidest seitsmeteistkümnel on viidud elektrišokirelva kasutamine samale tasemele, mida praegu soovib muudatusega sätestada Eesti. Selle eesmärk on, et politseinikud saaksid rünnaku puhul vähem viga ja ka ründajale endale oleksid tagajärjed kergemad. Elektrišokirelva teema kujunes ka selliseks pikemaks teemaks.

ja väga professionaalne ja valdkonnaasjatundlik, nii et ma ei hakka seda siin oma tasemelt Oli küsimus ka nende kolmandate riikide kodanike kohta, kes relvalubasid taotlevad. Anti selline tõenäosushinnang:

esimese lugemise tekstist välja, kuna Keskkonnaministeerium ei ole veel täpset seisukohta välja kujundanud ja see on natukene keerulisem teema. Võib-olla siin arutatakse veel asjasse puutuvate inimestega, huvigruppidega, mismoodi käituda. Nii et see oli selline asi.

Küsimusi oli igasuguseid, tõsiseid ja asjatundlikke. Marek Jürgenson uuris, kas kohalikud omavalitsused on selle muudatusega nõus,

ja Kaitseministeerium on reageerinud väga selgelt ja kiiresti kohalike inimeste muredele ja küsimustele. Nii, ma näen, et aeg läheb kiiresti.

Aga 12. detsembril me seda jätkasime. Sellel päeval tehti ka menetlusotsused, mis on tõenäoliselt kõige tähtsamad selle eelnõu edasiliikumisel. Alustuseks sellel 12. detsembril komisjoni juht proua Pikhof andis ülevaate, milline areng on eelnõu ettevalmistamisel toimunud. Ja siis ta ütleski, et see öösihikute teema on välja jäänud,

Hetkel nad saavad küll kasutada eriotstarbelisi lõhkamisseadeldisi, kuid neil ei ole õigust vastavalt moon ise kokku panna. Nad tohivad kasutada vaid ettevalmistatud koguses toodet. Sellest oli ka juttu.Aga küsimusi oli komisjoni liikmetel väga palju. Saime kõigile nendele vastused. Küsimus oli näiteks rahvusvahelise praktika kohta, kuidas granaate kasutada. Kas meil on see teadmine olemas? Jah, tõepoolest on. Siseministeeriumi esindaja ütles, et kümnel liikmesriigil on sõjarelvad ja granaadid politseinikele lubatud ning neid kasutatakse vastavalt olukorrale ja vajadusele.Ma tulen nüüd menetlusotsuste juurde, sellepärast et kell tiksub. Seal 12. detsembril tehti ka olulised menetlusotsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11. jaanuaril selle poolt oli 8 komisjoni liiget, vastu 0, erapooletuid 1; teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 25. jaanuar

palun! Aitäh väga täpse ajakasutuse eest! Aga teile on ka küsimusi. Marek Jürgenson, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea kolleeg Urve! Oma väga põhjalikus ettekandes te korduvalt rõhutasite seda, et novembrikuus lisandus eelnõule hulk muudatusi. Minu küsimus on selline: kuidas te kommenteeriksite Justiitsministeeriumi kriitikat just selle kohta, mis puudutab neid muudatusi, mis pandi sellele eelnõule juurde? Aitäh,

vaja veel neid asju arutada. Niisugune oli komisjoni järeldus, sellepärast et nad väga ühtemoodi ei arvanud sellest. Sellepärast jäi ka see elektrišokirelva kasutamise laiendamine välja praegu. Aga mina isiklikult loodan, et nad saavad selles kokkuleppele, sellepärast et see ei ole midagi uut ega midagi täiesti enneolematut sellises turva‑ ja julgeolekuolukorras. Hea küsimus küll, Kalvi Kõva, palun! Aitäh, hea Riigikogu aseesimees! Hea Urve! Minu küsimus tuleb harjutusväljaku ümbruse elanikele ja omavalitsustele negatiivsete mõjude kompenseerimisest. Sa, Urve, tead väga täpselt, kuidas on tuulikutega. Kui tuuliku arendaja soovib teha sinna teie kaunisse kodukanti mingeid tuulikuid, siis kompenseerimine toimub nii omavalitsusele kui ka inimestele. Selline eelnõu on vastu võetud. Kas te komisjonis ei arutanud seda koalitsioonilepingu punkti, et

plaani järgi kohaliku omavalitsuse üksustele. Ja siin rõhutatakse, et muudatus, mis siin kavandatakse, ei ole seotud Nursipalu temaatikaga. Et jah, hüvitist ei maksta inimestele, vaid kohalikule omavalitsusele, kes siis saab seda raha kasutada kohaliku elu hüvanguks ja teha siis kas kergliiklusteid, müratõkkeid ja nii edasi. Kui koalitsioonileppes see on, siis tõenäoliselt see enne teist lugemist tuleb samamoodi läbi arutada, nagu see elektrišokirelva teema.

Täna on meil juba 11. jaanuar. Teie ettekandest tuli välja, et ka siseminister leiab, et sellel on selline ennetav mõju. Millal see aeg nagu tuli, kui siseminister andis teada enda seisukoha, et see ei ole kiireloomuline asi, vaid sellega on aega küll, et see on lihtsalt tulevikku suunatud ennetav tegevus? Ilmselgelt on sellel kahe erakonna poolt algatatud eelnõul hoopis teine eesmärk, mis on praegusel hetkel välja tulnud. Kas sellepärast ongi menetlus veninud nii palju, et siseministril on teine lähenemine? Tänan,

jällegi, ma tulen sellesama asja juurde, et see on väga põhjalik eelnõu mitme seaduse muutmiseks, nimelt kuue seaduse muutmiseks. Ja ütleme niimoodi, et see algatati maikuus ja me kõik teame, mismoodi siis asjad olid. Me teame, kuidas asjad julgeolekupoliitiliselt, geopoliitiliselt on edasi arenenud, aga mööname, et seaduseelnõude koostamine on siiski keeruline ja

hea tava järgi, et oleks kodu- ja töökorra järgi ja üldse seaduseelnõude, seadusloome kohta käivate põhimõtete järgi.

mis laialdaselt käsitlevad küll relvaseadust, aga ei ole algse eesmärgiga seotud? Aitäh veel kord küsimuse eest! Kui nüüd mingit päeva küsida, siis need muudatusettepanekud – meie käsitlesime neid ju novembrikuus. Küllap see teadmine ja ohu- ja riskihinnangud kujunesid aja jooksul. Ega ühe päevaga maailma ei muuda. Nii et siin ma jään selle konkreetse kuupäeva võlgu, aga komisjonile olid materjalid kättesaadavad novembris. Ja see kuupäev on ...

Avan läbirääkimised. Marek Jürgenson, palun, Keskerakonna fraktsiooni nimel! Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Nagu hea kolleeg, kes eelnõu ette kandis, juba korduvalt viitas, muudetakse päris palju seadusi selle eelnõuga ja selles eelnõus on päris palju olulist ja vajalikku, mis eriti peegeldab seda olukorda, mis meil tänases aegruumis on. Aga siiski pean ma esinema ka kriitikaga. Nagu siin juba hea kolleeg Tarmo Kruusimäe vihjas, algsele eelnõule 627, mis puudutas ainult relvaseaduse ja karistusregistri seaduse muutmist, on menetluse käigus lisatud terve hulk selle eelnõu eesmärgiga tegelikult sobimatuid muudatusi. Eelnõude menetlemisel kehtib tuntud reegel, et nende kohta ei esitata selliseid muudatusi, mis hägustavad eelnõu mõtet ei seondu hoopiski eelnõu eesmärgiga ja annavad oma sisu ja taotletava eesmärgi poolest mahult täiesti uue seaduseelnõu mõõdu välja. Eelnõu koormamine selliste täiendustega toob minu arvates kaasa selle, et õiguskorda satuvad sisuliselt toored, piisavalt läbi kaalumata ja huvigruppide ja [teiste] puudutatud isikute poolt läbi arutamata muudatused, mis võivad anda soovitule hoopis vastupidise tulemuse. Selline praktika on kahetsusväärne. Näitena võib tuua, et sellised muudatused puudutavad ka riigikaitse valdkonna teemasid, muu hulgas sõjarelvade kasutamist Politsei- ja Piirivalveameti, samuti Kaitsepolitseiameti poolt kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal. Laiemat arutelu vajavad ka muudatusettepanekud, mis annavad politseinikele lahingumoona, sealhulgas granaatide kasutamise õiguse. kasutamise õiguse. Ka õiguskomisjoni istungil toodi välja, et nii olulised põhimõttelised küsimused tuleks lahendada kriisideks valmisoleku seaduse eelnõu raames, mille väljatöötamine tegelikult juba käib Vabariigi Valitsuse tasandil. Või siis oleks tulnud Riigikogus algatada eraldi eelnõu selliste muudatuste seadustamiseks. Tegelikult me hakkasime kõnealust temaatikat päris sisuliselt koos Siseministeeriumiga arutama eelmise aasta märtsikuus. Nagu eelkõneleja viitas,

Ja lõpetuseks tahaks öelda, et tegelikult kogu see asi näeb välja selline, et nööbi külge on täna siis õmmeldud pintsak ja pintsaku peale veel on asetatud ka palitu. Ei ole päris hea praktika. Aga sellegipoolest jõudu tööle. Aitäh! Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun, Isamaa fraktsiooni nimel!

Mõlemad eelnõud olid küll sisse antud opositsioonierakondade poolt, aga eks maailm ole kogu aeg pidevas liikumises ja mingi hetk see eelmine valitsus, mis on täiesti loogiline, langes. Tulid uued läbirääkimised ja koalitsioonileppes just Isamaa Erakond rõhutas, et see on äärmiselt oluline ja peab koalitsioonileppesse olema sisse kirjutatud.

kodanikelt relvaluba mingil määral ära võetakse, kuigi me kuulsime arvamusi, et põhiseadusega riivet ei ole, et Eesti Vabariigi kodanikel on õigus [relva] kanda, mitte kohustus, ja [relva] ei ole sugugi kõikidel Eesti Vabariigi territooriumil viibivatel inimestel.

11. jaanuaril aastal 2023. See tähendab seda, et kui [esimene] lugemine on läbi, on muudatusettepanekute tegemiseks kümme päeva. Siis komisjoni esimees teeb kaasamisringi ja siis me hakkame ka neid muudatusi, mis tulevad siia juurde veel, menetlema. head rahvaasemikud, valitud pead, kes me peame hoidma, et Eesti oleks turvaline riik meie kodanikele ja teistele siin elavatele inimestele, jõuamegi sinna, et

niinimetatud ühinenud opositsioon. Aga valu ja mure Eesti tuleviku pärast ja kõik see agressioon, see genotsiidisõda, mida terroristlik riik korraldab praegusel hetkel ühe demokraatliku riigi vastu,

24. veebruariks aastal 2023 ei jõua kiirelt töötav Riigikogu seda seadusena välja kuulutada ja me jätame uue Riigikogu ülesandeks olulised tähtsad küsimused, millega see koosseis hakkama ei saanud. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi fraktsioonidel ei ole, seega on läbirääkimised lõppenud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 627 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 25. jaanuar kell 16. Nii, läheme edasi. Kuues päevakorrapunkt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 617 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks Riigikogu liikme Eduard Odinetsi. Austatud Austatud aseesimees! Lugupeetud kolleegid! On tõepoolest au ja hea meel tutvustada teile sotsiaaldemokraatide ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Kui olla täpsem, siis me soovime muuta perehüvitiste seadust, sotsiaalmaksuseadust ja töölepingu seadust. Need on need teised seonduvad seadused. Ja asjaolu, miks me soovime kolme seadust muuta, on, et mitte kõiki Eesti peresid ei kohelda meie seadustes võrdselt. Nimelt, meil on seadustega antud hüvitisi, soodustusi, õigusi, aga ka kohustusi, laienevad ainult nendele perekondadele, mille moodustavad abikaasad, aga ei laiene perekondadele, mille moodustavad registreeritud elukaaslased kooseluseaduse alusel. Huvitav on see, et meil nendes seadustes on juba praegu olemas osa sätteid, mis laienevad registreeritud elukaaslastele, ja osa sätteid, mis ei laiene. See on ilmselge ebavõrdne kohtlemine ja ilmselge meie vabariigi põhiseaduse rikkumine. Sest antud juhul me ei saa isegi rääkida ebavõrdsete ebavõrdsest kohtlemisest, me räägime täiesti võrdsete ebavõrdsest kohtlemisest.Aga nüüd järjest seaduseelnõu tutvustamine ja argumendid, miks me arvame, et sellise põhiseadusega vastuolus oleva kaasuse Riigikogu võiks võimalikult kiiresti ära lahendada ja registreeritud elukaaslastega peresid mitte kohelda ebavõrdselt.

Samas seadus ütleb väga selgelt, et ka registreeritud elukaaslasel on õigus vanemahüvitisele, aga õigus taotleda vanemahüvitist tal just nagu ei ole. Seda tuleb kindlasti parandada. Või näiteks meil on olemas terve rida isikuid, kelle eest sotsiaalmaksu maksab riik,

Näiteks Eestis elav vanema registreeritud abikaasa, kes kasvatab seitset või enamat alla 19-aastast Eestis elavat või välismaal õppimise tõttu perest eemal viibivat last. last. Selline toetus laieneb ainult lapse vanema abikaasale, aga ei laiene registreeritud elukaaslasele. Või näiteks, kui saadetakse tegevväelane pikaajalisele riiklike ülesannete täitmisele välismaale ja temaga kaasas on mittetöötav abikaasa, kes ei saa pensioni või mingit muud riiklikku toetust, siis tema eest maksab riik sotsiaalmaksu. Registreeritud elukaaslasele, perekonnaliikmele, kes samamoodi läheb tegevväelastega kaasa missioonile, see ei laiene.Või veel huvitavam juhtum, presidendi abikaasa hüved. Kui president lahkub ametist ja tema abikaasa ei tööta, ei saa riiklikku pensioni ega midagi, siis tema eest maksab sotsiaalmaksu Eesti riik praegu seaduse järgi. Kui meie presidendil oleks mitte abikaasa, vaid registreeritud elukaaslane kooseluseaduse alusel, siis selle registreeritud elukaaslase eest Eesti riik sotsiaalmaksu ei maksaks. Ja neid on terve rida, millistel juhtudel Eesti riik eelistab ühte partnerit teisele partnerile ainult sellepärast, et nende juriidiline staatus Eesti riigi suhtes on erinev. Ühed on abikaasad, teised on registreeritud elukaaslased.Samas Samas on ka teatud kohustused, mis on seadusesse kirjutatud. Näiteks selline selline toetus nagu lapsendaja toetus, samuti lapsendaja puhkus. Seaduse järgi õigust lapsendaja puhkusele ei ole lapse bioloogilise vanema abikaasal. ka õigust lapsendaja toetusele, kui sa oled lapse bioloogilise vanema abikaasa. Samas, kui teistmoodi vaadata, tekib kohe lapsendaja toetuse ja puhkuse õigus, kui sa oled lapse bioloogilise vanema registreeritud elukaaslane. Ebaõiglane olukord abikaasade suhtes, on ju nii. See tuleb samamoodi likvideerida. Samuti on terve rida näiteid, mis puudutavad sotsiaalmaksu erijuhtumeid. võib-olla mõni teist on olnud kunagi füüsilisest isikust ettevõtja. Füüsilisest isikust ettevõtja saab registreerida oma abikaasa oma tegevuses osalevana, maksta tema eest sotsiaalmaksu, mis läheb arvesse. füüsilisest isikust ettevõtjal ei ole abikaasa, vaid on kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslane, siis sellist õigust tal ei ole.

kuid ei laiene kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslasele. Kordan: see on meie arvates kindlasti vastuolus põhiseaduse §-s 12 sätestatud võrdse kohtlemise põhimõttega. Nii perekonnaseaduse alusel abielu sõlminud abikaasad kui ka kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslased on oma suhted reguleerinud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste alusel, mistõttu tuleb selliseid perekondi kohelda ühetaoliselt. Lapse vanema abikaasale või elukaaslasele seadusega ette nähtud hüved, ka näiteks teatud juhtudel nende eest sotsiaalmaksu maksmine, on vajalikud lapse vanemate, nende abikaasade ja elukaaslaste põhiseaduse § 26 ja § 27 lõikest 1 tuleneva perekonna põhiõiguse tagamiseks. Abikaasade ja registreeritud elukaaslaste erinevat kohtlemist perekonnaelu elamise võimaldamisel ei saa lugeda põhjendatuks ja asjakohaseks. Võrdse kohtlemise põhimõttest tulenevalt [peavad] lapse vanema abikaasal ja registreeritud elukaaslasel olema samad õigused ja kohustused. Tuleb tagada nende võrdne kohtlemine, täiendades seadust lapse vanema abikaasa ja registreeritud elukaaslase võrdse kohtlemise sätetega. See ongi meie eelnõu sisu. Aga see ei ole ainult sotsiaaldemokraatide arvamus. Juhin tähelepanu, et Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on juba aprillis 2018 selgitanud, et kooseluseaduse ja teiste õigusaktide vaheliste vastuolude ilmnemisel tuleb nende ületamisel lähtuda asjakohastest tõlgendamisvormidest ja printsiipidest, näiteks et hilisem seadus muudab varasema. Millest järeldub, et registreeritud elukaaslasele laienevad kõik abikaasa osas kehtestatud reeglid. Seetõttu tuleks lapse vanema kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslase õigusi käsitleda samalaadselt abielus oleva abikaasa sotsiaalsete tagatistega. Abikaasa ja registreeritud elukaaslase erineva kohtlemise küsimusi sotsiaalvaldkonnas on Riigikogus arutatud ka detsembris 2019. Arutluse all oli riigi poolt sotsiaalmaksu maksmine registreeritud elukaaslaste eest. See on see kaasus, mida ma üritasin teile seletada. Ja kui te vaatate praegu sotsiaalmaksuseaduse Ja seda sätet ei saa rakendada, sest see kohtleb sarnases olukorras olevaid isikuid ebavõrdselt ja riivab seetõttu põhiseaduse § 12 lõikes 1 tagatud üldise võrdsuse põhiõigust. Oma otsuses rõhutab Riigikohus, et vaidlusalusest sättest tuleneva ebavõrdse kohtlemise mõju registreeritud elukaaslasele on kaalukas, kuna selle tõttu jääb ta ilma ravikindlustusest ning pensionikindlustuse maksetest. See on Riigikohtu selgelt väljendatud arvamus. Nagu ma juba mainisin, tuleb meeles pidada ka seda, et Riigikogu on juba erinevates seadustes võrdsustanud abielus olevad ja kooselulepingu sõlminud isikud. Näiteks on seadusandja juba muutnud perehüvitiste seadust, lülitades vanemapuhkuse ja hüvitiste süsteemi soodustatud isikuna ka registreeritud elukaaslase. Sellest ma alguses ka rääkisin. Õigus vanemahüvitisele on, õigust taotleda ei ole.

Samamoodi õigus isa vanemahüvitisele laieneb juba praegu ka registreeritud elukaaslastele. Või näiteks jagatav vanemahüvitis. Samamoodi, see juba praegu laieneb registreeritud elukaaslastele. Nii et meil osades sätetes juba praegu on võrdne kohtlemine, osades sätetes jätkuvalt ei ole. Või näiteks töölepingu seadus. Selles on juba sellised sätted, mis annavad registreeritud elukaaslastele samasugused õigused nagu abikaasadele. Näiteks täisealise sügava puudega isiku hooldamisel saab saada hoolduspuhkust, kui sa hooldad oma registreeritud elukaaslast või abikaasat.

Nii et me oleme päris palju tööd juba teinud, aga nagu te meie tänasest eelnõust näete, päris palju on veel minna. Lisaks kahele tsiteeritud Riigikohtu lahendile ka mitmes teises lahendis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium märkinud, et Eesti Vabariigi põhiseaduse §‑des 26 ja 27 tagatud perekonna põhiõigus kaitseb perekonnaliikmete õigust hoida perekondlikke sidemeid nende kõige laiemas tähenduses. Isikul on õigus riigi positiivsele tegevusele, mis aitab tal elada täisväärtuslikku perekonnaelu. Riigikohtu arvates seadusandja peab kehtestama perekonna põhiõiguse kasutamiseks vajaliku õigusliku raamistiku ja kohased menetlused. Riigikohus märgib ka ühes konkreetses lahendis, et samuti nagu eri soost inimesed, võivad ka samast soost püsivas partnerluses elavad inimesed moodustada perekonna põhiseadusliku perekonna põhiõiguse tähenduses ning põhiseadus kaitseb nende perekonnaelu riigivõimu sekkumise eest. Samuti juhin teie tähelepanu, et eelmise aasta märtsis, 2022, vabariigi tollane valitsus, tollane koalitsioon tuli siia Riigikokku samamoodi nende kolme seaduse muutmisega ja taotles selle ebavõrdse kohtlemise lõpetamist. Toodi välja samasugune argumentatsioon, mille abil ma olen üritanud teid siin praegu veenda selles, et kõik Eesti perekonnad vajavad ühesugust Eesti riigi kaitset ja abikaasade perekond ei erine riigi silmis kuidagimoodi registreeritud elukaaslaste perekonnast. Riigikohtu arvukad lahendid kinnitavad seda, kinnitavad, et neid perekondi tuleb kohelda võrdselt, kuna nad on võrdsed. Ja sellest tuleneb meie eelnõu. Loodan teie toetusele, head kolleegid, sest praegu kõik need registreeritud elukaaslased, kes loodavad teatud tüüpi hüvitistele, sotsiaalmaksu erisustele, töölepingu erisustele, peavad iga kord pöörduma kohtu poole, läbima kogu selle teekonna. Ja kohus igal juhul otsustab, et nende õigused on võrdsustatud. Teeme selle asja üks kord ja korraga, säästame neid inimesi kohtus käimisest.

ära rakendatud. Aitäh! Päris nii see ei ole. Me selle seadusega lahendame terve rea olulisi probleeme, mis puudutavad riigipoolset tuge erinevate perehüvitiste, sotsiaalmaksu erisuste ja töölepinguga võimaldavate puhkuste näol. See ei lahenda registreeritud elukaaslaste kõiki probleeme, mis kunagi oleks võinud lahendada kooseluseaduse rakendusaktidega. Kõik need probleemid lahendab üks väga lihtne liigutus, see on perekonnaseaduse § 1 muutmine. See on väga lihtne lahendus, siis lahenevad ka kõik muud probleemid. Tundub, et selleks meil konsensust hetkel ei ole, aga loodetavasti on konsensus nendes muudatustes, millele on korduvalt tähelepanu juhtinud Riigikohus, mis on ilmselgelt põhiseadusega vastuolus, mis on juba seadustes sees, aga mitte igal pool ja mitte igas sättes. See tuleb ära lahendada. Ja remargina märgin ka, et "samasoolised" ei ole õige sõna. Õige on öelda "samast soost isikud". Aitäh! Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! No põhiseadust te olete küll väänanud nii võimsalt, kui vähegi üldse on võimalik, kui ette võib keegi kujutada.

üksnes abikaasale neid õigusi. Samas, põhiseaduse § 12 ütleb, et kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste Ma ei saa aru, mida teie arvates on rikutud. Mina ei tea ühtegi juhtumit, kus meesterahvale öeldakse, et te ei tohi naisega abielluda, nagu meil seaduses öeldakse, et abielu on mehe ja naise vaheline. Samuti ma ei tea ühtegi juhtumit, kus naisele öeldakse, et ei tohi mehega abielluda. Järelikult ei saa siin olla ka soo tõttu diskrimineerimist. Öelge, kas teie teate sellist juhtumit, mis takistaks mehel naisega abiellumast või naisel mehega abiellumast. Ma tänan, Mina tean neid juhtumeid arvukalt, millal seadus keelab ühel naisel või ühel mehel abielluda teise mehega või naisega, vastavalt eri soost isikuga, eks ju. Minu meelest ka perekonnaseadus loetleb asjaolusid, millisel juhul ei tohi abielluda. Näiteks, kui sa oled juba abielus, siis see on takistus. Teiseks ei tsiteerinud mina ja ei tõlgendanud põhiseadust mina. Mina tsiteerisin teile arvukaid Riigikohtu lahendeid. Riigikohus on juba ammu võrdsustanud perekonnaseaduse alusel abielu sõlminud isikud ja kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslased. See on üks asi. Riigikohus ja ka mina apelleerime nendele põhiseaduse paragrahvidele, mis räägivad perekonnaõigusest ja riigipoolsest kaitsest kõikidele perekondadele. Ja tuletan ka seda meelde, et ükski Eesti seadus ei defineeri, mis asi on perekond. Eesti seadus defineerib, mis asi on abielu, ja tõepoolest, seaduse järgi abielu on mehe ja naise vaheline liit. Aga mis asi on perekond, seda seadus ei ütle, ja seadus ei ütle, et abielu võrdub perekond. Ja siiamaani ka Riigikohus on tõlgendanud seda, nii palju kui mina olen neid kaasuseid ja lahendeid lugenud, et kooseluseaduse alusel sõlmitud kooselulepingud

see erisus, mis on seaduses tehtud abikaasadele ega laiene registreeritud elukaaslastele, on põhiseadusega vastuolus. Ja seda ei ole mina välja mõelnud. Aga ma olen Riigikohtuga loomulikult nõus, eriti olles põhiseaduskomisjoni esimees. Meie mure on selles, miks me saadame kõik need perekonnad taotlema endale õigusi kohtust. Iga kord kohus tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks, iga kord annab neile õiguse. See on minu jaoks probleem. Aga nagu ma juba ütlesin eelmisele küsijale vastates, see probleem on võimalik väga lihtsasti ja väga kiiresti ära lahendada, muutes perekonnaseaduse esimest paragrahvi. Mihhail Mihhail Lotman, palun! Aitäh! Austatud ettekandja! Siin seaduses on räägitud registreeritud elukaaslastest, aga teie olete siin pidevalt rääkinud kõikidest perekondadest. Kui ma vaatan eesti keele [seletavat] sõnaraamatut, siis perekond on abielupaar koos järglastega ja nii edasi. Kui ma vaatan uusimat sõnaraamatut, siis seal on igasugune kooselu ja registreeritud paarid, elukaaslased ei ole eraldi kuidagi välja toodud. Kui ma vaatan põhiseadust, millele te korduvalt olete apelleerinud,

tahangi aru saada, mis on teie meelest perekond. Sest te tahate muuta mitte ainult seadust, vaid ka eesti keele sõnavara. Mis asi on perekond ja miks te nimelt registreeritud elukaaslased [panete] sellisesse

Nagu ma eelmisele küsimusele vastates ütlesin, Eesti seadusandlik ruum ei defineeri perekonda. Me võime vaadata erinevaid sõnaraamatuid, erinevatel aegadel välja antud sõnaraamatuid. Ma ei tea, võime vaadata Google'ist, Vikipeediast, kust iganes. Ilmselt on meil igaühel enda isiklik arvamus, mis asi on perekond, kui palju inimesi on perekond. Antud juhul me räägime paaridest, kes on oma suhte Eesti riigis Eesti riigi seaduse alusel ära vormistanud ja deklareerinud Eesti riigile, et nemad on nüüd perekond. Üks perekond, kes on riigis registreeritud seaduse alusel, seaduse antud reeglite alusel ja teatud välistustega, on need, kes on perekonnaseaduse alusel abielu sõlminud. Ja teised, kes on läbinud täpselt samasuguse protseduuri, samamoodi seaduse alusel, samamoodi välistustega, samamoodi reeglite alusel, mis riik on kehtestanud, on kooseluseaduse alusel sõlminud kooselulepingu, sõltumata oma soost. Sellepärast neid kahte tüüpi peresid, kes on toimetanud täpselt samasuguses õigusruumis, tulebki käsitleda võrdselt.Need asjad ei laiene kõikidele inimestele, kes elavad koos erinevates formaatides, peavad ennast perekonnaks ja nii edasi. On ka leibkonnad ja nii edasi, kes on erinevates seadustes erinevalt defineeritud ja nimetatud. Antud juhul me räägime registreeritud paaridest kas ühe seaduse alusel või teise seaduse alusel. Aitäh!

Ma ei hakka muidugi kommenteerima praegu seda, mis puudutab kooseluseadust, mille rakendusakte ei ole tegelikult Riigikogu vastu võtnud. Nii et neid ei saa nagu rakendada. Ma küsisin seda ka Riigikohtu esimehe käest. Ta ütles, et ah, me pidime midagi tegema, ei saa ju niimoodi auku olla. auku olla. See lause ütleb seda, et tegelikult kohtuvõim on asunud seadusandja kohustusi täitma, mis tegelikult ei ole lubatud. Aga mind huvitab praegu see. Te räägite, et perekond on määratlemata.

Toonitan veel kord: "samasoolised" ei ole õige mõiste, tuleb rääkida "samast soost isikutest". Seda esiteks. Teiseks, sõltumata, mis soost on inimene, mis soost on tema partner, mitte ükski seadus ega mitte miski muu ei ole neilt ära võtnud võimet saada lapsi. Lapsi on võimalik saada ka üksinda, lapsi on võimalik saada abielus olles, lapsi on võimalik saada, olles registreeritud partnerlussuhtes nii teise mehega kui ka teise naisega. See ei ole keelatud ja see on täiesti võimalik. Ja täiesti vabalt kooselupartnerid, kes väga tihti on meessoost ja naissoost isik, saavad panustada Eesti rahva püsimisse ja kasvamisse. Sellelesamale paragrahvile 27 ja samale

Ja mis laadi need nii-öelda suhted on? Aitäh selle küsimuse eest! Mina ei ole ei homoseksuaalsete ega heteroseksuaalsete inimeste ega paaride eestkõneleja. Mina kõnelen Eesti perede eest ja kõikide Eesti perede võrdse kohtlemise eest. Ja ma esitlen teile sotsiaaldemokraatide eelnõu, mis on ellu kutsutud selleks, kõik Eesti pered, sõltumata sellest, kas nad on perekonnaseaduse alusel moodustatud või kooseluseaduse alusel moodustatud, oleksid seadusandja poolt võrdselt koheldud. Kalle

Aitäh! Ma olen põhiseaduskomisjoni esimees. Olen hästi teadlik, millest räägib meie Eesti põhiseadus. Ja jätkuvalt olen seda meelt, et kõik Eesti inimesed on võimelised panustama Eesti riigi ja Eesti rahva püsimisse ja kasvamisse. Aitäh! Ma olen

segades kõikvõimalikke termineid, mõisteid: perekond, kooselu, paar ja ma ei tea veel, mida te sinna lisate, ei hakka loetlema, mul aeg saab otsa. Aga kas te annate endale aru, et kui te räägite sellest, et ka samasoolised paarid võivad panustada Eesti demograafilisse arengusse, siis tegelikult te räägite inimkaubandusest. Te räägite sellest, et soodustada inimkaubandust. Keegi ostab kuskilt lapsi. See on moraalitu. See on täiesti vastuvõetamatu. Perekond on mees, naine ja lapsed, mitte paar, kes ostab lapsi. Aitäh selle kommentaari eest! Mina ei ole teiega nõus ja mina kindlasti ei räägi inimkaubandusest ega laste ostmisest. See eelnõu räägib nendest peredest, kus on juba lapsed olemas, ja et kõik need pered saaksid võrdset kohtlemist, võrdseid peretoetusi, võrdseid perehüvitisi, võrdseid puhkuseid ja võrdseid sotsiaalmaksu erisusi, mis on kõikidel teistel peredel.

Viis aastat tagasi tuli toonane president Kersti Kaljulaid välja sellise lausega, tsiteerin: "Viimane aeg on hakata rääkima sellest, millised saavad olema tulevikus inimeste suhted, sealhulgas seksuaalsed suhted, robotitega."

peresuhted näiteks robotiga, kaasa arvatud seksuaalsuhted ja laste saamine-ostmine? Olete mõelnud selle peale? Viis aastat on möödas sellest novaatorlikust mõttest. Antud Antud eelnõu, mida mina esitlen ja mille on algatanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ei puuduta seksuaalsuhteid inimeste vahel ega robotite vahel ega inimeste ja robotite vahel. See eelnõu puudutab Eesti Vabariigi seaduse alusel Eesti riigis sõlmitud abielus olevate isikute ja kooselus olevate isikute võrdset kohtlemist, kui see puudutab sotsiaalvaldkonna teenuseid, õigusi ja kohustusi. Antud Toomas Jürgenstein, palun! Hea eesistuja! Hea Eduard! Tegemist on ju väga mõistliku ja mitmetele inimestele head tegeva eelnõuga, [mille mõtet] Riigikohus on ka mitmel puhul toetanud. Aga mind tegid need küsimused ärevaks. Kas selle eelnõuga, kui me selle vastu võtame – ma loodan, et võtame – kellelgi ka midagi halvemaks läheb? Hea

jäävad mõnest toetusest vastupidiselt ilma ja nendele tuleb lisakohustusi. Just registreeritud elukaaslastel. Praegu on teatud kohustused ja puudub õigus teatud hüvitistele abielus olevatel isikutel, aga registreeritud elukaaslastel see õigus endiselt on olemas. Siis, kui niimoodi konstrueerida seda vastust, siis ainukesed, kes kaotavad selle seaduseelnõuga, on registreeritud elukaaslased. Aitäh, Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Austatud ettekandja! Kui inimesed elavad koos vabaabielus, siis see on nende valik. Ja kui nad tunnevad ühel hetkel, et seadus mingitel põhjustel neid ahistab, jätab mingitest hüvedest ilma, siis on nendel äärmiselt lihtne registreerida enda kooselu abieluna. Me alles hiljuti võtsime vastu otsuse, et isegi elektrooniliselt saab selle avalduse esitada. Mis on Eesti seadustes sellist, mis takistab koos elaval paaril oma abielu registreerida?

õnnelikku elu elavad, vabaabielus elavad samast soost isikud ei saa astuda abiellu, sest Eesti seadused ei võimalda. Eesti seadus pakub neile teistsugust kooselu vormi, milleks on kooselulepingu alusel registreeritud elukaaslasteks olemine.

Nii sotsiaaldemokraadid, Riigikohus kui ka terve mõistus ütlevad, et see ei ole õige. Tarmo Kruusimäe, palun!

ja võib-olla Heljo Pikhof, kuna ta on õiguskomisjoni esimees, on siis see O. Teie kahekesi lootegi Eesti Vabariigi õiguspädevuse praegusel hetkel vastavalt koalitsioonileppele. Ja te räägite, et meie abieluseaduse § 1

probleem? Need probleemid kajastuvad kõik teie poolt tehtud rahvaküsitlust [puudutanud] muudatusettepanekutes, mis oli aasta tagasi. Aitäh! Esiteks, ma ei ole rõhutanud, et ma olen põhiseaduskomisjoni esimees, seda tegid küsijad. Aga seda ma olen. Ja teiseks kordan mitmendat korda: see eelnõu kuidagimoodi ei puuduta abielu institutsiooni, see kuidagimoodi ei muuda perekonnaseadust. See lahendab probleemi, mis on meil olemasolevas seadusruumis ja millele on korduvalt tähelepanu juhitud. Eelnõu lahendab ebavõrdse kohtlemise muresid, ei midagi muud. Aitäh!

kui valesti on meie ühiskonnas õigusloomes midagi tehtud: kuidas on meil tegelikult tekitatud paralleelabielu institutsioon, kuidas meil on tegelikult põhimõisteid lõhutud. Siit tuleb väga selgelt välja, et ega me enne sellest õiguslikust nihilismist jagu ei saa, kui me oleme kooseluseaduse tühistanud. Sealt need segadused tulevad.Teiseks, sa siin ka eksitad, kui sa väidad, et kohtud on järeldanud, justkui igasugune kooslus oleks perekond. Isegi kui kohus on öelnud Riigikohtu tasandil, et on perekonnaga võrdsustatud suhted, see ei tähenda, et need on perekonnad. Sellepärast ka samasooliste kooselu ei ole mitte perekond, vaid perekonnasarnane moodustis, mis tuleneb sellestsamast õiguslikust nihilismist.Kuid kõige huvitavam küsimus on see, et sa väitsid, et ka üksi on võimalik lapsi saada. Vot see mind huvitab küll. Kuidas see toimub? Igas situatsioonis, kui meil toimub reproduktiivne tegevus, ei ole see seotud mitte kunagi ainult ühe isikuga. Kuidas see ikkagi võimalik on? (Juhataja: "Aitäh!")

kooseluseaduse alusel sõlmitud kooselulepingu alusel registreeritud elukaaslased oleksid koheldud perehüvitiste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja töölepingu seaduse mõistes võrdselt perekonnaseaduse alusel abiellunud isikutega. Ei midagi muud. Rene Rene Kokk, palun! Tänan, austatud aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Jaa, see osa on ka mulle veel arusaamatu, kuidas kaks meest lapsi saavad, aga ju te selle tulevikus äkki meile kuidagi ära seletate.Aga te vastasite enne siin Kert Kingo küsimusele ja tõite perekonnaseadusest välja ühe punktina, mis

Aitäh! Ei, sotsiaaldemokraatidel ei ole hetkel plaani tulla välja eelnõuga, mis kuidagimoodi lubab olla samaaegselt abielus mitme isikuga. Aitäh! Jaak Valge, palun! Olete teada andnud, missuguseid termineid tuleb kasutada. Samuti olete te muide varem pooldanud vihakõne mõiste laiendamist Eestis. Ma nüüd kasutangi võimalust, et teie ekspertarvamust küsida, et mitte eksida. Nimelt ähvardab ühte Norra lesbist kunstnikku kriminaalsüüdistus võimaliku vihakõne tõttu, kuna ta väitis, et mehed ei saa olla lesbid. Mina küsingi seda – ja vabandan, kui ma termineid peaksin valesti kasutama –, kas mehed saavad olla lesbid või ei saa mehed olla lesbid? Aitäh! Ma kahjuks ei saa sellele küsimusele vastata, kuna see ei ole seotud selle eelnõu temaatikaga. Nagu ma meie kodu- ja töökorra seadusest aru saan, sellised küsimused tuleb katkestada. Need ei puutu asjasse. Aitäh! Kert Kingo, palun! Samal ajal te ei taha arutada seda teemat, kuidas on võimalik meesterahval lapsi saada. Seletage mulle see ära! Minule teadaolevalt sünnitusmajas meessünnitajaid ei ole olnud. Kuidas siis see perehüvitiste seadus kahe mehe koos oleku puhul perekonda – teie väidetud perekonda – saab puudutada, kui lapse saamine ei ole oluline ja me teame, et ei ole võimalik mehel lapsi saada? Aitäh, austatud küsija! Mitmekümnendat korda ütlen siin saalis nii teile kui ka kõikidele teistele kolleegidele: see seaduseelnõu kuidagimoodi ei reguleeri laste saamise küsimust. Küll aga reguleerib see perehüvitiste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmist, et tagada kõikidele inimestele, kõikidele peredele võrdne Ja mis puudutab perehüvitiste seadust, siis see ei ole suunatud ainult lastele. See on suunatud ka peredele, on suunatud laste vanematele ja on suunatud laste vanemate abikaasadele, on suunatud eestkostjatele, on suunatud hooldajatele. Teil on väga kitsas arusaam, mida käsitleb perehüvitiste seadus. Aitäh,

Aga ma küsin lühidalt. Rene Kokk juba mainis mitmenaise- ja mitmemehepidajaid, mis erinevates kaugemates kultuurides on levinud. Sotsiaaldemokraadid Lääne-Euroopas ikkagi võitlevad väga jõuliselt ka selliste peremudelite eest. Millal sotsiaaldemokraadid Eestis sellised pered kilbile tõstavad? Aitäh! Kui te kuulsite kolleegi küsimust, siis ma loodan, et te kuulsite ka minu vastust. Ma ütlesin, et see seadus seda küsimust ei puuduta. teiseks, sotsiaaldemokraatidel ei ole hetkel ega lähitulevikus plaaniski algatada mingeid eelnõusid, mis puudutaks abielu sõlmimist mitme isikuga. Seda ma vastasin ja kordan veel kord. Mis puudutab suukorvistamist, siis minu arusaam kultuurist,

ja ongi niimoodi, et me tegelikult ei tohigi küsida teatud asju ettekandjate käest? Kas see on kuidagi reguleeritud meie töö- ja kodukorras? Aitäh! Meie töö- ja kodukord võimaldab esitada kõiki küsimusi, mis on kooskõlas hea tava ja poliitilise kultuuriga ega ole kuidagi pahuksis Eestis kehtestatud seadustega. Nii et sõna on vaba ja puldist kõnelejal ole õigust ega ka kohustust kutsuda kutsuda kuidagi küsijaid korrale, kui, ma veel kord kordan, küsimus on igati korrektselt esitatud. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma jätkan samalt kohalt, mida Siim Pohlak küsis. on õigus keelduda vastamast? Meie kodukord ütleb, et Riigikogu liikmel on õigus esitada küsimusi ja ta ootab ka vastust. Aga antud hetkel ettekandja ütles demonstratiivselt välja: ma ei kavatse sellele küsimusele vastata. Kuidas te suhtute sellisesse asjaolusse? Aitäh! No minu suhtumine ei ole praegu oluline. Me peame kõik lähtuma kodu- ja töökorrast. Ja ärme dramatiseerime olukorda üle. Siin on korduvalt olnud juhtumeid, kus vastaja ei oska küsimusele vastata, ja seetõttu jääb ka vastamata. Ja on korduvalt olnud küsimusi, mis ei ole teemakohased, mis ei puuduta üldse arutelu all olevat punkti. Ja siis jääb vastajale vabadus otsustada, kas vastata või mitte. Nii et ei ole see elu meil siin nii mustvalge. Aga ärme dramatiseerime olukorda üle. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, selgituse eest! Aga meie ei pea praegu mingit kodu- ja töökorda muutma. Küsimus on selles, et kui ma küsin või näiteks Siim Pohlak küsib küsimuse ja ettekandja teatab, et ta ei kavatse sellele vastata, siis see tähendab ju seda, et ta rikub töö- ja kodukorda. Ja mida rohkem me laseme sellistel pretsedentidel juhtuda, seda hullemaks meil see olukord läheb. Nii et ei ole mõtet istungi juhatajatel enam hädaldada, miks nii palju protseduurilisi küsimusi on. Kui te ise seda ei jälgi nii-öelda seda menetlust, mis siin praegu käib, siis on ju tegelikult istungite juhatajad põhjustanud sellise olukorra, et protseduurilisi küsimusi on palju. Vaidlete vastu mulle või? Aitäh! Ei, mina teiega ei taha vaielda ja ei suudagi vaielda kindlasti. Aga teinekord on vastamata jätmine ka vastus. Vaikimine on ka vahest vastus, ja mõnikord isegi palju sisukam vastus kui viis minutit juttu. Tarmo Kruusimäe, palun, protseduuriline küsimus! lahendaks probleemid ja seda nad lähevadki tegema, ja siis ta ütleb kohe järgmisele [küsijale], et nad ei kavatse abieluseadust või perekonnaseadust üldsegi muuta?

Või ma saan valesti aru? Aitäh! Minu teada on kõik Riigikogusse valitud isikud teo- ja vastutusvõimelised isikud. Nii, tundub, et rohkem protseduurilisi küsimusi ei ole. Indrek Saar, Tänan! No on olnud jälle taas väga kainestav arutelu, võib selle kohta öelda. [Need on] huvitavad seosed, mida Kalle Grünthal suudab kodu- ja töökorra seaduses ja põhiseaduses leida. No tõesti, on vähe selliseid inimesi, kellel sellised loogikad tekiksid. Aga mis mind murelikuks teeb, on see suhtumine: Kalle Grünthal suutis oma küsimuses nimetada kõiki neid inimesi, kes on kunagi lapsendanud, lapse ümbervormistajateks, ja seda täiendas järgmisena küsinud Mart Helme sellega, et et ta jõudis sealt välja inimkaubanduseni. See võib olla nii mõnelegi inimesele solvav. Nii et ma palun kolleege: valige oma sõnu. Aga minu küsimus ettekandjale on see. Sa tõid välja selle, et tegelikult on 2022. aasta märtsis valitsus juba analoogse asjaga Riigikokku tulnud. Kas sa selgitaksid, miks Riigikogu ei saanud hakkama selle ebavõrdsuse küsimuse küsimuse lahendamisega? Aitäh! Jaa, tõepoolest, tollane valitsus tuli selle ettepanekuga. See oli, kui ma õigesti mäletan, suur pakett väga erinevaid perehüvitiste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja töölepingu seaduse muudatusi, mis lahendanuks väga paljude perede jaoks terve rea erinevaid probleeme, mis olid kuhjunud ja mis oli väga oluline võimalikult kiiresti enne 1. aprilli ära lahendada.

selleks, et need olulised muudatused, mis tol hetkel olid [plaanis], jõustuks, võtta tagasi need muudatusettepanekud, mis puudutasid kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslasi.Mind

Väga kurb, et see kõik on juhtunud. Loomulikult on väga kurb, et valitsus allus ühe Riigikogu fraktsiooni sellisele šantaažile, sest tollasel valitsusel tegelikult oli võimalik siduda see eelnõu usaldusega ja kogu see pakett korraga vastu võtta. Sellisel juhul tänast arutelu polekski toimunud. Aitäh! Peeter Ernits, protseduuriline küsimus, palun! Hea juhataja! Kuulsin, et kolleeg Saar ütles, et see on kainestav. Kas kolleeg Saar on joobes või, et selle eelnõu puhul on tal lootus kaineks saada? Aitäh! Küllap see on mõeldud ikka ülekantud tähenduses. Eesti keel on väga rikkalik. Läheme edasi. Raimond Kaljulaid, palun!

Aga ma mõtlen, ma lihtsalt vaatan siia saali: austatud ettekandja, kus on Euroopa liberaalide perre kuuluvad Keskerakond ja Reformierakond? ALDE‑le ju väga lähevad korda perede võrdsed õigused ja üldse inimeste võrdsed õigused. Ent neid siin saalis üldse pole, varjuvad kuskil maastikul. Kas nad on mõnel ALDE üritusel äkki või kas teie teate, kuhu nad on kadunud? Aitäh! Aitäh, Raimond, selle küsimuse eest! Mina olen siin juba pikemat aega puldis, mina kahjuks ei tea, mis toimub praegu Keskerakonna või Reformierakonna fraktsioonis. Võib-olla nad on seotud mõne olulise sündmusega, mis toimub siin Riigikogus? Võib-olla nad oma fraktsiooni koosolekul praegu arutavad, kas toetada sotsiaaldemokraatide ja Raimond Kaljulaidi algatatud perehüvitiste seadust, sotsiaalmaksuseadust ja töölepingu seadust muutva seaduse eelnõu. Ma loodan, et kui tuleb see oluline hetk, et tuleb oma liberaalset maailmavaadet väljendada hääletamisega, siis nad on kõik ilusti saalis ja teevad seda ja toetavad sellist liberaalsete erakondade põhilist väärtust, mis on võrdne kohtlemine. Vähemalt selles küsimuses sotsiaaldemokraadid ühinevad sellise väärtusega ja täna mul on õnn ja au seda siin esindada. Aitäh, Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Me räägime siin tõepoolest perehüvitistest ja teie ütlete, et kaks meest on ka perekond. Me oleme siin korduvalt küsinud, kuidas need kaks meest saavad lapsi, et saada neid perehüvitisi. Te ei suuda vastata. Samas ütlete, et lapsi ei tohi osta. Kuidas siis need kaks meest need lapsed saavad? Kas röövivad või rendivad? Ja samas me teame, meedias on sellest korduvalt räägitud, et Eestis on kaks meest, kes avalikult on rääkinud, et nemad ostsid endale lapsed. Nad on seda protsessi ka detailselt kirjeldanud. Ma siis küsin: kuidas te ikkagi [tõlgendate], kas see on teie meelest inimkaubandus või ei ole?

Aitäh! Ma kordan nüüd ma ei tea juba kui mitmendat korda, et see konkreetne eelnõu kuidagimoodi ei puuduta, ei reguleeri laste saamise küsimust. See eelnõu reguleerib olukordi, kui inimestel on juba lapsed, kui neil tekib õigus perehüvitistele, kui neil tekib õigus teatud tüüpi sotsiaalmaksu erisustele, kui neil tekib õigus teatud tüüpi töölepingu seaduses sätestatud puhkusele. See seadus[eelnõu] reguleerib seda. Ja siin me räägime sellest, mida korduvalt on väljendanud ka Riigikohus:

Aitäh! Ruuben Kaalep, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetav ettekandja! Teie argumente kuulates saan ma aru, et teie keskne jututeema siinkohal on võrdsus, ja võrdsus on see põhjus, miks te seda eelnõu peate vajalikuks. Nüüd, teada on ju, et võrdsus ja õiglus ei ole tegelikult sünonüümid. Elementaarloogika ütleb meile, et on olemas õiglane võrdsus, õiglane ebavõrdsus, ebaõiglane võrdsus ja ebaõiglane ebavõrdsus. Palun selgitage, milline nendest neljast on praegu valitsev olukord, ja põhjendage, miks see ebavõrdsus, mille vastu te võitlete, on niivõrd ebaõiglane, kui ma saan teist õigesti Aitäh! Ma saan aru – ise küsin, ise vastan, eks ju. Olen sellega nõus, et tegemist on ebavõrdse ebaõiglusega, sest tegemist on võrdses olukorras olevate isikutega, keda hetkel koheldakse ebavõrdselt. Ja see ei ole õiglane minu arvates. Mina olen seisukohal ja [üldse] sotsiaaldemokraadid on seisukohal, kooselus olevatel isikutel ja abielus olevatel isikutel peavad olema samad õigused ja kohustused, mis puudutab perekonda. Sellepärast me selle eelnõu esitame. esitame. Me soovime seda ebavõrdsust likvideerida. Sellele on korduvalt tähelepanu juhtinud ka Riigikohus erinevates lahendites.Kordan

Raimond Kaljulaid, palun! mees ja naine on abielus ja seal peres on lapsed, aga võib-olla see naine, kellega mees on abielus, ei ole nende laste ema. Ma olen kuulnud, et siin Riigikogus ka on Mart, Martin ja Moonika, kelle kohta öeldakse, et nad on Minu teada ei ole Moonika Martini ema, aga ikkagi minu meelest nad perekond nagu on. Või ei ole? Kas selline asi on võimalik, et kaks inimest on koos ja siis on lapsed, aga nad ikkagi moodustavad koos perekonna, isegi kui üks vanematest ei ole nende laste bioloogiline isa või ema? Kas seda saab nimetada perekonnaks? Ma igaks juhuks täpsustan. Aitäh!

Ma ei oska selle kohta midagi öelda. Aga see jutt, mida me siin praegu räägime, räägib inimestest, kes on abielus ja kasvatavad ühiselt lapsi. Meie eelnõu soovib, et samasugused õigused ja kohustused oleksid ka registreeritud elukaaslastel, kes elavad koos ja kasvatavad lapsi. Kõikidest sellega [kaasnevatest] õigustest ka seadus räägib väga selgelt, eristades lapse vanemat ja lapse vanema abikaasat. Siin on võimalikud väga erinevad variandid ja väga erinevad võimalused. Ma usun, et meie Sotsiaalkindlustusamet on täiesti võimeline tegema kindlaks, kellel on õigus perehüvitistele ja sotsiaalmaksu erisustele. Okei, sotsiaalmaksu puhul peab selle kindlaks tegema Maksu- ja Tolliamet. See kõik on tehtav, on siiamaani olnud tehtav. Küsimus on ainult selles, abikaasa või registreeritud elukaaslane. Ruuben Kaalep, palun! Ruuben Kaalep, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetav ettekandja! Ma saan aru, et sotsiaaldemokraatlikule maailmavaatele on omane mõelda automaatselt nii, et ebavõrdsus tähendab ka ebaõiglust. Ma küsisin teilt küsimuse, kus ma just nimelt palusin selgitada, kuidas ebavõrdsus viib siinkohal ebaõigluseni, aga te põhjendasite ainult seda, et tegemist on ebavõrdsusega, justkui see automaatselt tähendaks ka ebaõiglust. see ei pruugi nii olla, nagu ma ka varasemalt seletasin. Võib täiesti loogiliselt jõuda ka sellise järelduseni, et abielus olevaid inimesi tuleb kohelda ühtemoodi, abielus mitte olevaid teistmoodi, ja see ongi õiglus. Paluks teilt uuesti seletust, kuidas ebavõrdsus tähendab siinkohal automaatselt ebaõiglust. Aitäh, hea See on ju vana tõde, et ebavõrdseid ongi võimalik kohelda ebavõrdselt. Ja see võib õige olla ka. Me oleme seda korduvalt ka siin nende diskussioonide käigus kuulnud. ka Riigikohus on jõudnud selleni, et abielus olevad isikud ja kooselus olevad isikud on võrdsed. Neid tuleb kohelda võrdselt. sellest lähtuvalt teen ka mina järelduse, et kui sa ei kohtle neid võrdselt, siis tegemist on ebaõige olukorraga, ebaõiglase olukorraga.

sa oskad öelda ühe hea põhjenduse, miks me ei peaks siin seda esimest lugemist lõpetama ja hiljem seda eelnõu vastu võtma? Oskad sa pakkuda? Mina ei leidnud. Aitäh, Aitäh, hea Toomas! Isegi vaatamata oma mitmekülgsele mõtlemisele ka mina tõepoolest ei suuda välja mõelda ühtegi põhjust, miks keegi peaks olema selle eelnõu vastu, mis loob olukorra, kus väga paljud Eesti inimesed tunnevad ennast hästi, tunnevad ennast riigi hoituna. Nende toimetulek selle tõttu paraneb ja paraneb nende suhtumine Eesti riiki, ka koormame me vähem meie kohtusüsteemi. Mina ei tea ühtegi põhjust, miks peaks sellele vastu olema. Aitäh, Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu, hea juhataja! Hea Eduard! Vaata, ma nüüd siin kolleeg Jürgensteini sõnavõtu peale annan sulle võimaluse leida see hea põhjus. Teatavasti see samasooliste kooselu esimest korda võeti seadusena vastu Hollandis rahvusvahelisel naljapäeval, 1. aprillil 2001.

Aga samas sa ju tahad olla vastutustundlik poliitik. Ma annangi võimaluse see eelnõu tagasi võtta, mitte rohkem hägustada olukorda, vaid lõpuks tõmmata sellele lollusele pidurit. lahendusi lollusteks. Aitäh, hea Paul! See ei ole hea mõte ja ma kindlasti ei saa nõustuda sinu hinnanguga, et see on lollus. Minu meelest see on väga hea, väga õige eelnõu,

sa räägid siin kogu aeg võrdõiguslikkusest ja räägid selle seaduseelnõu kontekstis, aga meil on ka teised seadused olemas. Näiteks soolise võrdõiguslikkuse seadus räägib ju ikka veel mehest ja naisest. Kuidas me siis selle seaduse raames hakkame võrdõiguslikkust taga ajama mehe ja mehe koosluses? Aitäh! See konkreetne seaduseelnõu, millest olen mina täna siin teie ees juba mitukümmend minutit rääkinud, kuidagimoodi ei puuduta sugusid, sugusid, soolist võrdõiguslikkust. Tõepoolest, soolise võrdõiguslikkuse seadus peabki puudutama sugu. Ja teatavasti vähemalt seaduse tasandil on meil fikseeritud kaks sugu. See seadus[eelnõu] ei räägi soost, see räägib juriidilistest kooseluvormidest, mis on Eesti seaduse alusel Eesti riigis ära vormistatud ja registreeritud, ja sellest, kuidas Eesti riik neid kooselusid kohtleb. Ei midagi muud. Ärge üritage kogu aeg viia [arutelu] teistele teemadele, mis pakuvad teile rohkem huvi. Kui teil on mingeid eelnõusid, mis puudutavad sugusid või mingeid muid teemasid, te võite alati nendega siia tulla. Rohkem Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Saame minna kaasettekande juurde. Ma palun Riigikogu kõnetooli õiguskomisjoni liikme Urve Tiiduse. Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu menetleti Riigikogu õiguskomisjonis 12. detsembril möödunud aastal. Eelnõu teema ja algatamise põhjuse kolleeg Eduard Odinets kirjeldas siin saalis ära, [õigus]komisjonis selgitas eelnõus esitatud seaduste parandamise ettepanekuid komisjoni juht Heljo Pikhof. Ja ma kordan tema öeldu kokkuvõtlikult üle.Eelnõu on esitatud, kuna kehtiv seadus reguleerib mitmes sättes üksnes abikaasale ettenähtud õigusi ja võimalusi, kuid need ei laiene kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslastele. Ja see on vastuolus põhiseaduse §-s 12 sätestatud võrdse kohtlemise põhimõttega, selgitas proua Heljo Pikhof. Ta lisas ka, et abikaasade ja registreeritud elukaaslaste erinevat kohtlemist perekonnaelu elamise võimaldamisel ei saa lugeda põhjendatuks ja asjakohaseks.Arutelu käigus esitatud küsimused said kõik vastused. Näiteks oli küsimus eelnõu sotsiaal-majanduslikust mõjust. Komisjoni esimees selgitas, et päris ilma rahalise mõjuta see seaduste muutmine ei ole, sest võrdne kohtlemine mõnevõrra kasvatab abikaasade omadega sarnaste õiguste ja võimalustega paaride arvu. Oli ka küsimus, kuidas suhtuvad eelnõu koostajad sellesse, et kooseluseadus ei ole veel tegelikult kehtima hakanud, kuna rakendusaktid on vastu võtmata. Proua Pikhof selgitas, et oleks väga hea, kui rakendusaktide vastuvõtmine saaks toetust. Oli täpsustav küsimus sotsiaal-majanduslike mõjude kohta. See oli ilmselt ajendatud seletuskirjas olevast lausest, et sotsiaal-majanduslikku mõju ei ole. Küsiti, et kui [seaduse] rakendamisega [väidetavalt] ei kaasne kulusid, kas siis notari juures kooselu seadustanud inimesed jäävad ilma perehüvitiste taotlemise võimalusest? Sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu tutvustanud komisjoni esimees selgitas, et vastupidi, kui seadusemuudatust ei tehta, ei saa kooselu registreerinud elukaaslased laste puhul perehüvitist ega näiteks ka pensionilisasid.

et [uuest] seadusest puudutatud inimesi on väga vähe ja võrdsed võimalused peavad olema tagatud. Ent kuna rakendusakte kooseluseadusel ei ole, peab kohus kõiki juhtumeid ükshaaval lahendama ja paljudel inimestel ei ole kohtus käimiseks võimalusi. peatuti ka kodu- ja töökorra reeglitel. Nimelt on eelnõu [menetlus veninud], kuna seisukohad eelnõu suhtes on väga erinevad. Aga kodukord näeb siiski ette eelnõu esimesele lugemisele saatmise ja keegi komisjoni liikmetest seda kahtluse alla ei seadnud. Menetluslikud otsused said sellised. Kodukorrast tuleneb kohustus saata eelnõu esimesele lugemisele ja seda tuleb teha olenemata sellest, et sisu meeldib või mitte. Kolleeg Anti Poolamets oli sellega nõus. Ta ütles, et kodukorda tuleb täita ja seega peaks eelnõu laskma menetlusse. teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11. jaanuaril – konsensus –, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada – konsensus –, teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 24. jaanuar kell 16 – konsensus määrata juhtivkomisjoni esindajaks Urve Tiidus. Ka selles oli konsensus. Ja need konsensuslikud otsused tegi komisjon sellises koosseisus: Toomas Järveoja, Marek Jürgenson, Sulev Kannimäe, Uno Kaskpeit, Tarmo Kruusimäe, Heljo Pikhof, Anti Poolamets, Urve Tiidus, Vilja Toomast. Aitäh kuulamast! Aitäh! Küsimusi ei paista. Avan läbirääkimised. Anti Poolamets, palun!

Lugupeetud kolleegid! On olnud kainestav arutelu. Kainestav arutelu – nii et kui keegi ongi siin kohvikus võtnud, siis see on olnud neile ka kainestav. Aga ka neile, kes ei ole võtnud, oli see kainestav. Ja samas tragikoomiline ikkagi. Tragikoomiline, et seda seda vapustavat tõsidust ja seda solvumist ja ka jonni oli märgata. Me ei saanud teada, kuidas siis on nende lesbiliste meeste vahelise suhtega. Oli tunda solvumist. Ma loodan, et see klaaritakse omavahel ära. Kas tehakse härra Jaak Valgele see selgeks või siis Jaak Valge arutab ettekandjaga solvumise üle.Aga need on kõik tähtsad teemad, mille üle Eesti Vabariik arutleb aastal 2023. Euroopas möllab sõda, Eestis on suurim inflatsioon 30 aasta järel, aga pulti tulevad töörahva kaitsjad ja me tegeleme suurte teemadega, eks ole, nagu aru saate. Tuleviku ajaloolastele on väga oluline seda teksti lugeda – mis juhtus lääne tsivilisatsiooniga, mis juhtus tegelikult. Mind ka huvitab, mis juhtus lääne tsivilisatsiooniga ja nendega, kes seda protsessi siin Riigikogu puldis püüavad jätkata. Kus läks asi lappama?

Ja see eelnõu on väga märgiline selle lappama mineku seisukohalt. Ehk ka see, et meil on põhiseaduskomisjoni esimees, kes sellist tragikoomilist ettekannet teeb.

Mul oli raske uskuda seda, mida ütles sotsiaaldemokraatide eelmine esimees abielureferendumi arutelul, kui ta – [toimetatud] stenogrammi järgi – ütles, et "Henn Põlluaasaga ma tahaksin veel veidi diskuteerida. Ta avaldas ühe mõtte, mida ma olen nendes diskussioonides palju kuulnud: ta ütles, et kaks

Ja see on suur teema, millega tegeleti aastal 2021 Eesti rahvaesinduses! Zooloog, endine zooloogiamuuseumi direktor, kindlasti aitab meil seda arutelu jätkata. Härra Ernits, ootan sinu abi. Võiksime kohvikus kohtumise leppida, et arutada seda teemat põhjalikumalt, seda Indrek Saare tõstatatud globaalset probleemi, kuidas samast soost inimesed saavad lapsi ja kuidas see on loodusteaduslik fakt. Aga läheme edasi. Miks sellel raskel ajal sotsiaaldemokraadid ei tegele näiteks mitmenaisepidamise seadustamisega? Võib-olla oleks seegi nendele üks kuldne idee, millega Eesti rahvast raskel ajal aidata ja viia see kõikidesse seadustesse, määrustesse, käskkirjadesse ja

Aga ma arvan, et tänapäeva protokolle tasub ka lugeda tulevikus, et olid ajad, millal tegeleti selliste teemadega, selliste tragikoomiliste teemadega. Rohkem epiteete ei tahakski nagu lisada.Aga mõned ideed lugupeetud sotsiaaldemokraatidele võiks ju veel välja pakkuda, valimisprogrammi jaoks võite minult julgelt sisendit küsida. Näiteks Eesti seadusandluses võiksite lahendada tähtsa probleemi sellel raskel ajal, sinna sisse termini "aromantiline inimene". Ma tsiteerin Eesti LGBT ühingu leheküljelt. Aromantiline on "inimene, kes ei tunne teiste inimeste vastu romantilist külgetõmmet või tunneb seda harva, vähesel määral või ainult teatud tingimustel. Aromantiline inimene võib olla hetero-, homo-, biseksuaalne jne ning soovida füüsilist või platoonilist lähedust." Või aseksuaalse inimesega [seotud] terminoloogia, tema õiguste, pädevuste ja kohustuste sissetoomine Eesti seadusandlusesse. Tsiteerin LGBT leheküljelt: "Inimene, kes ei tunne teiste inimeste vastu seksuaalset külgetõmmet või tunneb seda harva, vähesel määral või ainult teatud tingimustel." Selle saaks viia määrustesse, toimingutesse, haldusaktidesse – kõikjale. Eesti rahvas saaks tegeleda kõige olulisemate teemadega, kuidas mehed sünnitavad ja nii edasi. Biromantiline inimene haldusaktidesse, menetlusseadustesse tuleks see ka sisse viia. Biromantiline inimene on see, "kes tunneb emotsionaalset tõmmet nii endaga samast kui ka erinevast soost inimeste vastu". "Biromantilisus erineb panromantilisusest selle poolest, et biromantilisele inimesele on sugu romantilise külgetõmbe tekkimisel üldiselt oluline, panromantilisuse puhul pigem mitte." Ja nii edasi ja nii edasi. Biseksuaalne ja nii edasi ja nii edasi. Bivaenuga võiksite ka tegeleda, see on kindlasti suur teema. Heteroromantilise inimese teemaga, homoromantilise inimesega ja teistega.Ma ja teistega.Ma arvan, et sotsiaaldemokraadid jõuavad oma programmi veel täiendada, aga selle geniaalse eelnõu puhul ei oska muud teha, kui anda üle tagasilükkamise ettepanek Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt. Kunagi

nüüd sai ta need välja öelda. Sotsiaaldemokraadid täna ei maininud ühtegi korda neid märksõnasid, aga meil on nüüd vähemalt eksperdid olemas, kes vastavaid teemasid valdavad. Nii et aitäh veel kord! Ole lahke! Mihhail Lotman, palun! Isamaa fraktsioon ei saa toetada seda seaduseelnõu ja teeb ettepaneku selle tagasilükkamiseks. Põhjuseid on kaks. Esiteks, see seaduseelnõu on osa laiemast, ütleme, mitte ainult üleeuroopalisest, vaid teatud mõttes ülemaailmsest protsessist, mis on suunatud perekonna ja abielu institutsiooni õõnestamisele. Ja ma saan aru, et see protsess on väga võimas, ja meie esineme siin väga kurvas reaktsioonilises rollis. Ma tunnen ennast selle legendaarse Hollandi poisina, kes oma käega hoidis tammis auku kinni, hoides ära üleujutuse.

Niisiis, esimene on traditsiooniline, kui soovite, siis reaktsiooniline põhjus.Teine põhjus on see, et see eelnõu ei täida oma eesmärki. Austatud eeskõneleja mitu korda, isegi hästi mitu korda rääkis võrdsest kohtlemisest. Aga siin ei ole võrdse kohtlemise hõngugi selles eelnõus. Registreeritud Registreeritud kooselud on väga väike osa Eesti kooseludest. Ma tean, millest ma räägin. Väga paljud mitteregistreeritud kooselu elavad inimesed juba on selle pärast närvis ja nõuavad võrdset kohtlemist. Ja mitte ainult, ütleme, [kui on] mitteregistreeritud kooselu. Veel igasugused huvitavad kooselu vormid on Eestis, mis see eelnõu vaikib maha. need on kaks põhjust, miks me ei toeta seda eelnõu ja teeme ettepaneku selle tagasilükkamiseks. Ja nüüd ma tahan paar isiklikku märkust teha. See, kuidas seda eelnõu siin menetleti, tekitas minus teatud nördimust. Ma saan aru inimlikust huvist selle vastu, kust lapsed tulevad ja kuidas neid tehakse, kuid see tõepoolest ei ole selle eelnõuga mitte kuidagi seotud. Samuti on väga huvitav teema, kuidas loomad hakkavad tulevikus robotitega seksima. Päris huvitav, aga jällegi, see ei puutu asjasse. Ja veel, mul oli kurb kuulata, kuidas mõned küsijad halvustasid ettekandja isikut. Sellega ma küll ei saa ühineda ja nõus olla. Niisiis, annan üle

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Täpselt kaks aastat tagasi, 11. jaanuaril 2020. aastal andsin mina siinsamas kõnepuldis Riigikogu liikme ametivande jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Kes oleks võinud siis arvata, et nüüd seisan teie ees Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehena kaitsmas juba mitmendat korda selle aja jooksul Eesti inimeste põhiõigusi. Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab ühemõtteliselt, et perekond on riigi kaitse all. Perekond ise ei ole Eesti seadusandluses defineeritud, küll aga on defineeritud abielu ja kooselu. Riigikohus on korduvalt öelnud, et perekonnaõigus laieneb nii abieludele kui ka kooseludele, et registreeritud elukaaslastel on samad õigused ja kohustused, mis abikaasadel. Seetõttu on Riigikohus ka perehüvitiste seaduse teatud sätteid põhiseadusvastaseks tunnistanud.Sotsiaaldemokraadid muidugi nõustuvad Riigikohtuga. Ei ole mingit põhjust kohelda registreeritud elukaaslaste perekonda erinevalt abikaasade perekonnast. Mõlemad on seaduse alusel registreeritud, mõlemad on oma suhet riigile deklareerinud ja põhjendatult ootavad riigilt võrdset kohtlemist. Seetõttu ongi sotsiaaldemokraadid andnud sisse eelnõu ja loodavad Riigikogu toetusele, et võrdsustada perehüvitiste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja töölepingu seaduse sätetes abikaasade ja registreeritud elukaaslaste kohustused ja õigused, mida mitmeski punktis on seadusandja juba varasemalt teinud. Nüüd on vaja läheneda samal viisil seaduste nendele punktidele, kus seni seda tehtud ei ole. Ka eelmine Vabariigi Valitsus oli sama meelt, kui esitas vastavasisulise eelnõu parlamendile märtsis 2022. Kahjuks ei leidnud see eelnõu parlamendi toetust. Nüüd on viimane aeg seda viga parandada. Ma kutsun teid üles, lugupeetud kolleegid, toetama sotsiaaldemokraatide eelnõu, mitte lahterdama Eesti peresid õigeteks ja valedeks, mitte sundima neid iga kord pöörduma kohtusse oma õiguste kaitseks. Iga Eesti pere, iga Eesti inimene vajab riigipoolset hoolt ja tuge, sõltumata koos elavate inimeste juriidilisest staatusest, sest iga Eesti pere toimetulek on Eesti riigi julgeolek. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 617 esimene lugemine lõpetada, kuid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja Isamaa fraktsioon on teinud ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Seda tagasilükkamise ettepanekut peame hääletama.Head

kolleegid, oleme eelnõu 617 esimese lugemise juures ja panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tagasilükkamise ettepanekut toetab 26 saadikut, vastu on 36 saadikut. Ettepanekud ei leidnud toetust. Esimene lugemine on lõpetatud.

Vabariigi Valitsuse algatatud kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE). Eelnõu on esimesel lugemisel. Palun, ettekandja majandus- ja taristuminister Riina Sikkut! Aitäh, hea juhataja! Head Riigikogu liikmed! Mina tõesti tutvustan kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ja siin on kaks osa. Üks puudutab merendusvaldkonna õiguse revisjoni tulemuste eelnõu kujule viimist. Iseenesest see revisjon sai alguse juba üle viie aasta tagasi ja selle põhjal on nüüd selles kaubandusliku meresõidu seaduses kavandatud kolm suuremat muudatust.Esiteks Esiteks viiakse lastiveolepingu peatüki muudatustega seadus kooskõlla Haagi-Visby reeglitega, kus kus reguleeritakse vedaja vastutusest vabastamise küsimusi, kui laev muutub merekõlbmatuks või kui laeval on tekkinud tulekahju. Muudetakse

Kui varem pidi konossement olema paberkandjal, siis nüüd tegelikult luuakse võimalus ka elektroonilise mereveokirja kasutuselevõtuks. Teiseks tehakse kaubandusliku meresõidu seaduses prahilepingute regulatsiooni muudatused. Praegune regulatsioon keskendub tähtajalise prahtimise lepingutele, ei eristata ajaprahilepingut ja laevapereta laeva prahtimise lepinguid. Nüüd need erisused tuuakse sisse. Ja kolmandaks, selles seaduses ühtlustatakse seda, kuidas piiratakse vastutust merinõuete korral, viiakse see vastavusse rahvusvahelise õigusega ja korrastatakse erinevate mõistete kasutamist. Näiteks, mis asi on päästmine, kes on reeder, milline on reederi vastutus, stauimine, pukseerimine – et sellised mõisted oleksid samamoodi, nagu rahvusvaheliselt kasutatakse, ka meie õiguses kajastatud. See on nüüd see, mis puudutab kaubandusliku meresõidu seadust. [Eelnõu] teine osa puudutab meresõiduohutuse seaduse muudatusi. Need on seotud Riigilaevastiku moodustamisega. Riigilaevastik iseenesest moodustati juriidiliselt juba selle aasta alguses. Ka käivitusmeeskond on tööle asunud.

Transpordiameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Keskkonnaameti ja Eesti Lootsi laevad ühe juhtimise alla viia, on vaja teha ka mõned seadusemuudatused. Ja peamiselt on need seotud Eesti Lootsiga, nagu lootsitasude võtmine, lootsiteenuse osutaja. Praegu seaduses on nimetatud Aktsiaseltsi Eesti Loots, edaspidi asendatakse see Riigilaevastikuga. [Teiseks] sätestatakse õiguslik alus selleks, et Riigilaevastik saaks osutada tasulisi teenuseid ja tasumäärasid kehtestada ise. Need puudutavad veesõidukite mehitamise või haldamise teenust või navigatsioonimärgistega seotud teenuseid. Ja kolmandaks, need seadusemuudatused võimaldavad alustada lootsiteenuse osutamist ja teenuste pakkumist ka ülikoolidele ja erasektorile. Ja viimaseks reguleeritakse ka lootside väljaõpet seoses Pakrineeme sadamaga, et ka see sadam oleks lootside väljaõppes olemas lootsimispiirkonnana. Nii, sellega on lühidalt kokku võetud tegelikult väga eriilmelised ja mitmekesised muudatused. Enamik neist on tehnilised, ühelt poolt seotud seotud koalitsioonileppest tuleneva poliitilise otsusega moodustada Riigilaevastik ja viia riigi laevad ühe juhtimise alla ja teiselt poolt pikaajalise merendusvaldkonna õiguse revisjoniga, et Eesti mereõigus viia rahvusvaheliste konventsioonide ja regulatsioonidega paremasse kooskõlla nii mõistete tasandil kui ka erinevate õiguste ja vastutuse reguleerimise tasandil. Aga nüüd hea meelega vastan küsimustele.

tunnustamise lepingu. Kui kaugel see on ja mis ajajärgus ta on? See teema on meil varsti juba poolteist aastat, kaks aastat – ma ei teagi, kui pikalt – laual olnud, aga meil on punnseis. Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Tõesti, Eesti toetab Ukrainat

vahetada Eesti oma vastu, et me vastastikku tunnustame neid, võimaldame neil erialast tööd jätkata ja kõike seda. Ja neil on võimalik Eestis sooritada ka vajalikke eksameid, saada diplomeid, vajadusel tõsta oma kvalifikatsiooni, kui tingimused on täidetud. Ja tõesti, Ukraina meremehed seda ka teevad.Nüüd, spetsiifilistes kohtades võib tekkida küsimusi. Ühelt poolt dokumentaalselt peavad olema tõestatud ka senine kvalifikatsioon ja töökogemus, ning teiselt poolt seda, ma ma ei tea, nõudeid ja väljaõpet, mida Ukrainas saadakse ja mis ongi hea, me võtame arvesse, aga me võtame seda arvesse võrdväärselt. Me tõesti Me tõesti ei tee erandit selles mõttes, et lihtsustaksime nõudeid, me ei tee midagi kergemaks Ukraina meremeestele. Et noh, mis on eraldi küsimus, mida võib arutada, et me kohtleme neid võrdväärselt teistega. Me oleme loonud neile võimaluse kvalifikatsiooni tõestamiseks, kvalifikatsiooni tõstmiseks, eksamite sooritamiseks. Ma loodan, et see läheb järjest ladusamaks. Arusaadavalt igasuguse muudatuse järel võib olla, no ma ei tea, selliseid kohanemise kohti. Aga nüüd konkreetse lepingu osas ma jään vastuse võlgu, kas on mingisugune kokkulepe või mis takistab konkreetselt edasist tunnustamist või paremat tunnustamist või midagi sellist. Praegu ma saan aru, et tegelikult aktsepteeritaval tasemel asi toimib, on üksikuid inimesi, kes on rahulolematud, aga mingisuguseid tõkkeid sellele, et Ukraina meremehed saaksid oma tööd jätkata ja vajadusel ka karjääris edeneda ja seda tõestada sooritatud eksamite ja diplomitega, tegelikult ei ole praegu. Tarmo

täna lihtsalt, kui meil ei ole see konkreetselt kivisse raiutud, Transpordiamet tõlgendab seda väga suvaliselt. Kas te saate seda käsile võtta, et me jõuaksime ikkagi enne järgmist valitsust

tuleb kohelda võrdselt, aga kui on võimalik tõendada oma töökogemust, seda dokumentaalselt kinnitada, siis tegelikult seda kahtlemata saab arvesse võtta. Ma ei tea, et seal oleks mingisugune süsteemne mure, aga tulebki, ma ei tea, olla vastutulelikum ja kohelda kõiki eksami sooritajaid kenasti ja viisakalt ja kui on midagi puudu, siis võimalusel aidata need need vajalikud paberid või materjalid saada. Võibki meie süsteemis orienteerumine alguses keeruline olla. Seda tüüpi tuge tuleb pakkuda, ma arvan, et ka see aitaks. Aga ma uurin, kas seal on midagi sellist, mida

Rohkem küsimusi ei ole. Läheme kaasettekande juurde. Palun Riigikogu kõnetooli majanduskomisjoni liikme Taavi Aasa.

jagunevad laias laastus kahte ossa ja neid muudatusi Riigikogu majanduskomisjon käsitles oma kahel istungil. Esimene istung oli meil 12. detsembril möödunud aastal. Siis me vaatasime läbi muudatusi, mis on seotud kaubandusliku meresõidu seaduse muutmisega. Tutvustas neid minister Riina Sikkut. Suurt diskussiooni ei tekkinud, ainult siinkõneleja tundis huvi selle vastu, mis küll saab muutuda mõiste "päästmine" definitsioonis. Ja sain vastuse, et

Otsused olid meil kõik konsensuslikud. Otsustasime, et 11. jaanuaril sellel aastal võiks võtta eelnõu päevakorda. Ja ühtlasi tegime ettepaneku, et võiks

muuta ka meresõiduohutuse seadust seoses Riigilaevastiku loomisega. Sellekohane majanduskomisjoni koosolek toimus meil, et täiendada eelnõu, 9. jaanuaril käesoleval aastal.

saab olema kasumiga. Kaupo Läänerand selgitas, et mõistlik kasum pannakse paika koos Konkurentsiametiga. Meie Meie hea kolleeg Piia Schults selgitas, et võib-olla menetlemise käigus peaks seda kõike ka eelnõu tekstis täpsemalt

muudetud kujul esimesele lugemisele täna ja esimene lugemine lõpetada. Aitäh! Saaks küsimusi küsida. Ei ole küsimusi. Aitäh! Avan läbirääkimised. Ei ole ka läbirääkimiste soovi. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 741 esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 25. jaanuar kell 17.15. seitsmes päevakorrapunkt on sellega ühel pool. Kaheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 742. Eelnõu on esimesel lugemisel ja palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli siseminister Lauri Läänemetsa. Austatud istungi juhataja! Lugupeetud parlamendi liikmed! Vabariigi Valitsus on Riigikogule edastanud infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärk on viia Eesti riigisisene õigus vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, mis käsitleb võitlemist terroristliku veebisisu levitamise vastu. Terrorikuriteo toimepanemise viisid on tänapäeval muutunud olemuselt mõnevõrra lihtsamaks. Internet annab lihtsa võimaluse üleskutseteks terrorismikuritegudele ja õpetusteks, kuidas seda teha. Mida kiiremini sellised infokillud veebist eemaldada, seda väiksemat mõju need omavad.Terroristliku veebisisu eemaldamine on Eesti ja Euroopa Liidu jaoks oluline ülesanne, mida toetavad ka veebimajutusteenuse pakkujad, nagu Google, Facebook, Twitter, YouTube. Samas on ilmnenud, et taolise veebisisu eemaldamine on veelgi tõhusam, kui terroristlik sisu on ühtselt määratletud Euroopa Liidu tasandil. Eesmärgipärane on ühtlustada sellise veebisisu käsitlemise ja eemaldamise reegleid nii veebimajutusteenuse pakkujate kui ka terrorismi vastu võitlevate ametkondade jaoks.Euroopa Liidu määruse põhieesmärk on parandada Euroopa Liidus koostööd veebimajutusteenuse pakkujatega, et tõhustada terroristliku veebisisu eemaldamist. Regulatsioon puudutab vaid avalikke veebilehti, selle alla kuuluvad ka sotsiaalmeedia, videopildi ja audio jagamise teenused, mille puhul avaldab avaldab veebimajutusteenuse pakkuja kasutaja soovil veebisisu, mis on avalikult kättesaadav ja millele ei ole juurdepääsupiiranguid. Veebimajutusteenuse pakkujad on kohustatud võtma kasutusele vajalikke meetmeid, et tõkestada terroristliku veebisisu levikut. Sellise sisu esinemise korral peab selle eemaldama või blokeerima sellele juurdepääsu.Terroristlik Terroristlik veebisisu, mis tuleb viivitamatult veebist eemaldada, on materjal, mis ärgitab kedagi kaasa aitama terroriaktidele samuti materjal, mis ärgitab osalema terrorirühmituste tegevuses, õhutab või propageerib terroriaktide sooritamist, ning materjal, mis annab juhiseid rünnakute läbiviimiseks ja suuniseid selleks vajalike vahendite kohta. Käesoleva eelnõu eesmärk on seega riiklikult reguleerida ülesannete jaotust, et pädevatel asutustel oleks võimalik rakendada Euroopa Liidu määrusest tulenevaid meetmeid ja teostada järelevalvet veebimajutusteenuse pakkujate kohustuste täitmise üle. Lisaks määratakse sanktsioonid ja nende määrad kohustuste rikkumise eest ning kohtueelse menetleja pädevus. Terroristliku sisu levitamise üle peab järelevalvet Kaitsepolitseiamet, kes koostab eemaldamiskorraldusi ja kontrollib nende Ennetava ning reageeriva tehnilise ja töökorraldusliku võimekuse ning meetmete, sealhulgas aruandluse üle, teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Täiendavalt soovitakse muuta karistusseadustikku ja sätestada, et üleskutse panna toime terrorikuritegu ei pea alati olema avalik. Vastasel juhul ei ole võimalik vastutusele võtta üleskutse eest terrorikuriteo toimepanemisele, kui see on toime pandud näiteks modelleeritud foorumites ja gruppides. Sellele probleemile on kapo viidanud näiteks 2018. aasta aastaraamatus, tuues muu hulgas välja, et radikaalsuse ilminguid on üha keerulisem tuvastada, kuid suurem osa muret tekitavast suhtlusest leiab aset kinnistes jututubades või krüpteeritud suhtluskanalites. Lõpetuseks märgin, et eelnõuga kaasnevad ka eelarvelised kulud. Nimelt eeldab seaduse muudatus, mõned lisaametikohad on vajalik luua Kaitsepolitseiametis ning järelevalveülesande teostamiseks on vajalik ka infosüsteem. Vastavad kulud on kaetud juba 2023. aasta Samuti on järelevalve teostamiseks tarvis üks lisanduv ametikoht Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis ning ka see vajadus on kaetud 2023. aasta eelarves. Toon esile, et seadus on kavandatud jõustuma üldises korras. Muudatused ei vaja osapooltelt täiendavaid ümberkorraldusi ega üleminekuaega. Aitäh! Ja nüüd küsimused. Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu, hea juhataja! Minu küsimus tuleneb asjaolust, et me oleme täheldanud viimastel aastatel äärmiselt selgelt, kuidas erinevates kanalites, eelkõige sotsiaalkanalites, kõrvaldatakse sisu, mille puhul mingit laadi tõekontrollijad leiavad, et see ei ole sobiv.

ärgitab osalema terrorirühmituste tegevuses, õhutab või propageerib terroriaktide sooritamist, näiteks õigustades või ülistades terroristlikku tegevust, ja annab juhiseid rünnakute läbiviimiseks ja suuniseid selleks vajalike vahendite kohta. Ehk siis siin ei peeta silmas igasuguseid arvamusavaldusi.Ma sellega näiteks olen nõus, et kohati piiratakse

suurele osale ühiskonnast nii-öelda loomuomaseks. Põhimõtteliselt võib mõnes mõttes isegi väita, et kui sul ei ole ligipääsu Facebookile, siis sinu juurdepääsu

sada aastat tagasi, siis ega esimesed trammid ei olnud ju munitsipaaltransport või ühistransport. Oli eraettevõtlus, on ju. Aga lõpuks, kuna see sai nii palju ühiskonna osaks, siis mingisugusel hetkel me ütlesime, et teate, siin peab olema olema võrdne, aus, läbipaistev ligipääs, ausad reeglid kõigi jaoks ühtemoodi. See tähendab, et riik või omavalitsus tuleb sinna selle tegevuse juurde.

sest määratluse "terrorikuritegu" alla võib paigutada ükskõik mis asjad. Kapol on piisavalt informatsiooni ja võimekus selleks, et tuvastada tegelikult need isikud, kes soovivad midagi toime panna. See, mida sa praegu välja tood, on puhas tsensuur vaba sõna väljendamise keelamiseks. Ma saaks aru, kui sa oleksid praegu siin puldis [ettepanekuga] keelata näiteks inimkaubandus, mis on tõsine probleem, või kui sa oleksid siin praegu eelnõuga, kus räägitakse narkootikumidest, mis on ülimalt [suur] probleem, siis ma mõistaksin, aga see eelnõu on puhas vaba sõna keelamine ehk tsensuur. Aitäh!

on rahvusvahelise julgeoleku vastase, isikuvastase, elu või tervist ohustava, keskkonnavastase, välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni vastu suunatud või üldohtliku kuriteo toimepanemine, keelatud relva tootmine, levitamine või kasutamine või vara ebaseaduslik hõivamine või olulises ulatuses rikkumine või hävitamine või arvutiandmetesse sekkumine või arvutisüsteemi toimimise takistamine, samuti selliste tegude toimepanemisega ähvardamine, kui see on toime pandud eesmärgiga sundida riiki või rahvusvahelist organisatsiooni midagi tegema või tegemata jätma või tõsiselt häirida riigi poliitilist, põhiseaduslikku, majanduslikku või ühiskondlikku korraldust või see hävitada

Kui meil on võimalik, ma ei tea ... Me võime näiteks võtta, et meie naaberriik kindlasti proovib erinevat moodi Eesti põhiseaduslikku korda kõigutada, ja kui meil esineb

tegelikult kapo tõesti tegeleb selle küsimusega. Aga see Euroopa Liidu määrus kohustab veebiteenusepakkujaid ka sellele tähelepanu pöörama. Ja tõesti, kui keegi ütleb, et teeme üht või teist, ma ei tea, paneme kuskile pommi või keegi tuleb ära tappa või kõrvaldada või mulle see riigikord ei meeldi, on ka ju teistsugused riigikordi – kui keegi selliseid üleskutseid teeb, siis

Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Austatud minister! Siin kolleeg viitas, et tegemist on tsensuuriseadusega, ja ma kaldun arvama ka, et siin on mõttepolitseile ikkagi malaka andmisega tegemist. Kui me selle seaduse heaks kiidame, siis oleme sammukese vabaduse piiramisele lähemal. Ma arvan, et Põhja-Koreas, Iraanis, Valgevenes, Venemaal, Venezuelas on samasugused seadusesätted, mis kõlavad küll ilusti, aga mida tarvitatakse inimeste vabaduste piiramiseks. Mu küsimus tuleneb sellest. Lisaks veel, et tumevõrgus toimetavad needsamad saladusi saladusi varjavad inimesed ju vabalt edasi, nad ei tee seda Twitteris. Seda me kõik teame. Eestis on olemas seadused, mis ohjeldavad kuritegudele õhutamist, keelavad terrorismi, piiravad Miks meil on vaja see määrus niimoodi süüdimatult üle võtta? Kas meie enda seadustest ei piisa? Jah, teil selles mõttes on õigus, et kõik see ju põhimõtteliselt on Eesti seadustes olemas.

sellele, mis meil juba seadustes kirjas on. Me ei pane siia mitte ühtegi uut terrorikuritegu, mitte midagi me ei lisa siia.Küsimus on selles, et veebimajutusteenuse pakkujal on kohustus ka seda jälgida ja sellest teada anda, kui ta seal midagi näeb. Ja ma arvan, et kui keegi näeb, et keegi plaanib mingit riigivastast tegu või tahab kedagi kuidagi tappa, mõrvata või mis iganes, siis minu arust on väga hea, kui keegi sellest teada Tavaliselt muidugi normaalsed inimesed annavadki sellest teada, aga kindlasti on ka selliseid

Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Teie selgitused ja seletuskiri on üksteisega vastuolus.

Sellepärast, et seletuskirjas on kirjas: "Terrorism on maailmakuritegu, mille vastu võitlemisest ja süüdlaste karistamisest on huvitatud kogu tsiviliseeritud maailm."

Ruuben Kaalep. Aitäh, hea juhataja! Lugupeetav minister! Selle eelnõu puhul te ise sissejuhatuses ütlesite, et

Selles osas justkui probleemi ei ole. Aga siis tekibki küsimus, mida te tahate selle eelnõuga lahendada. Võib ju tuua paralleeli, et kui te soovite panna vastutuse ka veebiteenuse pakkujale, see on sama hea, kui panna vastutus tänaval räägitava jutu eest selle tänava hooldusfirmale. Palun öelge kas või üks näide, kus see veebiteenuse pakkuja

Sellepärast on neid näiteid, et Kaitsepolitseiamet sellega tegeleb. Ja inimesi ju on ka lõpuks süüdi mõistetud, isegi Eesti Vabariigis ja päris kindlasti mujal. Ma arvan, et viimast näidet tegeliku terroriakti toimepanemise plaanist me teame kõik. See oli hiljuti Saksamaal,

infokildudest ja sellistest asjadest me siin ei räägi, me räägime ikka üleskutsetest. Me räägime ettepanekutest, me räägime kaasaaitamisest või kaasakiitmisest terroriaktile. Terroriakt, nagu ma enne ette lugesin, võib olla kellegi tapmine, võib olla riigi põhiseadusliku korra kõigutamine, võib olla mingisuguse olulise majandustegevuse, millel võib olla mõju inimeludele, takistamine või peatamine, võib olla mingi vara hävitamine, võib olla relvade liigutamine. Kõik need asjad minu arvates

koos pesuveega last välja viskama. Ühelt poolt te ütlesite väga selgelt, et seadus on meil endal täiesti olemas. Regulatsioon eksisteerib. Ometigi me nüüd siin tegeleme veel millegagi. Me räägime veebisisust. Me räägime terrorismist. Ja nüüd ma loen siit seletuskirjast,

No nii, kui kapo tegeleb terrorismi küsimusega, siis milles seisneb tarbijakaitseameti tegevus selle eelnõu kontekstis? Milles konkreetselt? Ja kas see ka maksab midagi? Jah! Ma tegelikult ütlesin, et see maksab: tarbijakaitseametile tähendab see ühe töökoha juurde loomist,

Esiteks, vähemalt kaks korda te viitasite sellele, et probleemiks internetis võib olla ka see, kui räägitakse põhiseadusliku korra muutmisest. Te ei täpsustanud, et kui räägitakse põhiseadusliku korra vägivaldsest muutmisest. See tähendab seda, et siin on juba, kui seda hakata nii tõlgendama, oht sõnavabadusele.Teiseks, te tõite selle Saksamaa näite. Teie võib-olla usute, tõepoolest oli seal tegu kurjade paremäärmuslastega, kes päriselt kujutasid endast terrorismiohtu, ohtu põhiseaduslikule korrale. Mina seda ei usu. Mina arvan, et need, keda nimetatakse paremäärmuslasteks,

Jah, kui keegi lihtsalt räägib ühest või teisest asjast või väljendab oma pahameelt, näiteks ütleb, et see valitsus mulle ei meeldi, siis see ei ole terroristlik kuritegu. Seal peab olema plaan, seal peab olema rohkem taga. Aga see on meil seadustes kirjas, selle jaoks on õiguskaitseorganid, kes seda hindavad. Kindlasti ei ole võimalik

See eelnõu lihtsalt annab ülesande ka veebiteenuse pakkujatele sellele tähelepanu pöörata, teavitada ja teatud informatsiooni maha võtta. Ta ei loo uusi definitsioone ega midagi sellist, see kõik tegelikult on juba olemas. Urmas Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Austatud minister! On üsna groteskne, et Euroopa Komisjon tuleb sellise mõttega lagedale, sest nagu me kõik teame, sajad sajad inimesed Euroopas on oma eluga maksnud just nimelt terrorismi tõttu. Euroopa Liit laseb enda territooriumile terroriste, kes on juba välja õpetatud, ei kontrolli seda liikumist, need inimesed toimetavad suhteliselt omapäi.Aga te tahtsite näiteid. Ma toon teile ühe näite. Facebookis on selline grupp "Nursipalu kaitseks". Ja kui need inimesed, keda ähvardatakse oma kodust küüditada, organiseerivad mingisuguse aktsiooni, inimketi või mis iganes, blokeerivad teid, siis selle definitsiooni järgi on võimalik nad kuulutada terroristideks või vähemalt kuidagi kaude käsitleda nende tegevust terrorismina. Ja see on konkreetne näide, mida võib teoreetiliselt sellisel puhul kasutada. Vastab see tõele? Aitäh teile! Ei vasta. Ei vasta! Esiteks, me ei muuda siin ju definitsioone. Kõik need definitsioonid on meil seadustes olemas. Teiseks, inimeste sõnavabadus – vahet pole, kas inimene on poliitiliselt organiseerunud või mitte, inimese sõnavabadust Eesti Vabariigis kaitseb põhiseadus. Kui keegi tahab oma meelsust väljendada kas või piketti korraldades ja kas või tee peal [sulge] tehes, siis seal on oma regulatsioonid. Talle võib hiljem öelda, et, ma ei tea, kui te mingit olulist liiklust takistasite, siis [saate trahvi]. Vist on võimalik lõpuks kellelegi arve esitada või midagi, ma täpselt ei mäleta, aga põhimõtteliselt, kui sa kellegi teise elu ohtu sellega ei sea, siis see on inimeste põhiõigus Eestis. Nii see peabki olema.Siin selles seadusemuudatuses pole mitte ühtegi viidet plaanile seda muuta. See on Eesti Vabariigi põhiseaduses kirjas

Ma ei pea nõustuma väga paljude arvamustega, mul võib olla natuke teistsugune arvamus või nägemus, aga seda ma olen nõus alati kaitsma, et

– kui nad soovivad selle vastu meelt avaldada, oma meelsust avaldada, isegi kui nad soovivad öelda, et see valitsus on kurjast ja neile see ei meeldi ja selle valitsuse võiks välja vahetada, pärast valimisi võiks uus valitsus tulla, siis seda need Eesti inimesed võivad teha ja saavadki teha ja see on normaalne. Seda ei pea keegi Eesti Vabariigis terroristlikuks kuriteoks. Terroristlik kuritegu on see, kui kellelgi on tahe,

dikteerisid Twitterile, kuidas tsenseerida, kuidas inimesi kõrvaldada sotsiaalmeediast ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd mu küsimus on. Te räägite terroristidest. Kas see tegevus, mida harrastavad süvariigi asutused, meil Eestis konkreetselt kaitsepolitsei ja välisluure, on ka terrorismina käsitletav selle seaduse kohaselt? Ma

Ma ei usu, et see vahepeal kuidagi sinna tekkinud on. Nii raske kommenteerida seda asja selle nurga alt.Aga enne ma ütlesin, minu arvates on väga oluline, et sotsiaalmeediaplatvormid, mis on väga suureks kasvanud, mis on laiaulatuslikult kasutuses ja mille kasutamine mõjutab ühiskondlikke protsesse, et kõik see oleks kuidagi,

maailmavaade, mis ütleb, et las kõik teevad, mis tahavad, et riik jumala eest kuhugi sekkuma ei pea, las need asjad juhtuvad – mina isiklikult ei pea sellist parempoolset maailmavaadet selliseks, mis aitab maailmas neid probleeme lahendada.

et need, kes veebiteenust osutavad, kui nad näevad, et keegi kedagi näiteks plaanib tappa või, ma ei tea, pommi kuskile panna – midagi sellist –, siis nad on kohustatud sellest teada andma. Ja kaitsepolitsei siis saab öelda, et teate, teil on seal selline asi veebis üleval kui te ei soovi seda ära võtta, siis meil on võimalik mingeid meetmeid rakendada. Mart Helme, palun! Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud vastaja! Minu arvates on ikkagi terrorismina käsitletav ka see, kui manipuleeritakse meediaga ja sisuliselt sotsiaalselt tapetakse teatud ideoloogiat ja teatud ideoloogia esindajaid. Ka see on terrorism, ja see on antud juhul riiklikult sanktsioneeritud terrorism – ideoloogiline terrorism, nimetame seda siis niimoodi. Kui te ütlete, miks ma siseministrina süvariigiga ei võidelnud, siis ma ütlen teile nüüd vastu nii, nagu teie valitsuses on kombeks: ei saanud poliitilist konsensust. Ei saanud poliitilist konsensust! Me püüdsime, aga ei saanud poliitilist konsensust. Aga järgmine kord loodame saada. Aitäh, Aitäh! Ma olen teiega nõus, et see on probleem, kui ühte maailmavaadet kuidagi – ma ei mäleta, mis need sõnad olid –, kuidagi

ütleb, mis on õige ja mis on vale? Kui sa oled suveräänse riigi siseminister, kuidas sa vaatad selle peale? Hea

ühtemoodi ligipääsetavad, seal peaks olema kõigil ühesugused reeglid, kaasa arvatud see, et kui keegi kutsub üles ikkagi mingit terroriakti läbi viima ja seda plaanib või plaanib relvade smugeldamist või mida iganes, siis väga mõistlik on sellest teada anda ja selline informatsioon sealt maha võtta. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ministrihärra! Jah, kõik see on õige, aga kui suveräänne on ikkagi üks vabariik, praegusel juhul Eesti Vabariik, mille minister sina oled, kogu selles mängus? Keegi kusagil nii-öelda suur vend või suur õde või kuidas seda nimetatakse – ma praegu ei räägi sellest eelnõust, aga ma räägin selle analoogiast –, keegi suur vend või suur õde otsustab, mis on õige, ja sul ei olegi kusagile pöörduda. Aitäh! See on mure, ma sellest saan aru. Vasakpoolse poliitikuna ma seda väga hästi mõistan. Sellepärast et kui me räägime üldse globaliseerumisest, siis ilma reegliteta globaliseerumine

Ma arvan, et lihtsalt öelda, et turg paneb kõik paika ja las siis kõik asjad juhtuvad – see toob alati kurjust maailma või vähemalt halba.Pigem peab riigil olema majanduses ja kõigis teistes ühiskondlikes protsessides selline suunav või siis koos kaasamõtlev roll või kaasatöötav roll.

Eestis võiks rohkem mingisuguseid asju teha, vähem eelistada odavaid asju, mis kaugel Hiinas on toodetud, mõelda oma toidujulgeoleku peale – kõigi selliste asjade peale. Ma arvan, et selles kontekstis – ma oletan, et te tahtsite sinnapoole liikuda oma küsimusega – pigem jah, mina näen neid asju niimoodi.

Me kõik teame, et midagi siin maailmas ei ole absoluutselt hea või halb. Globalismiga kaasnevad eeliste kõrval ka vaieldamatult riskid ja ohud. Need võimenduvad just siis, kui riigid jätavad unarusse oma huvide kaitse.Aga minu küsimus on selle kohta, et mitmel korral te vastates rõhutasite oma sotsiaaldemokraatlikku positsiooni, millelt te vastuse annate. Te ühel korral ütlesite lausa, et te ei räägi valitsuse liikmena või ministrina, vaid räägite sotsiaaldemokraadina.

Kuna küsimus [oli] selline, millele ma Eesti Vabariigi ministrina ei osanud vastata, aga küsimus oli esitatud, siis ma ausalt ütlesin ka, et ma vastan siin sotsiaaldemokraadina ja pigem maailmavaateliselt. Ma globaliseerumise kohta ei öelnud mitte seda, et igasugune globaliseerumine on hea.

oleme reguleerinud väga palju majandussuhteid riikide vahel või riikide sees, siis üle riikide [toimivad] või kontinentidevahelised majandussuhted kahjuks on reguleerimata.

Alar Laneman, palun! Aitäh! Teie vastus oli innustav ja inspireeriv. Ma kohe küsiksin siit, et see teema, mida me arutame, et kui inimesed tunnetavad, et miski asi on ebaõiglane ja nad ei leia õiget väljundit võib-olla see vaade sotsiaalmeediale on meil natuke pinnapealne. Võib-olla seda võiks vaadata kui kohta, kus inimesed saavad aeg-ajalt vähe teravamat diskussiooni tekitada ja, nagu öeldakse, auru välja lasta, ka kaardistada, mis on need mureküsimused, mida näiteks valitsuses üles võtta. Oht tekib siis, kui on reaalne plaan, motiiv, vahendid ja ka elluviijad. Lihtsalt, kui keegi räägib ja pahandab, see iseenesest ei ole alati halb, mõnikord vastupidi. Aitäh! Teil on täiesti õigus: pahandada võib Eesti Vabariigis. Põhiseadus seda lubab ja seda ei kavatse keegi muuta. Pahandada võib sotsiaalmeedias, pahandada võib Riigikogu koridoris, siin saalis isegi võib viisakuse piires.

mitte midagi pole teha, nii nagu omavaheline vestlus kuskil kohvilauas, võib ka omavaheline vestlus sotsiaalmeedias teatud juhtudel viia lõpuks selliste tegudeni, mille tagajärg on kellegi mõrv

Tamm. Rohkem küsimusi ei näe. Siis me saame kaasettekande juurde minna. Kaasettekandjaks on meil majanduskomisjoni liige Raivo Tamm.

Riigikogu majanduskomisjon arutas kõnealust seaduseelnõu juba peaaegu kuu aega tagasi, 13. detsembril eelmisel aastal. Istungil viibis lisaks komisjoni juhatajale üle poole komisjoni liikmetest. Kohal olid EKRE, Reformierakonna, Keskerakonna ja Isamaa tuntud majandustegelased Riigikogus. Majanduskomisjon arutas seda [nii, et] kuulas kõigepealt üle siseminister Lauri Läänemetsa, kes andis meile ülevaate sellest infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõust. Kutsutud oli veel Siseministeeriumi esindaja Jüri Vlassov, kes täpsustas eelnõu eesmärki. Siis algas arutelu ja oli palju küsimusi. Uuriti, kui suur on hinnanguliselt töö ulatus. Hinnanguliselt on tööd vähe selle eelnõu kohaselt, kuna on mõeldud eestikeelseid veebimajutusteenuse pakkujaid. Ja koostöö toimub Europoli süsteemi kasutades, mis on mõeldud selleks, et koordineerida Euroopa riikide tööd. tööd. Tunti huvi Euroopa reeglitest tuleneva terrorismi määratluse kohta. Tegelikult siseminister mainis, et pigem on küsimus terroristlikus sisus. Eelnõu mõte on terroristlikele tegudele reageerida.

Ettekandja tundis huvi, kuna arutelu toimus majanduskomisjonis, siis kuidas selle seaduse vastuvõtmine mõjutab Eesti majandust. Saime vastuse, et pigem positiivselt. Seega majanduskomisjon võttis vastu menetluslikud otsused: määrata juhtivkomisjoni esindajaks Raivo Tamm – see oli konsensuslik otsus –, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11. jaanuaril käesoleval aastal

No see puudutab ... Seal meil oligi arutelu, et kuna tegu on seaduseelnõuga, mis puudutab veebimajutusteenuse pakkujaid, siis nemad peavad kogu terroristliku sisuga materjali eemaldama. Helle-Moonika Helme, palun!

Kas komisjonis oli arutusel, et võib-olla Eestis, kus mõni erakond kasutab ka sotsiaalmeediat oma erakonna reklaami tegemisel, kelle liikmed on aktiivselt sotsiaalmeedias, peaks seda sotsiaalmeediat piirama, sest muidu nad äkki saavad võimule? Ei, majanduskomisjon sellist asja ei arutanud. Me arutasime majanduslikku aspekti selle seaduseelnõuga seoses. Nagu ma ütlesin, komisjoni liikmed on meil kõik tuntud majandusinimesed.

autod on eksponeerinud niinimetatud keelatud sümboleid. Kas me ikkagi jääme ainult selle seaduse raamesse, kui me veebiettevõtlusele seame kohustuse korjata ära terroristlik sisu,

kusagil mingi terroristliku üleskutsega, logoga auto sõidab, kui see on üles filmitud ja jõudnud kuhugi veebimajutusteenuse pakkuja vestlustikku

kohustatud selle seaduseelnõu kohaselt eemaldama oma veebimajutusteenuselt kõik terroristlikud üleskutsed. Vabandust!

lõigatud. See üleskutse oli ikka väga jõhker. Kui me selle seaduseelnõu vastu võtame, kas võib eeldada, et need sotsiaalmeedia platvormid saavad kohustuse ka sellise postituse eemaldamiseks? Teatavasti seda ei eemaldatud ega ka nõutud, kuna see tõenäoliselt vasakpoolseid ei riivanud. Kas see seaduseelnõu võib reguleerida ka selliseid postitusi tulevikus? Jah, ma arvan küll. Kui see on vähegi terroristlik üleskutse, siis peab veebimajutusteenuse omanik või moderaator selle sealt eemaldama. Aitäh, auväärt ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Aitäh! Ja me saame minna nüüd läbirääkimiste juurde. Martin Helme, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel.

Selle seadusega on kolm suurt probleemi. Esiteks, loomulikult on see tsensuuri eelnõu. Loomulikult on ta sõnavabadust, arvamusvabadust lämmatav ja üsna kõikehõlmavalt lämmatav eelnõu.Teiseks on ta suure venna eelnõu. Ehk siis kõike nägevad silmad, mis meil istuvad mitte ainult ühes kontoris, vaid ka mitmes kontoris, hakkavad veel rohkem nägema ja oma nägemuse põhjal veel rohkem suvaotsuseid tegema. Asjaolu, et kaitsepolitsei saab lihtsalt ühe paberiga, ilma igasugust kohtuvõimu sinna juurde kasutamata sulgeda veebisaite näiteks – noh, ärge pärast enam rääkige mulle, et Eesti on õigusriik. Õigusriigis niimoodi ei ole võimalik käituda.Ja kolmas probleem on loomulikult see, et see on Brüsseli ülemvõimu ehk Euroopa föderalismi väga-väga väga-väga suure sammuga laiendav eelnõu. Eesti peab mitte ainult kapo otsuse põhjal hakkama tegelema tsensuuriga, vaid ka kui ükskõik millisest teisest riigist Euroopa Liidus saadetakse meile kiri, siis meie peame selle kirja alusel hakkama inimesi kinni panema ja nende kommunikatsiooni takistama.Lisaks sellele, mis on eriti jälk ja groteskne, peab hakkama Eesti Siseministeerium aru andma Euroopa Komisjonile, kui paljudel juhtudel on ta ise omal algatusel sulgenud veebisaite, mida ta on edasi ette võtnud, milliseid sanktsioone kasutanud ja nii edasi ja nii edasi. Ehk me siis hakkame aru andma Brüsselile, kui tublid me oleme olnud tsensuuri kehtestamisel. See on jube nalja võib ka natuke äkki visata? Kui siin enne minister luges ette, mis need kriteeriumid on, mille alusel võib hakata inimesi kinni panema ja nende kommunikatsiooni sulgema, siis [üks oli], et ei tohi elanikkonda hirmutada. No me peaksime siis Kaja Kallase kohe kinni panema. Teiseks ei tohtivat sekkuda sideasjadesse. No siis me peame kapo kohe kinni panema. Seda tehakse meil ju praegu usinasti. Ei tohi rahvusvahelisi organisatsioone halvustada. Noh, meid kõiki võib siin vist kinni panna, kuna me oleme võtnud sõna näiteks WHO vastu.Noh, see jutt, et terrorism on meil väga ilusasti defineeritud ja mitte midagi juhtuda ei saa, ei vasta ju tõele. Tegelikult loetakse tänasel päeval juba üsna usinalt ka äärmusideoloogiaid terrorismi osaks. Ja äärmusideoloogia tänasel päeval, me kõik teame, on see, kui sa ütled, et mees on mees ja naine on naine ja et meil ei saa olla rasedaid mehi ega peenisega naisi. See on tänasel päeval Euroopa Liidus äärmusideoloogia. Nii et väga-väga kiirete sammudega liigume me väga-väga jõhkrasse 1984. aasta maailma, mis meil selle seadusega tahetakse kehtima panna.Kui minister ütleb, et sõnavabadust kaitseb meil põhiseadus, siis see on küll väga ilus lause,

Siis ikkagi öeldi meile: meil on mingisugused terviseriski analüüsid ja teie sõnavabadus ei maksa siin midagi. Kasige tänavatelt minema, tšellot mängida ei tohi, mannerguga klõbistada ei tohi, meil on korrakaitseseadus, mis on kõvem kui sõnavabadust tagav põhiseadus. Nii et me kõik teame, et sõnavabadus ei ole põhiseaduse kaitse all Eestis, me me oleme seda näinud omaenda silmaga mõni aasta tagasi. Üks inspektor Kukeke sai siseministriks, ja oligi läbi selle põhiseadusliku kaitsega.Nii et mitte kuidagi ei saa olla nõus, et see seadus ei muuda midagi, ta ei tee midagi.

meil tegelikult Eestis üks kõige suuremaid ameteid üldse, mis tegeleb peaaegu kõigega, alates sellest, et kui neil tuleb tuju ja nad löövad nipsu, siis nad panevad seisma tuulikuid, ja lõpetades sellega, et kui neil tuleb tuju ja nad löövad nipsu, siis nad panevad seisma veebisaite. Ja muidugi kõik, mis sinna vahepeale jääb. See jälle ei ole õigusriik.

Donald Trumpi võimule. Tegelikult ju Facebook ei aidanud Donald Trumpi võimule. Donald Trumpi aitas võimule see, et tal oli sõnum, mis Ameerika valijatele meeldis. Küll aga aitas FBI FBI oma survega nii Twitterile, Facebookile kui ka teistele sotsiaalmeedias võimule Joe Bideni, lastes süstemaatiliselt maha suruda informatsiooni Joe Bideni sülearvutis olevast materjalist, kuulutades selle muide Vene desinformatsiooniks. Tagantjärgi on Ameerikas tehtud küsitlusi inimeste hulgas, valijate hulgas, ja nad ütlevad, et oleks nad sellestlaptop'ist teadnud, poleks nad Joe Bideni poolt hääletanud. Ja neid inimesi on piisavalt palju, et Joe Biden ei oleks võitnud. Nii et seesama süvariik, needsamad julgeolekuasutused, kes istusid juhtmete otsas Twitteris, Facebookis ja mujal, korraldasid ära valimistulemused niimoodi, et võitis teine inimene. Ja me räägime demokraatiast, me räägime demokraatia kaitsmisest! Üleüldiselt muidugi tahaksin veel seda eraldi öelda, et ei ole muidugi ühtegi totalitaarset režiimi, kes ei kes ei kägistaks oma rahvast selle jutuga, et nii on turvalisem. Ikka, alati, nii on turvalisem! Ega see, kui keegi kuskil kellegi mõrva plaanib, ei tähenda seda, et me peame andma andma julgeolekuasutustele kõikehõlmavad õigused kõike jälgida, kõiki jälgida ja soovi korral ilma kohtuotsuseta kõik kinni panna, kõik kommunikatsiooni[kanalid] kinni panna, lehed kinni panna, veebilehed, videod kinni panna. Need ei ole omavahel balansis asjad. Need ei ole tasakaalus asjad! Kui me tahame uskuda või panna kedagi uskuma, et sellise võimu andmine julgeoleku[jõududele] tagab demokraatia, no siis ma ei tea, kellele seda juttu rääkima minna. Meile küll seda juttu ei ole mõtet tulla rääkima. See lõpetab demokraatia. Selle tõttu meie teeme ettepaneku see eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Mart Helme, protseduuriline küsimus, palun! Jah, mul on küsimus. Kui minister tuleb tutvustama mingit eelnõu Riigikokku ja Riigikogus arutatakse eelnõu läbi, ta vastab küsimustele ja siis tuleb kõnedevoor, fraktsioonide esindajate kõnede voor, kas siis minister ei peaks kuulama, mida arvavad fraktsioonide esindajad tema esitletud eelnõust? Minister istub ninapidi telefonis ja teeskleb või tõepoolest siiralt usub, et kõik see on üks sõnavaht ja õhu võngutamine, mis ei lähe korda, sest nii on juba otsustatud ja nii ka ära tehakse. Kas ministritel ei ole kohustust kuulata Riigikogu? Jah, Aitäh! Üldises plaanis ministritel on kohustus kuulata Riigikogu, aga kodu- ja töökorra seadus nii täpselt küll ei reguleeri, kas minister võib olla telefonis või ei või olla telefonis, ja nii edasi. Aga meie senine praktika ja hea kultuur on olnud selline, et minister viibib saalis, kui tema esitletud [eelnõu] arutatakse, ja ta kuulab ka seda läbirääkimiste vooru. See on hea kultuur ja selline praktika on meil olnud ja ma loodan, et see saab olema ka tulevikus niimoodi. Nii, tundub, et rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Siis me saame minna edasi. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 742 esimene lugemine lõpetada. Aga

infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 742 esimesel lugemisel tagasi lükata. Ja me läheme selle ettepaneku hääletamise juurde.

kolleegid, oleme eelnõu 742 esimesel lugemisel. Läbirääkimiste käigus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Seda me nüüd hääletame. Palun võtta seisukoht!

Tagasilükkamist toetas 19 saadikut, tagasilükkamise vastu oli 35, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Seega me jätkame lugemist. Esimene lugemine on lõpetatud ning muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 25. jaanuar kell 17.15. Tänane üheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu eelnõu 760 esimene lugemine. Ettekandjaks palun siia kultuuriminister Piret Hartmani.

Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Toon teie ette eelnõu, millega on plaanis muuta kolme seadust: muinsuskaitseseadust, halduskoostöö seadust ja muuseumiseadust. Kaks esimest seadusemuudatust on seotud rahvakultuuri andmekogu loomisega ja kolmas muuseumidega. Eelnõu peamine eesmärk on parandada muuseumikogude ja seeläbi ka muuseumiteenuste kvaliteeti, täpsustada muuseumide rahastamist,

Laulu- ja tantsupidu on eesti kultuuri unikaalne traditsioon ning meie rahvusliku identiteedi lahutamatu osa. Kuid see traditsioon ei püsi iseenesest ning vajab muu hulgas ka nutikaid tehnilisi lahendusi. Andmehulk, mida rahvakultuuri valdkonnal on vaja oma tegevuste planeerimisel ja analüüsimisel hallata, on muljetavaldav. Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevaid kollektiive on umbes 3100, rahvakultuuri juhendajaid umbes 4500, valdkondlikke organisatsioone 2800 ning rahvakultuuri regulaarseid harrastajaid 78 000. Praegu on rahvakultuuri valdkonnas kaks mitteametlikku infosüsteemi, mis ei ole avalikud, mille arhitektuurid on vananenud ja mis koguvad osaliselt samu andmeid, kuid ei ole omavahel liidestatud. Soovime kaks andmebaasi liita üheks rahvakultuuri andmekoguks, et saada asjakohaseid ja usaldusväärseid andmeid nii laulu- ja tantsupeo korraldamiseks kui ka rahvakultuuri poliitika kujundamiseks. Et tegemist oleks riigi infosüsteemi kuuluva andmekoguga, on vaja seadusesse õiguslikku alust andmekogu asutamiseks. Selleks seaduseks sobib muinsuskaitseseadus. Andmekogu loomisel tekib ühtne ja erinevate sihtgruppide vajadusi rahuldav andmestik. Uude ühisesse andmekogusse sisestavad organisatsioonid, kollektiivid ja isikud oma andmeid ise. Kuna uus andmekogu saab olema avalik, siis saab iga huviline endale sobival ajal avalikust vaatest ise vajalikke andmeid otsida ja alla laadida. Teatud isikuandmed saavad loomulikult olema juurdepääsupiiranguga ning ei ole avalikuks vaateks kättesaadavad. Nüüd muuseumide juurde. Muuseumiseadus reguleerib muuseumikogude korraldust, muuseumide tegevuse üldisi aluseid ja nende riiklikku rahastamist ning mõjutab seeläbi väga palju muuseumivaldkonna toimimist. Kõige otsesemalt puudutavad kavandatud seadusemuudatused muuseumitöötajaid, keda Eestis on 1600, aga kaudselt mõjutab see loomulikult kogu Eesti rahvast, ka kõiki neid, kes meid külastavad. Muuseumiseaduse muutmise eelnõus on kaks suuremat sisulist muudatust ja mitmeid väiksemaid tehnilisi. Esimese suure muudatuse eesmärk on lihtsustada muuseumikogude korrastamist, läbitöötamist ja mõtestamist, vähendades seejuures bürokraatiat. Muuseumikogud on oma olemuselt pidevalt kasvanud, mis on ju väga hea, sest see näitab meie kultuuripärandi rikkust. Kuid samas on muuseumidesse kogunenud ka selliseid materjale, mida ei peaks säilitama, sest neid on kas topelt või on tegu fotokoopiatega, mille originaal on arhiivis või mõnes teises muuseumis tegelikult olemas. Nende hulgas on ka trükised, mida säilitavad säilituseksemplarina hoopis raamatukogud. Muuseumidel on aga kohustus kõiki neid museaale säilitada ja kirjeldada ning need avalikkusele kättesaadavaks teha. Ühelt poolt kaasneb sellest tuleneva muuseumikogude kontrollimatu suurenemisega rahaline probleem. Teisalt kaasneb oht, et kui raiskame ressurssi vähem väärtuslike materjalide säilitamisele, siis seame seeläbi ohtu tõeliselt väärtuslikud asjad, mis asuvad samuti neis pilgeni täis hoidlates, kus ei ole ruumi evakueerimiseks ning kus säilitustingimused ei vasta nõuetele. Kuna on ilmne, et muuseumid ei saa oma kogudest tervikuna loobuda ning kogumist ei saa lõpetada, sest sel juhul kaoks ju muuseumi kui sellise mõte, on väga oluline varem kogutu kriitiliselt üle vaadata ning otsustada, kas kõike on tõesti vaja säilitada. Praegu on museaalide muuseumikogust väljaarvamise protseduurid seaduses ülereguleeritud. Need on keerulised ja ajamahukad, mistõttu väljaarvamist ei tehta kas üldse või kui tehakse, on sellega kaasnev paberimajandus tarbetult suur. Ebamõistlike kohustuslike menetlustoimingute äravõtmine annab muuseumidele võimaluse tegeleda rohkem kogude sisulise analüüsimisega. Probleem on hetkel nii väljaarvamise põhimõtetes, otsustamistasandis kui ka liiga kitsas ringis, kellele võib muuseumikogust välja arvatud asju üle anda. Näiteks otsustab praegu Eesti Rahva Muuseumi kogust museaali väljaarvamise kultuuriminister ja Eesti Sõjamuuseumi puhul kaitseminister. Samas muuseumikogusse asja vastuvõtmine, mis muu hulgas tähendab ka väga pikaks ajaks rahaliste kohustuste võtmist, on direktori pädevuses. Tegelikult on mõlemad tegevused, nii museaalide arvelevõtmine kui ka kogust väljaarvamine, kogude arendamise loomulik osa ning muuseumid, kus töötavad vastava ala spetsialistid, peaksid selles tegevuses olema sõltumatud. Seal ei ole muuseumi asutaja sekkumine vajalik. Väljaarvamist ei saa vormistada kellegi ainuisikulise otsusega. Eelnõu ja selle alusel antavad määrused kohustavad väljaarvamise protsessi dokumenteerima ning selle üle teeb järelevalvet Muinsuskaitseamet. Lisaks on praegu liiga kitsalt sätestatud toimingud, mida tohib riigile kuuluvast muuseumikogust välja arvatud asjadega edasi teha. Praegu tohib neid asju mõnele raamatukogule, arhiivile või muuseumide infosüsteemi MuIS kasutavale muuseumile anda, need riigi korraldataval oksjonil maha müüa või kui keegi asja ei soovi, siis tuleb see hävitada. Tegelikkuses on lisaks raamatukogudele ja arhiividele mitmeid teisi avaliku sektori asutusi, näiteks koolid, lasteaiad, vanglad, eakate päevakeskused, kes võiksid muuseumikogust välja arvatud materjale oma tegevuses taas- või uuskasutada. Asutuste ringi laiendamine isikute või asutustega, kellele tohiks muuseumikogust välja arvatud asju üle anda, motiveeriks muuseumi rohkem väljaarvamisi ette võtma ning oleks ühtlasi keskkonnasõbralikum alternatiiv nende hävitamisele. Teise suurema muudatusena soovime luua kõigile osapooltele üheselt mõistetava ja tulemuspõhise muuseumide rahastamise mudeli. Riigi asutatud sihtasutuste tegevuse rahastamine seotakse asutaja ootuste täitmisega. Praeguse rahastamissüsteemi rakendamisel on ilmnenud, et riigi sihtasutuste ning era- ja munitsipaalmuuseumide käsitlemine ühes taotlusvoorus ei ole põhjendatud. Esimeste ehk riigi sihtasutuste puhul on riik need ise asutanud konkreetsete strateegiliste eesmärkide täitmiseks, millest olulisim on riigile kuuluva muuseumikogu hoidmine ja arendamine. Seega peab riik seisma hea selle eest, et riigi sihtasutustel oleks reaalne võimekus neile pandud eesmärke ka täita. See tähendab, et riigile kuuluvate muuseumikogudega kaasnevad kulud, mille puhul ei saa riik valida, kas annab selleks tegevustoetust või mitte. Eeltoodu kehtib ka muude, see tähendab mitte riigi asutatud sihtasutuste puhul, kes kasutavad halduslepingu alusel riigile kuuluvat muuseumikogu, sest halduslepinguga peab kaasnema ka raha, et saaks lepinguga pandud ülesannet täita. Selle eraldamisest ei saa riik keelduda. Jätkuvalt võivad riigieelarvest toetust taotleda ka avalik-õigusliku juriidilise isiku muuseumid, eramuuseumid ja kohaliku omavalitsuse üksuste muuseumid, kes ei kasuta riigile kuuluvaid muuseumikogusid, kuid need vastavad hindamiskriteeriumidele, mis lähtuvad eesmärgist tagada muuseumivaldkonna mitmekesisus ja muuseumiteenuste piirkondlik kättesaadavus. Rahastamissüsteemi täpsem kirjeldus sätestatakse ministri määruse tasandil. Sinna on kavandatud toetuse taotleja hindamise kriteeriumid ja hindamise metoodika. Hindamisel on kavas arvestada näiteks kogude erilisust, külastajate huvi, laiema ühiskondliku rolli olemasolu, panustamist mõne ühiskondliku probleemi lahendamisse. Kokkuvõtteks julgen arvata, et täna siin saalis ei ole ühtegi inimest, kes ei oleks kas ise laulu- või tantsupeol osalenud või publiku hulgas peole kaasa elanud või jälginud pidude tele- või raadioülekandeid. Eesti muuseumides hoitav kultuuripärand puudutab ja ühendab samuti meid kõiki. Seal asuvad meie ühise mälu füüsilised tunnismärgid, mille abil saab rääkida meie lugu nii Eesti elanikele kui ka külalistele. Loodan, et plaanitud seadusemuudatused saavad veel enne Riigikogu koosseisu [vahetumist] tempokalt vastu võetud, et meie vaimse ja materiaalse kultuuripärandi edasikestmine oleks kaasaegsete seaduste näol parimal moel teostatud. Aitäh teile! Heal meelel vastan küsimustele. Ja küsimusi on. Üllar Saaremäe, palun! Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Mu küsimus puudutab eksponaatide kogust väljaarvamist, millest te rääkisite. Aga mulle jäi natuke segaseks, kas need pannakse kuskile enampakkumisele kas mõni teine muuseum tahab neid endale või mõni eraisik tahab neid endale –, enne kui need hävitatakse. Äkki te olete nii kena ja natuke seletate seda teekonda eksponaadi hävinguni.

saada. Mis vahe on muuseumil ja vanavaratoal? Kellel on õigus saada toetust ja kellel ei ole õigust saada toetust? Aitäh selle küsimuse Vastav seadus ei ütle, kes on muuseum: kes võib ennast muuseumiks nimetada ja kes ei või. Küll aga see kirjeldab ära need kriteeriumid, mille alusel, juhul kui muuseum tahab

töötajad suutnud abistada taotluste saatjaid, et nad kvalifitseeruksid toetuse saajaks, sest rahva seas on arvamus, et nad keskenduvad pigem sellele, millistel tingimustel

Ja teisele küsimusele ma hea meelega vastan kirjalikult. Ma ei oska öelda, kui paljusid inimesi on Muinsuskaitseamet taotlustega aidanud. Ma tõesti ei oska seda öelda.

mida tahetakse [kogust] välja arvata, kas nad siis müüakse maha või pannakse oksjonile. Ja minu meelest väga barbaarselt kõlas see, et need hävitatakse. Asi on selles, et tegelikult iga museaal, mis on sattunud muuseumisse, on omanud kunagi mingisugust kultuuriloolist või ajaloolist tähtsust. Sõna "hävitamine" kõlab minu jaoks vägagi õõvastavalt.

trükised, mis on nii-öelda topelteksemplaridena erinevates paikades, näiteks raamatukogudes ja muuseumides. Väga palju ei ole neid museaale, mis oleks otseselt hävitatud, aga lihtsalt osa museaale, mis on säilinud ja mida on topelt, on lihtsalt niivõrd halvas seisukorras. Aga siin on Riigikogu liikmetel võimalik esitada oma ettepanekud lugemiste raames. Jaak Juske, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Hea minister! Ole hea, räägi, mis seisus on uute kaasaegsete pärandihoidlate rajamine. Aitäh,

riigieelarve raames ei tehtud otsust pärandihoidlatele raha anda. See arutelu, ma loodan, jätkub riigieelarve läbirääkimiste raames sellel sügisel. Aga kõik sisulised ettevalmistused, mis meil on võimalik teha, need me teeme ja sellel aastal püüame ka projekteerimist jätkata. Nii et see on äärmiselt oluline Väga põhjalikud analüüsid on tehtud, et just selline lahendus on kõige mõistlikum selleks, et meie kultuuripärandit hoida. Mure on selles, et meie museaalid on väga-väga kehvades tingimustes. Meil on kolm asutust, kus on väga head tingimused loodud, aga väga paljud museaalid on siiski kehvades tingimustes.

Kunst on ju ka osa kultuurist. Kevadel meediat lugedes ma märkasin seda, et nendest punaroimarite mälestusmärkidest otsitakse kunsti ja kultuuri.

Mis on see täpne küsimus selle seaduse raames? Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Kui ma küsisin teie käest, millised museaalid võidakse hävitada, siis te piirdusite ainult loeteluga: trükised, mida on väga palju või topelt, eks ju. Aga sellisel juhul võiks ju kirjutada seadusesse sisse, et tegemist on trükistega, mida

92 museaali on tagastatud omanikele või pärijatele. 1200 on kadunud või pöördumatult kahjustunud. Umbes 49 200 arvati välja sisulistel põhjustel, neist

Saime just teada, et te olete tagasi kutsunud Ruuben Kaalepi Integratsiooni Sihtasutuse nõukogust. Kultuuriministeerium ise küsis meilt seda nime, meie selle nime saatsime. Keegi ei näinud probleemi, et Ruuben Kaalep selles nõukogus on, kuni selle hetkeni, kui Eesti juudinõukogu hakkas protestima. Ma olen natuke segaduses. Miks meile varem keegi ei saanud öelda, et te ei taha sinna Riigikogu liikmeid? Või see käibki nii, et kui juudi kogukond kirjutab midagi, siis teie teete? Lisaks sellele muidugi see mage laim, mis käib meie Riigikogu liikme kohta. Kas te saate meile natuke selgitada, mis toimub? Aitäh selle küsimuse eest! Kõigepealt lühidalt taustast. Ütlen, et minu jaoks on väga oluline, et Integratsiooni Sihtasutuse nõukogusse oleksid kaasatud erinevad arvamused. See on väga pikka aega nii-öelda kinnitamata või kirjutamata reegel selles organisatsioonis olnud. Alates 2018. aastast on olnud nii, et Kultuuriministeeriumi sihtasutustesse ei kuulu Riigikogu liikmed. Ma tõesti vabandan isiklikult nii Kultuuriministeeriumi kui ka enda tehnilise vea eest, et me seda kohe ei märganud ja sellele ei reageerinud. Ma võtan isikliku vastutuse selle vea eest ja loodan, et me enam seda viga ei korda ja et EKRE määrab sinna oma

et Alla Jakobson protestib Ruuben Kaalepi vastu ja Kultuuriministeerium kohe järgmisel päeval reageerib. Ei ole niisuguseid kokkusattumusi, ei ole! Ärge hakake meile ajama sellist juttu! Me ei ole nii rumalad. Ärge palun solvake meid sellega! Palun öelge, kes on teiste Riigikogus esindatud erakondade esindajad selles nõukogus, ja palun öelge, et teil isiklikult ei ole Ruuben Kaalepi suhtes mingeid pretensioone. Austatud ametikaaslased! Mul on suur palve, et me jääksime hetkel eelnõu

Ma vastan lühidalt. Ma saan teile need nimed saata, aga ühtegi Riigikogu liiget nõukogus ei ole ja ei ole olnud ka viimased viis aastat. Raivo Tamm, Suur tänu! Austatud minister! Võib-olla minu küsimus ei lähe ka päris otseselt teemasse, ma küsin Riigikogu lennunduse toetusrühma liikmena. Meil Meil on Eestis üks selline minu meelest fantastiline muuseum nagu lennundusmuuseum. Kas see seaduseelnõu kuidagi ka seda muuseumi saaks aidata? Ma saan aru, et

Aitäh! Lennundusmuuseumiga on meil olnud päris pikk koostöö ja kontakt. Tõesti, sellel aastal on muuseumide rahastamise numbrid välja tulnud ja lennundusmuuseum saab oluliselt vähem, kui nad on küsinud. Mure on tõesti selles, et

Omalt poolt ütlen seda, et mul on plaanis minna lennundusmuuseumi külastama, nii et proovin ka ise saada täpsema ülevaate sellest. Ma arvan, et lennundusmuuseumi puhul on oluline seegi, et ta ei täida mitte ainult muuseumi rolli, vaid minu arvates on tal väga tihe seos ka meie Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Selliste temaatiliste muuseumide puhul, mis ka teiste valdkondade eesmärke täidavad või teavitustööd teevad, panustavad ka teised ministeeriumid.

lõige 1: "Kui ettekanne, sõnavõtt või küsimus kestab ettenähtust kauem, nõuab istungi juhataja ettekande, sõnavõtu või küsimuse lõpetamist. Kui ettekandja, sõnavõtja või küsija kaldub päevakorraküsimusest kõrvale, nõuab istungi juhataja, et pöördutaks tagasi päevakorraküsimuse juurde.

on suhteline, sest hetkel me räägime kultuurivaldkonnast, Kultuuriministeeriumi haldusalast. Ma ikkagi küsiksin Ruuben Kaalepi kohta ... Ma väga vabandan, hea ametikaaslane! Ma ei lase seda küsimust läbi. Ma olen sellele juba kaks korda tähelepanu juhtinud. Muidugi, meil on sõnavabadus. Absoluutselt! Aga ma lugesin selle paragrahvi ette. [Päevakorras] ei ole praegu tema nimetamise küsimus. Me oleme teise eelnõu juures.

me ei menetle praegu seda teemat. Ma palun anda mikrofon tagasi Kert Kingole, kui ta soovib tõesti küsida selle eelnõu kohta. Ei soovi. Selge. Peeter Ernits, palun, protseduuriline küsimus! Jaa, protseduuriline. Te lugesite, auväärt juhataja, ette need paragrahvid. Ma palun teid: tehke seda, lülitage mikrofon välja! Ma võin öelda, et meil ja ka minul on üsna kõva hääl. Polegi vaja mikrofoni. Nii et tehke seda. Aitäh teile üleskutse eest! Teil on kindlasti võimas hääl ja see on hea, kui inimesel on võimas hääl. Rene Kokk,

Aitäh selle küsimuse eest! Kõigepealt vastan esimesele poolele. Tõesti, maaelumuuseum on Maaeluministeeriumi all. Muuseumidel on tänapäeval oluliselt suurem roll kui

Austatud istungi juhataja! Hea Riigikogu!

Kõigepealt andis proua minister ülevaate eelnõu sisust, seda ma kordama ei hakka, kuna sellest just räägiti siit puldist. Seejärel muidugi oli komisjoni liikmetel rida küsimusi. Näiteks Heidy Purga küsis, kui palju on Eestis eramuuseume ning kuidas see seadusemuudatus neid täpsemalt puudutab. Marju Reismaa vastas, et Eesti ligi paarisajast muuseumist on umbes kolmandik eramuuseumid. Ta lisas, et igaüks võib ennast muuseumiks nimetada, kuna seadus seda ei reguleeri. Ainult kolmel juhul hinnatakse, kas asutus vastab muuseumiseaduses esitatud definitsioonile, ja neid tingimusi pole kavas muuta. Muudatustega soovitakse täpsustada ainult neid tingimusi, mille alusel hinnatakse muuseumiks olemist juhul, kui eramuuseum peab eespool nimetatud põhjustel ministeeriumi poole pöörduma. Marko Šorin küsis, kas muuseumi kogudest väljaarvamisega ei peaks tegelema siiski kollektiiv, mitte muuseumi juht ainuisikuliselt. Piret Hartman vastas, et seda otsust ei teegi muuseumi juht ainuisikuliselt, vaid otsuse tegemisse peab kaasama ka vastava komisjoni. Lisaks kajastub museaali väljaarvamine ka Eesti muuseumide infosüsteemis.

Piret Hartman vastas, et eelnõuga [on kavas muuta] muinsuskaitseseaduse ühte punkti, kuid fookuses on siiski muuseumid. Muinsuskaitseseaduses puudutatakse osa, mis käsitleb andmekogu loomist. Minister lisas teadmiseks, et järgmisel aastal on fookuses muinsuskaitseseadus, et analüüsida hiljuti selles valdkonnas tehtud reformi. Kindlasti avatakse analüüsi käigus ka omanikke ning nende õigusi puudutav debatt. Marju Reismaa täiendas, et muinsuskaitseseadus puudutab ainult vaimse pärandi teemat. Kuna andmekogu on seotud vaimse pärandiga, siis muinsuskaitseseaduse muudatus puudutab kitsalt ainult seda. Jaak Juske küsis, millistest kriteeriumidest lähtuvalt hakatakse museaale kogudest välja arvama. Marju Reismaa vastas, et kriteeriumid jäävad sisulises mõttes samaks. Muuseumidele antakse juurde vaid kaalutlusõigust. Seaduses on väga rangelt kirjas, et kui museaal on kahjustatud ning seda ei ole võimalik taastada, siis tuleb see kogust välja arvata. Ruuben Kaalep küsis, mis tüüpi museaalid tavaliselt kogust välja arvatakse, ning soovis teada, kas Eesti muuseumis võiks olla väljaarvatavate esemete hulgas ainult üks ja õige ning kõige paremas seisukorras ese. Piret Hartman vastas, et väljaarvamine ning korrastamine seisab ees seoses ühishoidlate valmimisega. Täna on korralikke hoidlaid meil ainult kolm: kolm: Kumu, ERM ja Eesti Ajaloomuuseum. Muuseumides on miljoneid esemeid ning alates aastast 2013 on neist välja arvatud ainult 50 000 ühikut. Nendest 10 000 on hävitatud, kuid ülejäänud on liikunud alamkogudesse ja neid hoitakse edasi, kuid need esemed on muuseumi kogudest ametlikult välja arvatud. Liina Kersna küsis, milline on praegune väljaarvamise kord. Marju Reismaa selgituse kohaselt valmistab peavarahoidja ette muuseumikogust väljaarvamise akti. See saadetakse Muinsuskaitseametile, kes kontrollib põhjendatust ning õigeid aluseid. Edasi liigub akt muuseumi haldusala ministeeriumisse ning selle allkirjastab vastav minister. Hetkel ei ole seaduses komisjoni nõuet. Viktoria Ladõnskaja-Kubits tundis huvi, mis saab siis, kui paar aastat hiljem selgub, et väljaarvamise otsus ei olnud siiski hea. Ta viitas aastaid tagasi toimunud aruteludele ning küsis, mis saab juhul, kui riiki rünnatakse, ja mis tasemele see arutelu tänaseks jõudnud on.

Ühishoidlate kohta riigieelarve läbirääkimistel otsust ei tulnud, kuid ühishoidlad on sees Rahandusministeeriumi tehtud kinnisvaraplaanis. Jaak Juske küsis, kui palju lisandub aastas kogudesse uusi museaale. Marju Reismaa vastas, et viimastel aastatel ei ole juurdekasv väga suur olnud. Margit Sutrop küsis, kas on olemas statistika, kui palju on neid museaale, mis ei ole leitavad ja tuvastatavad ning mille puhul on piisav alus arvata, et need ei ole säilinud. Sutrop tundis huvi, kas see võiks olla probleem ning kas sellega peaks tegelema ka selle eelnõu raames. Marju Reismaa vastas, et alates aastast 2013 on kadunud ja pöördumatult kahjustatud museaale kogudest välja arvatud 1200, see ei ole väga suur kogus. Seni on olnud kohustus, et kui kahe inventuuri käigus ei ole eset leitud, tuleb see kogust välja arvata. Eelnõu kohaselt ei arvata eset kogust välja, kui muuseumis on toimunud näiteks vargus, vaid sellisel juhul märgitakse ese kadunuks. Sutrop küsis, kas kadunud ja varastatud asjade [leidmiseks] tehakse koostööd ka näiteks antikvariaatide ja tolliga. Marju Reismaa kinnitas, et see koostöö on olemas. Helle-Moonika Helme küsis, milline roll saab olema Eesti Laulu‑ ja Tantsupeo Sihtasutusel ning kas nad on eelnõu kooskõlastanud. Lisaks soovis proua Helme teada, kui suur on infosüsteemide arendamise rahaline kulu. Piret Hartman vastas, et Eesti Laulu‑ ja Tantsupeo Sihtasutust puudutab andmekogude loomine. Riik ei hakka looma uut andmebaasi, vaid hakkab sihtasutusega koostöös koostöös olemasolevat andmebaasi arendama. Pärast seda pikka arutelu tegi kultuurikomisjon kolm konsensuslikku otsust. Esimene otsus: juhul, kui Riigikogu juhatus võtab eelnõu menetlusse ja määrab selle juhtivkomisjoniks kultuurikomisjoni, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda tänasel kuupäeval. Teine otsus: teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Ja kolmas otsus: määrata komisjoni esindajaks Jaak Juske. Ma tänan! Hea ettekandja, ma tänan teid! Küsimusi ettekandjale ei ole. Aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

Liigume kümnenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu 767 esimene lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase. Palun! Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu! Austatud stenogramm! Kõrghariduse jätkusuutlikkus, nii õppejõudude järelkasv, üliõpilaste hulk kui ka rahastamismudel on olnud järjepidevalt ühiskonnas arutusel. Nüüd oleme jõudnud sinna etappi, kus on kõrgharidusest jälle põhjust olnud rääkida. on selle üle, et järgmiseks neljaks aastaks on tehtud rahastamiskokkulepe, mille on kinnitanud oma selle, käesoleva aasta eelarve tegemisel ka Riigikogu. Selle kokkuleppe alusel saab kõrgharidus täiendavalt 15% igal aastal kumuleeruvalt

nelja aasta jooksul üle 300 miljoni euro. Võib öelda, et ülikoolid on andnud hinnangu, et mingi taseme hoidmiseks on see piisav, aga kahtlemata on taotlused suuremad. Samas, kui me räägime riigipoolsest rahastamisest, siis käib ju debatt ka

õppeaastal jõustusid kõrgharidusreformi aluspõhimõtted, mille alusel eestikeelne kõrgharidus ehk eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega

vaid sellel on oma tingimused. Need tingimused puudutavad õpingu lõpetamise aega, puudutavad seda, millise aja jooksul peab otsustama,

Nii et mis tahes tingimustel ka praegu üliõpilane tasuta õppida ei saa. Samas on ikkagi eesmärk tasuta eestikeelse kõrgharidusõppe pakkumisel olnud see, et üliõpilaskandidaadid

inimestele mitmekordse tasuta kõrghariduse täiesti vabadel tingimustel, tõesti mitmekordse. Meil on praegu statistikas tipud sellised, et üks inimene on alates 2009. aastast astunud ülikooli, immatrikuleeritud 12 korda erinevatele õppekavadele. Peamiselt või peaaegu kõik

seda teinud ning kõik see on toimunud korra järgi ja tasuta. Eestikeelse tasuta kõrghariduse pakkumise kontseptsioon seda küll ette ei näe, et ühiskond sellise kohustuse endale võtaks. Järelikult niisugustes niisugustes tingimustes muudatuste tegemine, juhul kui see vähendab mitmekordselt enda valitud tingimustel tasuta õppima asumise võimalusi,

et niisugused elanikkonnagrupid, kes on elukestvas õppes, mida tegelikult riik ei pea kogu aeg kõigil tasanditel tasuta pakkuma, tunneksid ennast vabalt, liikudes kõrghariduse redelil, aga kui nad teevad seda mitmekordselt ja järjepanu, siis hakkaksid mõnevõrra oma õpingute eest ka maksma?

Ja ülikoolid on tõstnud küsimuse, et kui riik ei anna piisavalt raha juurde, siis tahaksime me leida teisi allikaid. Minu hinnangul oleme praegu jõudnud variandini, kus aastas 300–400 tudengikandidaati, peamiselt gümnaasiumide ja kutsekoolide lõpetajad, saavad täiendavalt täiendavalt võimaluse tasuta kõrgharidusõppeks. See on päris suur hulk noori inimesi. Olen ise olnud nendes debattides osaline. Eelmine Eelmine haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kes nende variantide läbitöötamisega aktiivselt tegeles ja kelle ajal sisuliselt selle eelnõu põhitingimused või ettepanekud valmisid,

ja kokku sai lepitud niisugustes lahendustes, mida te selles eelnõus näete. Eelnõuga suurendatakse esimest korda tasuta kõrgharidust omandada soovijate võimalusi õppes osalemiseks. Sellest ma juba kõnelesin.

bakalaureuseõppesse, ja 19% teisele astmele, magistriõppesse, vastuvõetutest juba omavad eelnevat kõrgharidust samal või kõrgemal kõrgharidusastmel. Värskete koolilõpetajate ligipääsu kõrgharidusele suurendab ka see, et eelnõuga kaotatakse õigus samaaegselt mitmel õppekaval tasuta õppida.

ülejäänud raha või mujalt vabanenud raha eest. Kehtiv regulatsioon võimaldab üliõpilastel piiramatu arv kordi oma õpinguid enne poole nominaalaja lõppemist katkestada ning uuesti tasuta mõnel teisel õppekaval jätkata. Seadusemuudatusega suuname üliõpilasi tegema vastutustundlikumat erialavalikut. Praegu 2,5% üliõpilastest katkestab õpingud enne poole nominaalaja täitumist. Tegelikult pool nominaalaega ongi see

Nüüd aga on plaanis selle eelnõuga seda võimalust pisut piirata. Nimelt, õppeteenustasu on ülikoolil üliõpilaselt võimalik küsida juba siis, kui üliõpilane on ületanud või ületab selle ühe aasta ja teeb valiku hiljem.

Lisaks sellele peab üliõpilane tegema juba läbitud semestri või perioodi eksamid ja arvestused, kui ta on õppinud sellest tsüklist üle 70 päeva. See tähendab, et päris nii ei ole, et ta õpib kogu semestri lõpuni ja ei realiseeri neid teadmisi või ei liigu sealt edasi, sest siis on ülikool teda justkui asjata tasuta harinud ja õpetanud. Sellisel juhul, kui ta ei tee selle semestri arvestusi ja eksameid ära või selle tsükli või perioodi arvestusi‑eksameid ära, peab ta maksma ainepunktide eest ülikooli esitatud tingimustel. Need muudatused võimaldavad kõrgkoolidel kaasata vähesel määral lisaraha, kuid see ei tähenda muidugi järeleandmisi

Üliõpilastel peab olema rohkem vastutust, see on ka üks põhimõte olnud, et nad peavad suutma oma otsuseid kiiremini langetada. Ma jälle kordan ennast: seni on

Sarnaselt praegusega on võimalik halduslepingutes kokku leppida õppekavades, mille puhul on õppimine tasuta ka teisel korral, näiteks sellistes suurema tööjõuvajadusega valdkondades nagu õpetajakoolitus ja tervishoid, juhul kui ülikoolid on valmis seda pakkuma ja kui riik seda täiendavalt rahastab.

on olnud muidugi kogu kõrghariduse rahastamise teine sammas, lisaks tasuta kõrghariduse pakkumisele, ka õppetoetuste ja õppelaenude Võib öelda, et õppetoetuste mahuline tõus ei ole olnud piisav. See oli planeeritud siis, kui seda kõrgharidusreformi omal ajal tehti, ikkagi tõusvas joones ja niisuguse

lihtsalt õpingutele pühendumisel ja kvaliteet kannatab. Nii et järgmine samm meil riigis oleks kindlasti mõelda ka õppetoetuste ja õppelaenu küsimustele.[Eelnõus] on ka Euribori fikseerimise kuupäevades tehtud muudatus, mis on tehniline ning nii-öelda laenuvõtja ja pankade, aga ka pankade ja riigi vahekorras oluline praktiline samm.

oluliselt ei muudeta, ainult antakse neile võimalus juba 15. septembrist hakata õppelaenu võtma. Mind huvitab see, et praegu pannakse suurt rõhku sellele, et üliõpilased teeksid teadlikumaid valikuid. See ilmselt puudutab ka karjääripöörajaid, kui näiteks soovime õpetajaid juurde saada. Kas meil on olemas mingisugune plaan või lisavahendid ka selleks, et me üliõpilasi nõustada saaksime, nii et nad saaksid juba võimalikult varakult aru, mis on neile sobiv eriala ja mis on ka selline võib-olla täna rohkem vajab ja kus nad saaksid oma panuse anda? Jah, nõustamine nendes valdkondades, mis riigi jaoks on prioriteet selleks on vahendid nendes programmides olemas. Kui me soovime pedagooge juurde ja oleme ka halduslepingutes nii Tallinna Ülikooli kui ka Tartu Ülikooliga teinud vastava kokkuleppe, et see on prioriteet, siis kahtlemata on võimalike kandidaatide ülesleidmine ja selle valdkonna propageerimine riigi vastava projekti osa. Ka üleminekul eesti õppekeelele,

oma kvalifikatsioon viia vajalikule tasemele. Selleks me peame nad ise üles leidma ja selleks on ka nii-öelda kommunikatsioonivahendid planeeritud, mis aitavad nii ülikooli sees kui ka kogu ühiskonnas neid inimesi üles leida ja neile [võimalusi]

üks üliõpilane oli saanud pärandi, et nii kaua makstakse tema elukulud kinni, kuni ta õpib, ja ta õppis aastakümneid. See elurõõm kaob nüüd selle eelnõuga ära.

tulemusel jääda ära diskussioonid selle üle, kas me võiks osalisele tasulisele kõrgharidusele tagasi minna? Kui kauaks see diskussioon nii‑öelda lukku läheb? Tänan,

Ülikoolide algatusel on tegelikult diskussioon juba alanud. Teadus- ja Arendusnõukogu andis ülikoolide algatusel ühele töörühmale eelmise aasta suve

Seal ei olnud valitsuse esindajaid ja isegi vist ametnikke mitte. See oli puhtalt ülikoolide kokku pandud ekspertrühm. See tegi ettepaneku TAN-i viimasel istungil sisse viia ka sümboolne õppemaks. Räägiti mastaabist 1500 eurot. See tekitas juba väikese diskussiooni. Nii et võib öelda, et ülikoolid ja akadeemilised ringkonnad on selle diskussiooni

Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Head kuulajad! Mul on hea meel tutvustada teile Riigikogu kultuurikomisjoni erakorralise istungi protokolli. Kultuurikomisjon kohtus erakorraliselt 20. detsembril selleks, et seda eelnõu arutada. Kohal olid komisjoni liikmetest Signe Kivi asendusliikmena Yoko Alender, Jaak Juske, Siim Kiisler, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Heidy Purga ja Margit Sutrop. Puudusid Helle-Moonika Helme, Ruuben Kaalep, Aadu Must ja Marko Šorin. Kutsutud oli haridus‑ ja teadusminister Tõnis Lukas, ministri nõunik Kalmar Kurs, kõrghariduse valdkonna juht Kristi Raudmäe, õigusnõunik Maarja-Liisa Vahi ja kõrg‑ ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juhataja Margus Haidak.

päris otstarbekaks seda uuesti üle rääkida. Võib öelda lihtsalt kokkuvõtvalt, et minister tutvustas eelnõu ja sõnas, et suurest paketist, millest arutelu alustati, on jäänud lauale ainult valik sätteid, mis aitavad kõrghariduse rahastamise valdkonda ja ka ligipääsu kõrgharidusele korrastada ja süstematiseerida ning, nagu ta rõhutas, muuta ka kõrghariduse rahastamist õiglasemaks. Võib öelda nii, et tehtud on just kahesuunalisi muudatusettepanekuid. On laiendatud nende ringi, kes pääsevad ligi tasuta kõrgharidusele, ja ka õppekulude hüvitamist on reguleeritud selliselt, et senisest suurem ring just esmast kõrgharidust taotlevaid noori saaks ligi tasuta kõrgharidusele ja samal ajal korrastataks ka tudengite valikuid, et nad teeksid valikuid teadlikumalt ja kiiremini. Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatustest tõi minister välja selle, et tehakse muudatused intressiarvestuses ja Euribor fikseeritakse kaks korda aastas. See muudatus toob selguse nii pankadele, riigile kui ka õppuritele. Juba alates 15. septembrist, kui üliõpilaste nimekirjad on selged ja vastavad kinnitused jõuavad ka pankadeni, saab sisseastuja vormistada

mitte nii palju töötada, vaid pühenduda õppimisele ja mitte jõuda katkestamiseni. Kõrghariduse osakonna juhataja Margus Haidak täiendas, et kui oleks süsteem, mille alusel kõik ülikoolid võtaksid vastu lävendi alusel ja kõik üliõpilased, kes ületavad lävendi, saaksid sisse,

Haidak lisas, et kuigi korduvõppijate arv absoluutnumbrites ei tundu suur ning ei tekita suuri kulusid ei ülikoolile ega riigile, on see kaassisseastujate suhtes siiski ebaaus. Ta tõi näite olukordadest, kus astutakse korraga mitmele õppekavale ning lõpuks tuleb ühes neist ikkagi katkestada, kui koormus liiga suureks läheb. On mõistetav, et selle aja aja jooksul ta tegelikult hoidis kinni seda õppekohta, mida teine võib-olla oleks ihaldanud ja millel ta oleks saanud kõrgharidust omandada. Margit Sutrop, siinkõneleja, küsis tasuta õppekohtade pakkumise erandite kohta, juhul kui inimene soovib eriala vahetada ja astuda erialale, mida riik vajab, kas see tähtaeg sisaldab ka akadeemilist puhkust. Tõnis Lukas kinnitas, et riigil on võimalik, nii nagu ta ka täna ütles, prioriteetsetes valdkondades [esitada] täiendav tellimus ning selles ka ülikoolidega kokku leppida. Minister lisas, et sisemisi erandeid ning otsuseid saab teha ka ülikool. Margus Haidak vastas akadeemilise puhkuse küsimusele, et tegemist on vastava infosüsteemi täpsustamise küsimusega ning õppepäevi loetakse väga täpselt. Kui üliõpilane on olnud vahepeal akadeemilisel puhkusel, siis see tähtaja sisse ei lähe. Küsiti selle kohta, millal eelnõu muudatused jõustuvad. Tõnis Lukas vastas, et õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatused hakkavad kehtima 2024. aastal sisseastujatele ja teistele kehtib vana kord kuni õpingute lõpuni.

Kas see kooskõlastusring on tehtud ka uuel ajal? Tõnis Lukas vastas, et eelnõu kooskõlastati enne valitsuse vahetumist, aga ametliku kirjaga keegi lisaks varem viidatud kooskõlastusringile oma varasemast kooskõlastusest loobunud ei ole. Margus Haidak lisas, et eelnõu kooskõlastamise käigus tuli mitmeid tehnilisi ettepanekuid, kuidas muudatusi läbi viia väiksema administratiivkoormusega. Esialgu oli plaanis, et ümberotsustamise aeg võiks bakalaureuse‑ ja magistriõppe puhul olla erinev, aga partneritega

Leiti, et läheb keeruliseks iga üliõpilase puhul vaadata, missugusel õppekaval ta parasjagu õppis, ning peaksime jõudma ikkagi lihtsustatud lahenduseni. Eesti Üliõpilaskondade Liit mõistis muudatuse vajadust, kuid küsis ka palju lisatäpsustusi, ütles Margus Haidak. Siinkõneleja küsis veel selle kohta, kas on olnud mõtteid teha õigluse ja ligipääsetavusega seoses midagi sarnast ka kutsehariduses. Tõnis Lukase sõnul võiks kaaluda sarnaseid korralduslikke analoogiaid, kuid kutseharidus on mitmel puhul spetsialiseerunud just elukestva õppe eesmärkidele. Ministri sõnul sarnast initsiatiivi praegu kutsehariduse [valdkonnast] tulnud ei ole. Liina Kersna tegi ettepaneku määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna, 11. jaanuaril ning lõpetada esimene lugemine. esimene lugemine. Otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna, konsensusega, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, jällegi oli konsensus, ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Margit Sutrop, ka konsensusega. Aitäh teile!

Lugupeetud kolleegid! Kui suurte ettevalmistuste ja ootuste tulemusena sünnib midagi ootamatult väikest ja äbarikku, siis eesti keeles iseloomustatakse seda ütlusega "Mägi sünnitas hiire". Arvestades kõrghariduse probleeme ja kõiki neid auditeid, raporteid, analüüse, mis sel teemal viimastel aastatel on kirjutatud ja milles on jõutud järeldusele, et ülikoolid vajavad muudatusi, ning kõiki neid kohtumisi, toimkondi, arutlusi, konverentse ja seminare, mis sel teemal on peetud, samuti komisjone, toimkondi ja toetusrühmi,

aga tõesti väga väike. Selles mõttes tuleb ministrit tunnustada ausa ülestunnistuse eest, et muudatuse mõju on väike. Hea kõrgharidus peaks rahvuskonservatiivide seisukohalt vastama viiele tingimusele. Esiteks peaks tagama, et andekatel Eesti noortel ei jääks rahapuuduse tõttu

töötamise määr, mis kindlasti andekate, aga materiaalselt vähekindlustatud üliõpilaste keskendumist õpingutele ei paranda. Aga jällegi, selle eelnõuga mitte midagi paremaks ei lähe.

erialast väljaõpet, oli Eestis 2020. aastal kõrghariduse omandanute osakaal 16%. Euroopa Liidu keskmine on 6,5%. on 6,5%. Teisisõnu, Eestis on peaaegu kolm korda rohkem kõrgharidusega lihttöölisi kui mujal Euroopas. Ega mina seda välja mõelnud ei ole, see seisab Arenguseire Keskuse eelmise aasta kõrghariduse raportis. Kolmandaks peaks ülikooliõpe tagama spetsialistide ettevalmistuse eelkõige nendel erialadel ja sellises ulatuses, mida Eesti ühiskond ja riik vajab. ei ole piisavalt täidetud. Kõnesolev eelnõu distsiplineerib küll noori inimesi eriala valikul, kitsendades tasuta õppe võimalusi pärast õpingute lõpetamist või katkestamist. Teisalt aga muudab see eriala valiku jäigemaks. Muide, paindlikkuse puudumist iseloomustab ka see asjaolu, et osakoormusega õppimise määr on Eestis üks OECD väiksemaid.

Aga ülikoolide tulubaasi tugevdab see küll väga vähe. Jälle tunnustan ministrit, kes selle ka välja ütles. Lõpetuseks, meeldetuletuseks eest! ... üks fakt veel. Meie ülikoolihariduses süveneb üks negatiivne tendents. Nimelt paistab Eesti puhul kõrgharitute määras teiste Euroopa riikidega võrreldes silma suur sooline lõhe. 2021. aastal oli kõrgharidusega 54% 25–34‑aastastest naistest ja 33% [sama Võrreldes 2000. aastaga on see hariduslõhe süvenenud. See niisiis süveneb ja see süvenemine on iseloomulik just Eestile. Siin jälle mitte midagi ei muutu. Lõpetuseks. Pikemalt pole sel mõtet peatuda. Meie, rahvuskonservatiivide esitatud eelnõud, millega oleme soovinud kõrgharidusõpet reformida, on tagasi lükatud. Viimane kord tehti seda argumendiga, et tulemas on terviklahendus. Aga mingit terviklahendust ei ole, ülikooliõppe fundamentaalsed probleemid on lahendamata. Ja ma arvan, et ei pea olema mingi oraakel, et ennustada, et juba varsti on meedias jälle üleval ülikoolide alarahastamise teema, sest ebaefektiivne kõrgharidusõppe mudel kestab edasi. See lisaraha, mille ülikoolid eelarvega said, ei katnud isegi eelmise aasta inflatsiooni määra. Kordan üle, et see eelnõu ei ole äbarik, kuna reguleerib mõningaid pisiasju õiges suunas. Aga tegelike, raskete ja keeruliste probleemide lahendused on lükatud järgmistele valitsustele. Tänan tähelepanu eest! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Reformierakonna fraktsiooni esindaja Liina Kersna. Palun! Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Tegemist on tõesti väga pikalt ettevalmistatud eelnõuga. Pakutud muudatusettepanekuid olen ise endise haridus- ja teadusministrina tutvustanud nii peaministri juhitud Teadus- ja Arendusnõukogu liikmetele kui ka teadus- ja innovatsioonikomisjoni liikmetele. Mõlema komisjoni liikmed kiitsid pakutud muudatused heaks. Ja vaadates tolleaegseid märkmeid, [on näha, et] valdkonna eksperdid rõhutasid et] valdkonna eksperdid rõhutasid neid muudatusi tunnustades eelkõige just nimelt akadeemilist distsipliini. Need muudatused suunavad noori inimesi oma valikuid põhjalikumalt läbi mõtlema ja alustatut lõpetama. Ka praeguse niinimetatud tasuta kõrghariduse tingimustes maksab viiendik ärindus-, haldus- ja õigusvaldkonna üliõpilastest oma õpingute eest Selles valdkonnas on enim välisüliõpilasi ning palju inglisekeelseid õppekavasid, aga samuti pakutakse osakoormusega õpet. Tuletan meelde, et kehtiva seaduse alusel saab õppemaksu küsida neljal juhul: osakoormusega õppijatelt, võõrkeelsetel õppekavadel õppijatele, neilt, kel on viimasest sama taseme õppekava läbimisest möödas [vähem kui] õppekava kolmekordne nominaalkestus, ja nõutavas mahus õppekava mitte täitvatelt üliõpilastelt. Täna arutluse all oleva seadusemuudatuse eesmärk ei ole lahendada kõrghariduse rahastamise probleemi. Selle eelnõu eesmärk on tagada tasuta kõrgharidus esimest korda kõrgkoolis õppijatele ja parandada akadeemilist distsipliini. Tänane valitsus on teinud kõrghariduse rahastamise teemal pika mõjuga otsuseid. Lõppenud aastal sai kõrgharidusvaldkond juurde 15 miljonit eurot. Kõrghariduse rahastus kasvab nelja aasta vältel igal aastal 15%. Aastaks 2026 tuleb kõrghariduse valdkonda juurde 140 miljonit eurot. Need olid hädavajalikud otsused, sest kõrghariduse valdkond on olnud pärast 2013. aastal rakendunud tasuta kõrgharidust järjepidevalt alarahastatud. Eesti riigi jaoks vajaliku haritlaskonna olemasolu tagamise ning eesti keele ja kultuuri säilimise ja arendamise nimel peame ühiskonnana solidaarselt panustama ülikoolide rahastamisse. Kvaliteetne kõrgharidus peab olema kättesaadav. Seetõttu toetab Reformierakonna fraktsioon põhimõtet, et esimene kõrgharidus on kõigile õppijatele maksumaksja toel tasuta. Ja riik saab halduslepingutega ühiskonnale ühiskonnale olulistes valdkondades tagada tasuta õppimise ka ümberõppe korral, nii nagu minister ütles, näiteks haridus- ja tervishoiuvaldkonnas. Seega, Reformierakonna fraktsioon toetab põhimõtet, et esimene kõrgharidus peab olema tasuta, samas on oluline anda ülikoolidele suurem paindlikkus eraraha kaasamiseks. Selle kõrval peame vajalikuks reformida ka õppelaenude, stipendiumide ja vajaduspõhiste õppetoetuste süsteemi, et üliõpilased saaksid keskenduda eelkõige õppimisele. Aitäh!

Ma kahjuks ei näinud seda ja ma ei saa kuidagi tagasi keerata. Kindlasti oli see ka minu viga, et ma ei märganud, aga mul ei ole võimalik tagasi minna.

kohtukorraldusse sisse sellised sätted, mis võimaldaksid tagada sujuva kohtupidamise ka tavapärasest erinevates oludes, näiteks erakorralise või sõjaseisukorra ajal. Eestile loomulikult hetkel mingit sõjalist ohtu ei ole, küll aga on väga oluline, et meil oleks sellisteks erakorralisteks juhtumiteks läbi mõeldud, kuidas kohtu tööd korraldada niimoodi, et kohtupidamine ei katkeks ega oleks raskendatud, sest kohtupidamine on iga õigusriigi tuumikfunktsioon.Eelnõuga kehtestataksegi menetlusõiguslikud ja kohtukorralduse erisused, nagu ma ütlesin, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajaks. Edaspidi ma nimetan neid kokkuvõtlikult erikorraks. Sellise erikorra ajal võib korrakohane õigusemõistmine, nii nagu see tavapäraselt toimub, mõistagi olla raskendatud. Eelnõu eesmärk ongi kindlustada see, et kohtupidamine kenasti jätkuks, aga samas kindlustada ka tasakaal, et ühelt poolt oleksid tagatud igaühe põhiõigused tõhusale õiguskaitsele

Loomulikult peab ka kriisiolukorras olema tagatud üldine kohtusse pöördumise õigus ning õigusemõistmise funktsiooni täitmine tervikuna.Eelnõuga Eelnõuga antakse kohtule täiendav volitus tsiviil- ja halduskohtumenetluses asja menetlus peatada, kui menetlemine ei ole võimalik või on oluliselt raskendatud erikorraga kaasnevate erandlike asjaolude tõttu. Kohtuasjades, kus kohtupidamine on võimalik, tuleb muidugi kohtul õigusemõistmise funktsiooni jätkuvalt täita. Eelnõuga sätestatakse, et kohus võib tsiviil- ja halduskohtumenetluses erikorra ajal kohtuasja menetleda lihtsustatud korras.

Eelnõu muudatuse alusel võib erikorra ajal kohtu esimees õigusemõistmise korrakohaseks toimimiseks anda kohtunikule ka juhiseid kohtuasjade eelisjärjekorras menetlemiseks, samuti muuta tööjaotusplaani ja kohtu kodukorda. Erikorra ajal võib ootamatult tekkida olukord, kus kohtusse laekuvate asjade maht ja iseloom eeldavad, et tuleb kõrvale kalduda olemasolevast tööjaotusplaanist, näiteks on tekkinud kohtunike puudus või või on, vastupidi, saadetud kohtusse väga palju kiiret lahendamist vajavaid kohtuasju. Siis on oluline, et kohtu esimees saaks seda tööjaotusplaani ja kohtu kodukorda muuta ning anda ka juhiseid, kuidas neid kohtuasju menetleda, aga mitte sisuliselt, vaid ikka selles mõttes, et millised asjad peaksid olema prioriteetsed. Eelnõuga antakse ka Riigikohtu üldkogule pädevust juurde: saata erikorra ajal kohtunik tema nõusolekuta ajutiselt teenistusse teise sama astme või madalama astme kohtusse.

Eelnõu annab võimaluse ajutiselt saata kohtunikke just sinna kohtusse, kus on kohtunike puudus tekkinud, näiteks juhul, kui ühes maakohtus ei ole piisavalt kohtunikke parasjagu kättesaadavad, samal ajal teises maakohtus on.

just suunaga täita laiapindse riigikaitse tugevdamise eesmärki ning suurendada valitsuse ja riigiametite paindlikkust kriisidega toimetulemisel.

minister, aitäh! Teile on ka vähemalt üks küsimus. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Kahtlemata on see tänases olukorras samm õiges suunas.

siis tegelikult massirahutuste ja jumal teab mille puhul jookseb see [süsteem] ikkagi umbe ja kinni? Miks te ei ole läinud seda teed nagu enamik teisi riike, kus on eraldi riigikaitsekohtud, mis sellises eriolukorras kokku kutsutakse ja mis on tavalise halduskohtusüsteemi täienduseks? Probleemid laheneksid märksa kiiremini ja lihtsamini ning karistusedki antaks

Aga need kaks võimalust ei välista teineteist. Kõik needsamad kohtuinstantsid, mis meil täna olemas on, toimivad ka sellel ajal edasi. Ja see eelnõu ongi suunatud just sinna, kuidas kohtukorraldust ja ‑menetlust niimoodi

just tsiviil- ja haldusasjade tõhusamaks muutmisele. Siin on kindlasti võimalik veel asju täiendada ja paremaks teha. Aga see on, ütleme, selline miinimum, mis peaks meil igal juhul olemas olema. Selle tõttu ma küll

Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni liikme Marko Tormi.

ehk veidi seda arutelu käiku, kuigi ka protokollile toetudes saan kinnitada, et suuri vastasseise ja erinevaid maailmavaatelisi arusaamu selle eelnõu suhtes ei olnud. Menetluslike otsuste

Usun, et mõistuspärane on komisjoni otsusele toetudes täiskogu liikmetel seda eelnõu toetada

arusaamal, et menetlus käib ehk liiga tempokalt ja selliseid asju ei peaks kiirustades läbi viima. Ministrile lisaks on ka härra Viljar Peep, justiitshalduspoliitika valdkonna asekantsler, mitmel juhul

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Proua minister! See eelnõu on oluline samm edasi ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon toetab seda eelnõu. Aga see ei ole piisav ja kohe ma selgitan, miks.Eks sõjaaega teatavasti iseloomustab kaos, kus inimese võib-olla mitte kõige paremad omadused löövad mõnikord välja ja inimesed on teatud juhtudel lihtsalt sunnitud tegema tegusid, mida nad muidu ei teeks, lihtsalt selleks, et ellu jääda. Ma püüangi nüüd natuke analüüsida

kas sellel põhjusel, et inimestel on lihtsalt nälg ja neil ei jää muud üle, nad on sunnitud seda tegema, või seetõttu, et lihtsalt omastada see vara, mis seal poes on, on, ja see maha müüa. Motiivid võivad olla väga erinevad ja ma olen veendunud, et nende kuritegudega tuleks meie rahuaja kohtusüsteem toime, kui me

ei ole üheski maailma armees võimalik täielikult vältida. Kuidas siis nende inimeste üle objektiivselt ja õiglaselt kohut mõista?

algatama kriminaalasja ja neid kuritegusid ka uurima. Jah, meie eelnõu 753 mitmeid küsimusi lahendab, aga osa nendest veel täielikult mitte.

õiguskorra tugevdamiseks, kui olukord peaks minema nii tõsiseks, et on tõesti vaja välja kuulutada kas erakorraline või sõjaseisukord. Selles mõttes me oleme teinud väga vajaliku sammu ja ma väga loodan, et me seda eelnõu ka veel alles jäänud nädalate jooksul intensiivselt menetleme ja suudame ikkagi selle koosseisuga vastu võtta.Minister siin väga õigesti eelnõu tutvustades ja küsimusele vastates selgitas, et see loob mõnes mõttes teatud raami, mille baasil on võimalik edasi minna. Hea kolleeg enne mind ka avas natukene neid teemasid, miks on vaja järgmist eelnõu menetledes seda praegust pisut-pisut laiendada või mis on need tegelikud probleemid, mis meil sisuliselt ees seisavad. Hea kolleeg Leo seda kenasti ka Sellepärast tõesti need kaks eelnõu, nii see kui ka järgmine, ei ole teineteisele vastanduvad, vaid pigem peaksid täiendama meie õiguskorda ja riigi üldist julgeolekut tugevdama. Isamaa fraktsioon on selle eelnõu vastuvõtmise ja kiire menetlemise poolt. Selline palve on ka kõigile teile, head kolleegid. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised.

Helle-Moonika Helme, Rene Koka, Riho Breiveli, Merry Aarti, Mart Helme, Kert Kingo, Martin Helme, Uno Kaskpeiti, Paul Puustusmaa, Anti Poolametsa, Jaak Valge, Peeter Ernitsa, Siim Pohlaku, Ruuben Kaalepi ja Urmas Reitelmanni algatatud kohtute seaduse muutmise

Head kolleegid! Lugupeetud proua minister! Järgnevalt esitan 23‑st Riigikogu liikmest koosneva vabatahtlike koalitsiooni nimel kohtute seaduse muutmise eelnõu, mis käsitleb Riigikaitsekohtu loomist. Meie hulgas oli ka lugupeetud Urmas Reinsalu, kellest on vahepeal saanud välisminister ja kelle nime seepärast enam algatajate hulgas ei leidu, aga kindlasti on tema tahe seda algatada jäänud muutumatuks. Esitatud eelnõuga nähakse kohtute seaduses ette riigikaitsega seotud kohtuasju arutava ning põhiseaduse § 148 järgi lubatud erikohtu, Riigikaitsekohtu moodustamine ja selle tegevuse põhilised riigiõiguslikud alused. Riigikaitsekohtu regulatsioon tugineb teiste riikide õigusele ja osaliselt ka enne teist maailmasõda kehtinud Eesti õigusele ning põhineb Eesti Reservohvitseride Kogu juristide sektsioonis välja töötatud õigus‑poliitilisel lahendusel. Tahan toonitada seda, et see ei ole meie oma kätetöö, vaid selle on teinud meie reservohvitseride kogu juristide sektsiooni pädevad juristohvitserid, kes on selle teemaga töötanud

Riigikaitsekohus. Riigikaitsekohus oleks Eesti Vabariigi põhiseaduse § 148 alusel moodustatud erikohus, mis arutab seadusega tema pädevusse antud riigikaitseliste küsimustega seotud asju. Riigikaitsekohus teeks ka muid riigikaitsega seotud toiminguid, mis on seadusega antud tema pädevusse. Riigikaitsekohus tegutseks esimese astme kohtuna

kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra väljakuulutamisel. Muudel seaduses sätestatud juhtudel asuks Riigikaitsekohus täies koosseisus või kohtumõistmise teostamiseks vajalike kohtukoosseisude ulatuses kohtumõistmist teostama Riigikohtu esimehe korraldusel. Siin on väga spetsiifiliselt määratletud, millal see erikohus võiks tegutseda.

arv. Riigikaitsekohtu kohtunike ja ohvitserkohtunike arvu määraks justiitsminister, kes on kuulanud ära Riigikohtu esimehe ja kohtute haldamise nõukoja arvamuse.

Riigikaitsekohtu esimees – kes tema oleks? Riigikaitsekohtu esimees nimetatakse esimese või teise astme Eesti Vabariigi ohvitseri auastmega kohtunike seast Riigikohtu esimehe ettepanekul Riigikogu poolt ametisse

Aga tähtis on see, et kõik Riigikaitsekohtu kohtunikud on juba oma olemuselt ja ettevalmistuselt kohtunikud, kes on [tulnud] tsiviilkohtusüsteemist. Väljastpoolt tsiviilkohtusüsteemi ei saaks mitte keegi siia sisse

Riigikaitsekohtu kohtunikuks võib nimetada esimese või teise astme kohtus ametis oleva kohtuniku, kellele on omistatud Eesti Vabariigi ohvitseri auaste. Riigikaitsekohtu kohtunikud nimetab ametisse Vabariigi President Riigikohtu ettepanekul.

Riigikaitsekohtu ohvitserkohtunik osaleks õigusemõistmises kohtumenetluse seaduses sätestatud alustel ja korras. Õigusemõistmisel oleks Riigikaitsekohtu ohvitserkohtunikul võrdsed õigused Riigikaitsekohtu kohtunikuga. Riigikaitsekohtu ohvitserkohtunikule esitatavad nõuded. See on ka võib-olla oluline punkt, mida on vaja teada. Riigikaitsekohtu ohvitserkohtunikuks võib nimetada 30–70‑aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis, kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1‑tasemel või sellele vastaval tasemel ja kes on Eesti Vabariigi ohvitser või allohvitser, ka erus või reservis olev. Tähtis on rõhutada, et kaasatud on ohvitseride kõik liigid, ehk nii tegevohvitserid, eruohvitserid kui ka reservohvitserid, aga ka allohvitserid.

kuidas Riigikaitsekohtu ohvitserkohtuniku kandidaate esitatakse ja ametisse nimetatakse. Riigikaitsekohtu ohvitserkohtunike kandidaadid esitatakse Eesti ohvitseride kogude, Kaitseväe Akadeemia, Kaitseväe juhataja ja Kaitseliidu ülema poolt.

Riigikaitsekohtu ohvitserkohtunikud nimetab ametisse Riigikaitsekohtu esimehe moodustatud komisjon, millesse kuuluvad Riigikaitsekohtu esimees, Riigikaitsekohtu üldkogu valitud kohtunik, Riigikohtu esimehe määratud esindaja ning kaitse- ja justiitsministri määratud esindajad. Ohvitserkohtunikku nimetades arvestab komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et ohvitserkohtunikuks tuleb nimetada ohvitsere ja allohvitsere erinevatest väeliikidest ja ohvitserigruppidest.

pädevaks, õiglaseks ja erapooletuks uurimiseks ja menetlemiseks on vaja spetsiifilist sõjaväelist kvalifikatsiooni.

kuidas siis selle eelnõu järgi kohtumõistmine hakkaks toimuma? Riigikaitsekohus on ju täpselt samasugune kohus ja seal on täpselt samasugused kohtunikud nagu meie tsiviilkohtusüsteemis. Siin ei toimuks ju mingit kohtumõistmist

Ma ei pane seda kahtluse alla. Aga ma tõin välja just need spetsiifilist sõjaväelist pädevust vajavad küsimused, just need kuritegude liigid. See jääb praegu Loomulikult me saavutame teatud eesmärke, parandame süsteemi siis, kui parandame olemasolevate tsiviilkohtute töökorraldust, anname kohtunikele väljaõpet, teeme menetluslikke erisusi, mida me eelneva eelnõuga teeme. Kõik see aitab kaasa. Aga ma ei saa nõustuda nende argumentidega, et Riigikaitsekohut kui sellist ei ole üldse vaja. Me näeme ka ju Ukraina sõja puhul seda, mida mitmed Ukraina sõjaväelased ise on öelnud, et kui neil oleks olnud korralik riigikaitsekohus, sõjakohus sõjatribunal, kuidas seda erinevates riikides nimetatakse, juba aastatel 2014–2015, siis tõenäoliselt seda, mis Donbassis toimus – kogu

Aga selge see, et nüüd, kui Venemaa laiaulatuslik kallaletung Ukrainale on kestnud juba 11 kuud ja me oleme nii kaugel, et püüame väga paljut, mida me seni oleme teinud, parandada ja viia uue julgeolekuolukorraga vastavusse, siis teeme siin ka need vajalikud muudatused ja loome selle Riigikaitsekohtu. Me näeme ka, et mingit väga suurt ressursivajadust või mingeid kardinaalseid ümberkorraldusi ei ole siin vaja. Eelnõu ettevalmistajad, meie juristohvitserid, on olnud vastutustundlikud ja nad on lähtunud sellest, et me saaksime võimalikult minimaalse ressursi ja jõuga need ülesanded, mis on vaja, pädevalt tehtud

Aitäh, austatud eesistuja! Hea ettekandja! Kas sa võiksid meid natukene valgustada, kuidas on teistes riikides ja

on meie naabritest viimased, kes on selle teinud. Soomlastel on oma süsteem olnud juba pikka aega, praktiliselt riigi algusest, selle järjepidevus ei ole neil kunagi katkenud. See töötas neil teise maailmasõja ajal ja töötab siiamaani.

Me räägime ikkagi kohtute seaduse muutmisest. Kohtute seadus tegeleb kohtukorralduse ja kohtuteenistusega, mida antud [eelnõu] peakski muutma,

kõla.Kindlasti sa juristina tead paremini, kuidas neid asju menetletakse. Ma ei ole selles mõttes pädev sinuga väitlema. Ega ma tuhka pähe ei raputagi, ma lihtsalt räägin sellest, mis me oleme suutnud ära teha – mina ja kõik

kohtunikud ise on tsiviilsüsteemis tegutsevad kohtunikud, kes on läbinud Kaitseväes vastavad reservohvitseride kursused, et saada sõjalised teadmised ja pädevus, mis lubaks neil seda sõjalist poolt adekvaatselt hinnata.

õppekohtuid. Ja juhul, kui osutub, et meie kohtunikud ikkagi leiavad, et nende elu ja turvalisus ei ole kriisiolukorras tagatud, ning pagevad eksiili,

vaja. Kas mu järeldus selles mõttes on õige, et nõndanimetatud sõjakohtud vajaksid tegelikult spetsiifilisi teadmisi ehk ohvitserkonna olemasolu, kes tunnevad tausta? Jaa, Jaa, sul on õigus, need spetsiifilised teadmised on vajalikud. Ma eelistaks küll, et kui ma peaksin kunagi sõjakuritegude sooritamise eest kohtu alla minema, siis minu üle mõistaksid kohut

raamatust "Sõda 2023". Seal on mul konkreetselt kujutatud situatsiooni, kus Kirde kaitseringkonna ülem kolonel Tergens

hukatakse kohapeal või lastakse maha 78 inimest, kes on tsiviilriietes ja ilma kombatandi

sellisel juhul kohut mõista. Ma tõin praegu lihtsalt hüpoteetilise juhu. Aga kui me läheme tagasi oma ajalukku, siis vabadussõja

saavad tuua paralleeli. Aga minu küsimus on see, et kui me ühtepidi algatasime sarnase eelnõu ja see eelnõu ei sobinud, siis kas argumendiks oli see, et pooled algatajatest on praegu opositsioonis ja pooled

Põhiseaduskomisjon käsitles seda eelnõu, riigikaitsekomisjon eraldi ei ole seda käsitlenud. Põhiseaduskomisjonis, kui ma olin kohal – siin Marko kindlasti räägib

menetlusest välja arvata, mis ei oleks aga õige otsus. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma vaataksin veel kord seda spetsiifikat, mida kohtunik peaks otsuse langetamisel teadma.

Jaa, nüüd sa lihtsalt jätkad eelmist küsimust, millele ma juba vastasin. Need spetsiifilised teadmised on vajalikud. Aga kohut suudetakse ikka mõista. Küsimus on selles, kui õiglane see lõpuks välja kukub. Kui me tahame, et meie kaitsejõud,

ja laseb kellegi maha, kes läheneb tema vahipostile või ründab. Kindlasti sõjaväelane, näiteks

Siin ongi need spetsiifilised küsimused ja need on tähtsad. Kindlasti seesama vastastikune nii-öelda

See oleks vajalik. Aitäh, auväärt ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun nüüd ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liikme Marko Tormi. Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Rõõm ja hea meel on pärast nii põhjalikku ettekannet anda ülevaade sellest, mis komisjonis toimus. Ma alustan sellest, et komisjonis tegelikult nii ettekandjat

suu läbi kinnitasid, et põhiseadusega vastuolu ei ole. Nii et sellega olid asjad korras. Küll aga tuli küsimusi, tuleb meelde, et ka härra Kivimägilt, maksumuse kohta, kui palju sellise

ohvitserkohtunikku, nii nagu eelnevalt juba räägitud. Ja summad võiksid jääda mitte kuuekohaliseks, vaid viiekohaliste numbrite piiresse. Ohvitseride järelkasvu kohta oli küsimus. Praegu me saame väita, et neid inimesi on hetkel meie enam kui 200 kohtuniku hulgas piisaval arvul, aga alati on võimalik, et mingil hetkel nad lihtsalt lahkuvad süsteemist. Tuli küsimus, kuidas sel juhul tagada ohvitseride piisav olemasolu, et me mingil hetkel ei avastaks ennast kusagilt august. Siin oli ettekandja hinnang selline, et me lihtsalt peame reservohvitseride kursusi regulaarselt läbi viima, nagu siiamaani tehtud, ja et see olukord kindlasti on lahendatav.

riigikaitse revisjoni töörühm seda algatust. Sooviti teada saada, ka komisjoni esimehe poolt, et miks see nii oli. Sellele tegelikult härra Kunnas siin eelnevalt juba vastuse andis, et mis need taustad olid. Kui rääkida menetluslikest otsustest, siis oli kaks ettepanekut. Härra Paul Puustusmaa tegi ettepaneku esimene lugemine lõpetada, aga see läbi ei läinud, häälte arv oli 4

ka eelneva eelnõu puhul, nagu öeldud sai, et selle küsimusega tegeletakse. Üks variantidest võiks olla mitte eraldi instantsi või keha loomine, vaid sellise püsiva koosseisulise osakonna moodustamine, kus see kompetents oleks olemas ja saaks kasvada. Seda ka

puhul ei ole kõiki vormi- ja normitehnilisi ettevalmistusnõudeid järgitud. Seda kinnitas ka ettekandja härra Kunnas.

tänas täpsustuse eest ja ütles, et tõepoolest, silmas on peetud siiski sõjalist riigikaitset. Võib-olla tõesti üldistavalt olidki need põhilised väljavõtted või põhilised küsimused, mille puhul ma julgen eeldada, et [nende tõttu] hääletustulemus selline sai.

Te ütlesite, et põhimõtteliselt komisjon väga tunnustas ja kiitis, aga lõpuks lükkas tagasi. Kui me eelmist eelnõu siin arutasime, siis minister ütles, et see loob teatud raami, mille baasil on võimalik seda sisustada erinevate täiendustega, kas siis eraldi mõne kohtuinstantsiga või tõepoolest kuidagi täpsustada erikohtuga.

vastu. Kas põhjendus või tagamõte oli see, et kui näiteks ka meil peaks sõda algama, siis sõja esimestel päevadel ei ole teil hirmu, et te peaksite seina äärde astuma?

teil on võimalik midagi rääkida, milline oli komisjonis selle arutelu kvaliteet ja meelsus? Kas näiteks oli arusaam, et juhul kui tekib sõjaline olukord ja tubli reservväelane või kaitseväelane sooritab asjaolude kokkusattumisel teo, mida on võimalik süüteona käsitleda, ja ta hiljem kohtu alla läheb, siis võib juhtuda, et õigust või kohut hakkavad mõistma ja teda ka kaitsma isikud, kellel praktiliselt puudub mõistmine, millega oli tegemist, mis olud seal valitsesid ja kui palju oli faktoreid, mis olid selle kaitseväelase kontrolli all ja mis ei olnud – ühesõnaga, milline on tema tegelik süü? Kas selline arusaamine oli komisjonis? Aitäh, lugupeetud küsija! Päris mitmeid elulisi näiteid tõi ka ettekandja härra Kunnas põhiseaduskomisjoni istungil. Ma usun, et see pani kõiki komisjoni liikmeid kaasa mõtlema ja aru saama, et see teema on oluline. Aga nagu viidatud, pigem mulle tundub vähemalt ühena märgitud teemadest, et küsimus oli ka vormis, millisel kujul see kompetents peaks õigusemõistjate kätte koonduma. Kas selleks on vaja eraldi keha, eraldi instantsi või võiks see kompetents koonduda ka näiteks püsivalt korraldatavasse osakonda? Aga kindlasti mitte keegi, ma usun, ei eita, et see mõistmine võiks ja peaks olema alati väga heal tasemel. Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Siit olekski mul tegelikult hea edasi minna. Väga jagan seda arvamust, nii nagu te just ütlesite, et õigusemõistmisel peaks see kompetents olema väga heal tasemel ehk lisaks juriidilisele pädevusele, mis on

Jah, ma eelnevalt korra viitasin sellele, et see küsimus komisjoni istungilt läbi käis, et mis sellise kompetentsi ülevalhoidmine riigile võiks maksma minna.

Rene Kokk, palun! kunagi varasemalt? Leo Kunnas tõi väga hästi välja, et on kaks täiesti erinevat maailma. Inimene, kes ei ole ajateenistusega kokku puutunud, ei oma mitte mingit arusaamist sellest, mis on tunnimehe või vahtkonnaülema või abi kohustused

ja selle efekti alusel, mida ta siis lõpuks teeb. Loomise maksumus ei ole kogumaksumus, nii nagu me teame ka sõjaväeliste hangete põhjal, on ta siis elutsükkel ja see efekt, mida ta toodab, ja nii Kas komisjonis oli arusaamine, et tegemist on sõjalise võimekuse ühe osaga, väga olulise osaga, mis on seotud moraali ja võitlusvõimega? Ja kas komisjon adus, et tuues ettekäändeks vormilise probleemi või selle, et probleem on vormis,

selles mõttes kõhklusi, et keegi ministeeriumis või põhiseaduskomisjonis ei saaks aru teema olulisusest. Kui ministeeriumi ametnikud on öelnud, et me saame ka vastuvõetava seaduse raames tegeleda puuduolevate nüanssidega veel täiendavalt, siis ma usun, et selle juurde tullakse tagasi. Meil on see kompetents ministeeriumi

Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Tundub, et komisjon ei usalda jälle meie Kaitseväe ohvitsere,

Meil olid Eesti ajal, esimese vabariigi ajal sõjakohtud, kus olid just nimelt ohvitserid ja nad olid ülikompetentsed, said hakkama. Loomulikult nad said ka vastava koolituse, nagu saaks nüüdki. Kui te kahtlete Eesti ohvitseride kompetentsuses, siis te tegelikult panete ju kahtluse alla ka kõikide teiste riikide sõjakohtute ja riigikaitsekohtute kompetentsuse. Pea kõigis riikides on need olemas, erinevalt

Peeter Ernits, palun!

põhiseaduskomisjoni seltskond eesotsas härra Odinetsiga saadab selle prügikasti. Kas te annate endale aru, mida te teete? Või ikkagi mõtlete selle peale, et ei peaks õigel ajal seina äärde minema? Aitäh, hea küsija! Need utreeringud on minu jaoks arusaamatud. Ma usun, et täiskogu langetab otsuse, kuidas selle eelnõuga edasi minna. Komisjon on oma seisukoha kujundanud häälteenamusega 4

et saaks need asjad ära lahendatud kõige optimaalsemal viisil. Millises vormis ja millisel ajal, seda näitab juba lähitulevik. Rene

ja arvestada seda, et selle regulatsiooni paika panemata jätmise korral me paneme oma ohvitserkonna võimalikus sõjalises olukorras olukorda, kus valitseb segadus? Ja kui me vaatame häälte jagunemist 4 : 3, siis

Esimene samm on tehtud. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi Riigikogu liikmetel ei ole. Kas kolleegidel on soov avada läbirääkimised?

üks riigikaitsekohus peaks menetlema. Lühidalt toon need neli valdkonda ära. Need on kuriteod sõjategevusest,

praegused lugupeetud kohtunikud, ja see on täiesti arusaadav, ei ole selliste küsimustega kokku puutunud. Jumal tänatud, võiks ütelda. Aga vaadates seda, mis meie naabruses toimub, ei saa me sugugi väga kindlalt ütelda, et see vajadus ei pruugi Eesti riigini [tulevikus] jõuda.Niisiis on meil igal juhul vaja lahendada ja siin on tõesti kaks varianti: kas hakata välja õpetama meie kohtunikkonda just nende sõjaväeliste spetsiifiliste küsimuste alal või siis tõesti rakendada juba praegu sõjaväelise väljaõppe saanud kohtunikke ja ka ohvitserkohtunikke rahvakohtunike mõistes, kes on samuti saanud vastava pädeva väljaõppe. Vaieldamatult tuleb siin mõelda ka selle peale, kuidas Eesti riik toimib, mitte ainuüksi selles võtmes, kas see on sõjaajal võtmes], mis see väljaõpe maksab rahuajal ja kuidas seda oleks kõige mõistlikum korraldada. Isegi kui tegemist ei ole kuuekohalise arvuga – selle põhjal võiks eeldada, et see rahasumma jääb alla miljoni euro –, siis tegemist on ikkagi

algatust, ütles, et see on vajalik ja arusaadav. Selle üle on hea meel, et saadi aru, et need küsimused

selleks me kolme lugemist peamegi, et meil oleks võimalik lugemiste vahel ka arutada ning eelnõu täpsustada ja täiendada. Palun Palun, kolm minutit lisaaega!

Aga see ei ole kindlasti põhjus, et see eelnõu täna välja hääletada, vaid me peaksime selle eelnõu menetlust kindlasti jätkama ja vajadusel jätkama ka arutelusid. Nii nagu Justiitsministeerium ütles, eelnõuga tuleks edasi minna. Tõsi, ta ütles, et võtame eelmise, selle 753 vastu ja siis peaksime edasi minema.

Need küsimused, need probleemid, mis on siin kerkinud ka selle eelnõu menetluse käigus, ei ole mitte kuhugi kadunud. Sisuliselt kõik komisjoni liikmed tunnistavad seda, Justiitsministeerium tunnistab seda. Nii et põhimõtteliselt ei ole ühtegi kaalukat argumenti, miks ei peaks seda eelnõu edasi menetlema. Suur tänu! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ... Siiski on. Henn Põlluaas, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel!

Palun, kaheksa minutit! Austatud kolleegid! Hea eesistuja! Olles küll NATO liige, asub Eesti oma asukoha tõttu ohutsoonis. Meil on agressiivne ja vaenulik naaber, kes ei hooli rahvusvahelisest õigusest, kelle geopoliitilised ambitsioonid on vastuvõetamatud ja kes peab sõda Ukrainas. Eesti iseseisvus on Kremli sõnul vaid ajutine nähtus. Sellises olukorras ei saa jääda lootma vaid rahuaja seadustele, mis kriisiolukorras ei paku väljakutsetele adekvaatset vastust. Eesti peab olema valmis nii preventatiivseks kui ka otseseks tegutsemiseks. Selle aluseks on aga seaduslik baas.Ühelt poolt on meil demokraatlik tsiviilriik ja ühiskond, teiselt poolt peame garanteerima julgeoleku ka kriisi- ja eriolukordades. Kõiki neid aspekte – demokraatia, tsiviilühiskond, sõda ja õigussüsteem – kokku viia on keeruline. Arvesse tuleb võtta militaarõiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse probleemistikku. Kuid see on võimalik.Aastaid on diskuteeritud, milline peab olema riigi õigussüsteem kriitilises olukorras ja sõjaseisukorras. Riigikaitsekohtute teemal on peetud arutelusid ja konverentse ning esitatud vastavaid eelnõusid. Kahjuks ei ole Riigikogu seni pidanud riigikaitsekohtute loomist vajalikuks. Täna on geopoliitiline olukord teine, palju ohtlikum ja meie põhiseaduslik kord vajab suuremat kaitset.Miks on riigikaitsekohut vaja? On ju väidetud, et olemasolev seadusandlus võimaldab meil sõja- ja kriisiolukorras piisavalt hästi toime tulla. See ei vasta tõele. Seda näitab seegi, et valitsus on tulnud ka oma seaduseelnõuga välja. Õigussüsteem peab olema valmis kiirelt reageerima ja toimima erinevates olukordades. Sõjaseisukord asetab ühiskondliku korra ja julgeoleku tagamisele kõrgendatud nõuded, mis erinevad rahuaja tingimustest. Meil peab olema võimalus tegutseda ka siis, kui agressor sõda ei kuulutagi, nagu oli Ukrainas. Vaatamata keerulisele geopoliitilisele olukorrale puudub aga Eesti õigussüsteemis erandlike olukordade, riigikaitseküsimuste ja sõjaseisukorda puudutavate seaduste loogiline ja ühtne süsteem.Me peame arvestama Gruusia ja Ukraina kogemust. Mõlemal juhul on Venemaa okupeerinud ja annekteerinud nende riikide territooriume, kasutades ära ka sealseid vaenulikke elemente. Meil endal on kogemus pronksiööst, mis õnneks nii drastiliste tagajärgedega ei lõppenud. Eriolukordade seadused eksisteerivad enamikus riikide. Ka teise maailmasõja eelses Eestis oli sõjavälja kohtute seadus ja sõjaväekohtute seadustik 1938. aasta põhiseadus sätestas, et erakorralised kohtud on lubatud sõjaajal, kaitseseisukorra piirkondades ja sõjalaevadel. Miks mitte ka täna?Sõjakohtute kui erikohtute all peetakse tavaliselt silmas kaitseväelastest kohtunikega kohtuid, mis üldjuhul mõistavad kohut kaitseväelaste üle kaitseväeteenistusalastes ja muudes süütegudes. Erandjuhtudel võivad sõjakohtud mõista kohut ka tsiviilisikute üle. See on ka inimõiguste kohtu seisukoht. Eesti põhiseadus ei takista erikohtute loomist. Eri riikides on erinevaid eriolukordade ja sõjakohtute seadusi, sest riigid on erinevad ning nende geopoliitiline asukoht ja riskid ei ole üks ühele seadusemuudatus lähtub põhimõttest, et Riigikaitsekohus on küll rahuajal moodustatud erikohus, kuid ei täida tavaolukorras pidevat õigusemõistmise funktsiooni. Riigikaitsekohus täiendab kohtusüsteemi kaitseolukorra, erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal. Eesti vastava valdkonna eksperdid on kõrgelt hinnanud näiteks Soome, aga ka Ungari vastavat seadusloomet. Lätigi on juba Eestist ette jõudnud. Nemad muutsid oma põhiseadust ning võtsid vastu sõjaseaduse. Seega oleme neist väga suuresti maha jäänud.Laiendan veidi teemat. Kriisis ja sõjaolukorras võib tekkida massiliselt ja kattuvalt situatsioone, kus avaliku korra ja seaduste rikkumisele tuleb reageerida viivitamatult ja karistada süüdlasi kogu karmusega, näiteks massirahutuste organiseerimine, marodööritsemine, desertöörsus, sabotaaž, diversiooniaktid ja nii edasi. Viienda kolonni ja roheliste mehikeste kasutamine Venemaa poolt on sisse kirjutatud kõikidesse meie ohustsenaariumidesse. Võimalik on vaenulike isikute infiltreerumine meie kaitsejõududesse. Kiired ja karmid hoiatused ja karistused on sellises olukorras juures on arvestatud kõiki sõjategevusega kaasnevaid probleeme, ka selliste julgeolekut kahjustavate tegevuste osas nagu hübriid- ja kübersõda, varjatult palgasõdurite kasutamine ja nii edasi. Meil on erakorralise seisukorra seadus ja riigikaitseseadus, kuid neis ei ole erisusi kriminaalasjade menetlemiseks sõjaseisukorra ajal.

ja probleemi see üksi ei lahenda. Riigikaitse valdkonnas jääb halduskohtute kompetents lihtsalt väheseks. Eespool mainitud süü- ja kuritegude menetlemine rahuaegsetes tsiviilkohtutes ummistaks meie kinnipidamisasutused ja vanglad ning veniks heal juhul kuude, halvemal juhul aastate pikkuseks. See ei ole sõja- ja kriisiolukorras võimalik – lihtsalt ei ole –, eriti kui on vaja kiiremas korras anda välja tugev signaal, et riik ei kavatsegi teatud tegevusi sallida ja neile järgneb vältimatult karm karistus. Lahenduseks ongi Riigikaitsekohtu loomine tsiviilkohtu raames ja vastava eriväljaõppe saanud kohtunike rakendamine, samuti neile tegutsemiseks vajalike eelduste ja normide kehtestamine. Seadused ja õiguskaitsesüsteem peavad olema valmis ootamatuteks ja erinevateks stsenaariumideks. Riigikaitsekohtu käivitamine on väga oluline samm meie julgeoleku, turvalisuse ja ka iseseisvuse tagamisel. Seda tuleb teha võimalikult kiiresti. Kriisi tekkides oleme juba lootusetult hiljaks jäänud. 2016 pöördusin ka ise selles küsimuses õiguskantsleri poole. Tema soovitus oli: algatage vastav eelnõu. Nüüd on meie militaarvaldkonna juristide poolt vastav eelnõu kokku pandud, seejuures on ka muude juristidega läbi räägitud ja nõu peetud. Tulemus on siin laual. Kahjuks ma pean ütlema, et selle seaduseelnõu tagasilükkamine teenib ainult Kremli huve. Aga seda me ju ei taha, ma loodan. loodan. Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 719 esimesel lugemisel tagasi lükata. Vastavalt kodu- ja töökorra seadusele me peame selle ettepaneku läbi hääletama.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 719 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt hääletas 30 Riigikogu liiget, vastu oli 27, erapooletuid ei olnud. Eelnõu on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.